Ali ćemo sad morati raditi, pa je na redu - Konačni prijedlog Zakona o turizmu, drugo čitanje, P.Z. br. 547 Predlagatelj je Vlada na temelju članka 85. Ustava i članka 172. u vezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Prije nego što dam riječ poštovanoj ministrici turizma i sporta Nikolini Brnjac imamo nekoliko zahtjeva za stankom. Prvi je kolega Bajs, izvolite. U ime kluba FOKUS-a i Reformista zatražio bih stanku od 10 minuta da raspravimo Zakon o turizmu u klubu, a kad govorim o turizmu ja ću reći da je turizam perjanica hrvatskog gospodarstva. Međutim u 2023. izgubio je zamah. Brojke koje su došle za treći kvartal ove godine, a to je zapravo srpanj i kolovoz koji se tiče bruto nacionalnog dohotka pokazuju pad izvoza, usluga ili u prijevodu turizma za 0,5%. Moram reći da je to prvi pad turizma u ukupnosti bruto nacionalnog dohotka nakon dugo, dugo vremena. To pokazuje naravno da brojke koje su izašle su realne zbog toga što su one lišene inflacije. Cijene koje su naravno postignute dat će turizmu značaj i u 2023., ali to nije put prema budućnosti. Moram reći da smo imali naravno više turista upravo u tom trećem kvartalu, ali manje noćenja. I shodno tome i manji realni dio dio unutar bruto nacionalnog dohotka. To znači da trebamo se pozabaviti i nekim drugim stvarima koji ovim zakonom nisu predviđeni, a to je ono što je boljka hrvatskog turizma. Kao prvo ja bih istakao činjenicu da imamo i dalje vrlo mali udio hotelskog smještaja unutar naših kapaciteta. Dapače, on se zapravo smanjuje obzirom da se povećava onaj drugi dio, a to su privatni smještaj što svi znamo. I ove godine to je uzrokovalo probleme u samoj sezoni. Problemi sa radnom snagom, točnije sa nedostatkom iste postaju zapravo ključni element razvoja hrvatskog turizma, a ne treba zanemariti i sezonalnost koju nismo nadišli. Istakao bih da prognoze primjerice Raiffeisena za 2024. su negativne za hrvatski turizam i to je ono čime se moramo pozabaviti, a to ne rješava ovaj Zakon o turizmu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Stanka je odobrena. Kolegice Nemet, izvolite. **Nemet, Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika IDS-a u trajanju od 10 minuta. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o turizmu za kojeg predlagatelj navodi kako je krovni zakon koji uređuje područje turizma. Navedena intencija je propisati mjere za zaustavljanje prekomjernog turizma. Mišljenja smo kako su ključne dvije stvari za sprječavanje prekomjernog turizma. spriječiti prekomjernu izgradnju apartmana i drugo spriječiti nelegalno pružanje usluga smještaja. Zašto do toga neće tako brzo doći? Zato što ovim prijedlogom zakona ne zaustavljamo izgradnju apartmana za iznajmljivanje koji se nalazi u prostornim planovima koji su na snazi. Predlagatelj je odustao od uvođenja razlike između apartmana domaćina i apartmana iznajmljivača, a ministarstvo odgovornost za sprječavanje apartmanizacije prebacuje samo na gradove i općine bez konkretnih mjera koje bi se odnosilo i na njih. Kad govorimo o nelegalnom pružanju usluga smještaja i dalje ostaje problem o kojem se premalo govori. Ministarstvo naglašava veću kontrolu iznajmljivača preko platformi za oglašavanje i veći monitoring od strane Porezne uprave, ali izostaju kontrole nad iznajmljivačima koji iznajmljuju i vlasnici su nekretnina koji nisu državljani Republike Hrvatske, a nekretnine se nalaze na primjer u Novigradu ili negdje drugdje i za to budu plaćeni u državama iz kojih dolaze. A što je sa iznajmljivačima na crno? Sama činjenica kako ministarstvo misli da ih nema previše govori o tome kako se time jednostavno ne žele pozabaviti. Klub IDS-a već treću godinu za redom zagovara da se vrate turistički inspektori na razinu lokalnih turističkih zajednica, ali to u ministarstvu ne žele. Zašto? Ni nama nije jasno. I zaključno, bojim se da Prijedlog zakona u turizmu kao krovnog zakona koji uređuje područje turizma neće donijeti ništa konkretno u periodu koji je pred nama, a da li će ostati samo prazno slovo na papiru vrijeme će nam pokazati. Izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče Sabora. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta tražim stanku da još jednom ukažemo na stvari koje su ostale ovdje u zakonu, a koje smo molili da se izmijene budući da, prvenstveno bi htio govoriti o Vijeću za upravljanje razvojem turizma koje je stvarno jedno iznimno političko tijelo jel samo kada vam nabrojim tko je sve unutra osim naravno predsjednika Vlade i evo trenutno bi to bila gospođa ministrica, tu su čelnici tijela državne uprave iz sektora financija, gospodarstva, kulture, rada, poljoprivrede, prometa, prostornog uređenja, regionalnog razvoja, unutarnjih poslova, zaštite okoliša, zdravstva, državne imovine, vanjskih poslova, obrazovanja, pa onda predsjednici nacionalnih udruga, općina, gradova i županija te direktor HTZ-a svakako jedno svakako jedno političko tijelo koje će se sastajati jednom godišnje nisam siguran da oni mogu baš ovdje osim političkih odluka donositi odluke koje bi stvarno bile promišljene. Znanstveni i stručni savjet nije u to uključen, ne znam koliko će imati utjecaja. u detalje to ćemo obrazložiti sve naravno tijekom rasprave. Danas je blagdan Sv. Nikole pa da se zadrži tradicija, prošle godine sam vam poklonio šibu pa mislim da reda mora biti tako i ove godine. Vama poklanjam ovu šibu da smognete snage da unutar vaše stranke pronađete prave ekstremiste, a ne ove koje se optužuje. Šiba je između ostalog i za sve Nikoline i Nikole, kolegu Grmoju koji što vidim u zadnje vrijeme sve više voli crvenu boju. Evo izvolite. Zahvaljujem kolega Dretar. Mi Hrvati smo si na vek bili dobri sa Zagorcima tak da zahvaljujem. Idemo dalje, sada je na redu kolegica Kekin, izvolite. Hvala vam. Dakle, dižem stanku u ime kluba Možemo kako bi još jednom upozorila da je ovaj prijedlog zakona iznimno štetan. U zemlji koja ima uvjerljivo najviši udio od turističkih prihoda u BDP-u, dakle najovisnija o turizmu u cijeloj EU u kojoj imamo turizam najstisnutiji u najmanjem mogućem prostoru u najkraćem vremenskom razdoblju, u zemlji u kojoj imamo najviše turističkih postelja po stanovniku što lokalna infrastruktura uglavnom ne može adekvatno podnijeti, u zemlji u kojoj cijene nekretnine na obali rastu, a turistička središta postaju kulise ispražnjene od ljudi, u zemlji u kojoj mladi ne idu na fakultete jer se puno više isplati rentati apartman, u zemlji u kojoj je rentijerstvo porezno najmanje opterećena grana vladajući guraju zakon koji najviše nagrađuje upravo oni koji će nastaviti ziđati i dalje širiti smještaj u najzagušenijim područjima ove zemlje, oni će biti najviše nagrađeni. Načelno vladajući tvrde da su im upravo interesi lokalne zajednice, održivosti, ekologije, drugih grana gospodarstava na srcu, no u stvarnosti ima nešto izrazito upadno zajedničko svim tzv. reformama HDZ-a. I u ovom slučaju kao i u drugima ovo zapravo nije reforma jer HDZ nema političke hrabrosti za promjenu jer su promjene teške i izazivaju otpore, a HDZ si to ne želi priuštiti pa drži ovu zemlju i sve njene građane u stagnaciji. Svi smo skupa taoci HDZ-ovog kukavičluka i nespremnosti da poduzme hrabre i teške korake k promjeni koja nam je nužno potrebna i ovaj prijedlog zakona je još jedan dokaz tome. Stanka je odobrena. Kolega Mažar je tražio povredu poslovnika, izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Povrijeđen je čl. 238. pa kolegice Kekin tko ima snagu za promjene ili nema se vidi svaki dan, evo lupili ste povredu niste ni čuli šta ću reć, ali dobro. Građani Hrvatske vide promjene HDZ-a na bolje vide te i kreditne rejting agencije, vide to sve i makroekonomski pokazatelji, a promjene možemo nažalost vide Zagrepčani i promjene na gore, na negativno pa sada čak i opasno po život i zdravlje. Kolega Mažar ovo je bila replika pa dobivate opomenu. Sada će kolegica Kekin isto tako objasniti povredu poslovnika. **Kekin, Ivana (NL)** Hvala vam. Čl. 238. o kako sam vas čekala, trebali ste skupa sa svojim pajdašem Milanom Bandićem to zatvoriti za vrijeme vašeg mandata, to niste učinili. Istodobno trebali ste izgraditi 20 SGO-ova dva ste izgradili, istodobno plaćamo penale kontinuirano EU radi toga kako HDZ

ovdje smo to vidjeli na najbolji mogući način. …/Upadica Kekin: To je vaš doprinos raspravi?/… To je moj doprinos raspravi tako je, imate opomenu naravno. Kolega Pavić izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238. vrijeđanje. Ne samo da građani Grada Zagreba neće dobit povećanje plaća jer niste ni za euro/cent skinuli prirez već iz tako skupog prireza sad imamo eksplozije i urušavanje Jakuševca. Onda gdje ste vi krenuli sa kampanjom da ćete ga zatvorit u prvom mandatu i sad vam je Vlada kriva. Dakle, odgovornost je na Gradu Zagrebu da to zatvori, na vašem gradonačelniku i vidimo koliko ste nesposobni za bilo što i onda sad nama tu dolazite i govorite o turizmu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala kolega Pavić, dobivate opomenu naravno jer i to je bila replika. Kolega Jenkač izvolite. Poštovani predsjedniče 238. povreda poslovnika, pa kolegice Kekin evo slažem se sa kolegom Pavićem, tri godine radite isto što je radio Bandić, najavili ste da ćete zatvoriti odlagalište Jakuševac što ga još niste zatvorili, a interesantno je da se bio razgradivi otpad odlaže na odlagalište. Kako je to moguće? Di su fondovi, di su izvještaji, di su kompostane? Hvala. Kolega Jenkač isto tako opomena, bila je replika. Kolegice Mrak Taritaš izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Čuđenje dakle referiram se na čl. 238. kako brzo mi od turizma dođemo do otpada u tri rečenice, vrlo brzo i vrlo jednostavno. Ali da bih mogli raspravljati ako hoćete se referirat na Jakuševac, 2012. je trebao bit zatvoren, 2015. je trebao bit zatvoren,

kolega Jenkač isto tako. Idemo sada dalje sa zahtjevom za stankama, kolegice Mrak Taritaš izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Ja ću se vratiti na turizam i na temu. Dakle tražim stanku od 10 minuta u ime Kluba Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom. Da naš BDP i da mi kao država ovisimo o turizmu nije nikakva novost i neću reći nikakvu veliku stvar. Da trebamo zakon o turizmu, jednako tako je činjenica, no međutim, mi dobivamo Zakon o turizmu kojeg danas imamo u drugom čitanju, koji bi odlično funkcionirao kad bi imali laboratorijske uvjete. Kad bi imali idealnu situaciju laboratorijske uvjete, a to nemamo. Ovaj Zakon, prijedlog zakona nema onu bazičnu stvar, a to je analiza postojećeg stanja. Turizma, između ostalog, kod nas kako se godinama razvijao je bio jedan od generatora bespravne gradnje, što smo imali i priliku vidjeti nedavno uhićenja koja su bila, su bila zbog toga što je bespravno sagradio jedan kamp. On je i dalje generator bespravne gradnje. Jednako tako kad imate sve one slike, nekakvih hotela koji su neprimjereni, svih onih apartmana koji su neprimjereni, kako su oni nastali? Temeljem prostornih planova. Tko je donio prostorne planove? Jedinice lokalne samouprave. Na temelju čega će se i dalje razvoj turizma Na temelju tih prostornih planova. Da se imalo hrabrosti, da se imalo energije, da se imalo priče i da se jasno reklo, analiza postojećeg stanja nam govori da su nam sad već prostori preopterećeni, da su nam sad već destinacije preopterećene, da postoje crvene točke, da postoje na kojem neće biti moguće daljnje izgradnje, to bi bila hrabrost. Ovako, mi dobivamo zakon koji u laboratorijskim uvjetima će odlično funkcionirati, ali u stvarnim uvjetima neće funkcionirati. On će samo dalje generirati opterećenje obalne linije

ništa nije sporno kada govorimo o potrebi da razmišljamo o održivosti hrvatskog turizma. Dakle mi smo svjedoci ljeto, sezona, priobalni gradovi, gužve, opterećenje prometne infrastrukture, prometni čepovi, svake druge infrastrukture, međutim, ono što je vrlo bitno reći, ovaj Zakon je prekompliciran. Ovaj Zakon ne nudi brzu implementaciju rješenja koja bi ove ključne probleme održivosti stavili, naravno u prvi plan, ali istovremeno i donijeli konkretna rješenja. Dakle proći će puno vode, što bi se reklo, dok prvi rezultati ovakvog zakona ugledaju svjetlo dana i još nešto. Ja bih to htio ovdje posebno istaknuti, htio bih da dobijemo garancije to da neće biti tako, a to je da će se održivost hrvatskog turizma odnosno neće lomiti preko leđa malih iznajmljivača, obiteljskog smještaja u Hrvatskoj. To je ono što me brine, to je ono što u medijima kao reakcije na ovaj Zakon cijelo vrijeme vidimo, znači glavna meta unatoč svih drugim segmentima turizma su mali iznajmljivači i ja vas molim da o tome posebno vodite računa jer prije svega, vrlo bitna stvar u implementaciji ovoga je snimka postojećeg stanja, dakle mi u turizmu imamo ogromnu, ogromnu sivu ekonomiju, crnu ekonomiju, kako god to nazvali, a u tom segmentu veliki udio imaju stranci i to je ono što treba ova analiza vrlo ozbiljno obuhvatiti. Hvala i vama. Stanka je odobrena. Ima li još zainteresiranih? Ne, onda se vidimo u 10 sati i 5 minuta.

pozivam vas da pozdravimo učenike i učenice i njihove profesore Srednje škole Zabok, dobrodošli u Hrvatski sabor. A sada se vraćamo na Konačni prijedlog Zakona o turizmu. Pozivam poštovanu ministricu turizma i sporta Nikolinu Brnjac da predstavi konačni prijedlog navedenog zakona. Izvolite.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 na razvoj turizma veliki utjecaj imaju brojni drugi propisi, a osobito vezani uz fiskalnu i poreznu politiku, prostorno planiranje i brojni drugi. No, ne postoji propis koji bi osigurao učinkovito provođenje turističke politike i usmjeravanje razvoja turizma u smjeru održivosti. Upravo zato je predloženo donošenje ovog krovnog zakona, zakona koji postavlja sveobuhvatni okvir i temelj za daljnji razvoj turizma. Ovaj Zakon je i važan preduvjet za stvaranje strateških ciljeva kroz stvaranje učinkovitog zakonodavnog okvira koji će definirati alate za upravljanje razvojem turizma na temelju javnih i egzaktnih podataka. Brojen države imaju zakon o turizmu, ali oni se ograničavaju na odredbe vezano uz pružanje usluga u turizmu i funkcioniranje turističkih zajednica ili dio upravljanja. Međutim, razvoj turizma u cijeloj Europi koji i dalje najposjećenija turistička destinacija u svijetu, pod utjecajem novih trendova, iznajmljivanja smještaja u posljednjih nekoliko desetljeća, donio je niz izazova, pojačao masovnost i sezonalnost, pritisak na kulturne i prirodne resurse, kao i na infrastrukturu, a osobito pritisak na prostor i stanovanje za lokalno stanovništvo, s čime se bore mnoge europske destinacije. Smjer u kojem ide Hrvatska odnosno upravljanje razvojem na temelju podataka s ciljem postizanja održivosti prepoznali su i OECD i Svjetska turistička organizacija pa je upravo naš prijedlog zakona često istaknut kao primjer dobre prakse, a Hrvatska kao zemlja koja zna upravljati razvojem i čvrsto je opredijeljena za održivost. Predloženi Zakon o turizmu će uspostaviti institucionalni okvir za upravljanje razvojem turizma, uspostaviti alate za praćenje i osiguravanje održivosti temeljem jasnih i egzaktnih podataka, uspostaviti alate za upravljanje destinacijom, dati će i nove ovlasti i obveze u upravljanju destinacijom turističkim zajednicama i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zakon će predstavljati i pravni temelj za donošenje sektorskog programa poticaja koji će omogućiti ciljane potpore za poduzetnike u turizmu, a predviđen je i okvir za praćenje i analizu ulaganja. Cilj ovog Zakona je osiguravanje preduvjeta za upravljanje razvojem turizma u smjeru održivosti, vezano uz korištenje i turističku valorizaciju prostora, prirodnih, društvenih i gospodarskih resursa, kulturne baštine te unaprjeđenje uvjeta života lokalnog stanovništva i boravka turista u destinaciji. Ovi preduvjeti odnosno alati koje ovaj Zakon donosi daju mogućnost za upravljanje razvojem, ali ne kroz jedinstveni recept koji moraju na jednaki način primijeniti svi, omogućava razvoj u skladu s potrebama i mogućnostima svakog pojedinog grada, općine ili županije. U izradu prijedloga Zakona o turizmu uključili smo sve relevantne dionike i izuzetno sam ponosna na činjenicu kako su svi pozdravili donošenje ovog zakona i gdje su prepoznali njegov doprinos održivosti, prijedlog nacrta zakona raspravljen je u HS-u 12. listopada 2023. Pri izradi konačnog prijedloga zakona sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi, razmotrene i prihvaćene su u mjeri u kojoj je to bilo moguće. U odnosu na tekst prijedloga zakona koji je prošao prvo čitanje u HS-u, tekst konačnog prijedloga je, osim sa stajalištima iznesenim u raspravi, usklađen i sa zaključcima radnih tijela HS-a, a učinjene su i manje nomotehničke izmjene kao što bi, da bi Osnovne promjene koje ovaj prijedlog donosi, prvo, zakon definira sustav i to djelatnost i usluge u turizmu i dionike. Svjesni smo da su brojni dionici koji djeluju u turizmu i kako turizam ima značajan utjecaj na skoro sve djelatnosti te da su brojna druga tijela državne i javne uprave svojim propisima i aktivnostima imala utjecaj na jedan dio turističke politike ili aktivnosti, ali kako je ovo zakon koji uređuje pitanje upravljanje razvojem osiguravanju održivosti pri definiranju sustava su navedeni samo oni koji izravno u sudjeluju čija je uloga definirana ovim Zakonom. Utjecaj turizam na druge djelatnosti je prepoznat kroz činjenicu kako će se računati satelitski račun održivog turizma, odnosno učinak turizma na druge gospodarske djelatnosti, ali na održiv okoliš i život lokalnog stanovništva. Zakon definira institucionalni okvir za upravljanje razvojem i to na način da je ministarstvo nositelj turističke politike, a za upravljanje destinacijom i marketing je zadužen sustav turističkih zajednica. Osniva se vijeće za upravljanje razvojem turizma, tijelo koje se osniva radi učinkovitijeg planiranja i provedbe turističkih politika u smislu koordinacije među tijelima i pravovremene koordinacije vezano uz izazove s kojima se turizam susreće, a u nadležnosti su drugih ministarstava. odnosu na prvo čitanje, izmijenjena je odredba koja uređuje zadaće vijeća na način da je izmijenjen izričaj s ciljem veće jasnoće. Kao važan dio institucionalnog okvira jasno se definira uloga turističkih zajednica u upravljanju razvojem, što je daljnji korak u njihovu transformaciju u destination management organizations. Uvode se alati za praćenje razvoja kroz okvir za prikupljanje, praćenje i analizu podataka i to indeks turističke razvijenosti i pokazatelji održivosti destinacije. U odnosu na prvo čitanje, izmijenjena je odredba čl. 13 st. 2 na način da je dodatno pojašnjena vrijednost indeksa turističke razvijenosti, pri čemu jedinice sa ITR 1 imaju visoku razvijenu turističku aktivnost, dok su one bez turističke razvijenosti označene indeksom 0. Indeks se računa temeljem statističkih podataka o turističkom prometu, smještajnim kapacitetima, broju zaposlenih u turizmu i to kao apsolutni i relativni, pri čemu se kod relativnog izračunu uzima u obzir prostor, broj stanovnika, ukupni broj zaposlenih i drugi parametri koji govore o veličini grada, općine ili županije na kojem se turistička aktivnost odvija. Važan je za primjenu ovog Zakona jer se upravo temeljem stupnja turističke razvijenosti koje ITR pokazuje, propisuju obveze temeljem ovog Zakona. Pokazatelji održivosti destinacije, mjere u utjecaju turizma na gospodarsku, društvenu, okolišnu i prostorne aspekte održivosti i jasan su pokazatelj da li destinacija ide prema održivosti, ali i gdje je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se to postiglo. Kao alati za osiguravanje održivosti definira se satelitski račun turizma, sustav satelitskih računa održivog turizma, izračun prihvatnog kapaciteta i integrirani informacijski sustav turizma. Satelitski račun turizma računa ekonomski utjecaj turizma na druge sektoru u ekosustavu turizma. Novim zakonom idemo i korak dalje, uspostavlja se sustav satelitskih računa održivog turizma za praćenje društvenih, okolišnih i gospodarskih učinaka turizma. Zakonom se uređuje sustav upravljanja destinacijom i uspostavljaju alati za upravljanje razvojem turizma u destinaciji. Daju se nove uloge turističkim zajednicama i ovlasti općinama, gradovima i županija u upravljanju destinacijama. Kako bi se unaprijedilo učinkovitost upravljanja destinacijom, ali i vertikalna i horizontalna suradnja turističkih zajednica, osniva se nacionalna i regionalna koordinacija predsjednika turističkih zajednica. Upravljanje destinacijom je izraz koji se često koristi pa ću malo detaljnije pojasniti šta to znači. Samo upravljanje razvojem provodi se kroz koordinaciju svih dionika i razvoj turističkih proizvoda i to je nova uloga turističkih zajednica. Upravljanje destinacijom uključuje izradu planova upravljanja destinacijom. Planovi upravljanja destinacijom su planski dokumenti koje izrađuje turistička zajednica uz sudjelovanje svih dionika, predstavnica jedinica lokalne i područne samouprave, javnih ustanova, parkova prirode, ustanova u kulturi, poduzetnika, nadležnih tijela za prostorno planiranje, zdravstvo i kulturu i svih drugih dionika važnih za razvoj turizma u destinaciji. Plan upravljanja mora bit u skladu sa svim nacionalnim, ali i lokalnim, regionalnim strateškim dokumentima, planovima i propisima. Oni pregled stanja u destinaciji s pregledom resursa i potencijala, ali i pokazatelja održivosti destinacije, a sadrži prijedlog smjernica i preporuka za razvoj ili unaprjeđenje destinacije. U odnosu na prvo čitanje, izmijenjena je procedura donošenja plana upravljanja i to na način da je uvažavajući važnost dokumenta i nužnost njegove usklađenosti sa strateškim ciljevima i turističkom politikom propisano kako ga donosi predstavničko tijelo grada, općine ili županije na prijedlog turističkog vijeća turističke zajednice. Može ga donijeti jedna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili više njih zajedno i donosi se na lokalnoj razini i na razini županija. Plan upravljanja u jedinicama lokalne samouprave razvrstan u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2 mora se temeljiti na izračunu prihvatnih kapaciteta. Prihvatni kapacitet destinacije nam govori koliko turista može podnijeti destinacija, a da ne dođe do preopterećenja resursa, npr. komunalne infrastrukture, plaža, cesta, parkirališta, nestašica vode i izračun govori o tome gdje su najveća opterećenja i nedostaci te tako pomaže dimenzionirati i planirati infrastrukturu i podloga je za prostorno planiranje. Obavezno ga računaju destinacije u ITR-u 1 i 2 koje su u opasnosti od prekomjernog turizma, ali mogu i sve one koje žele usmjeriti rast, svoj razvoj u smjeru održivosti. Novost koju ovaj prijedlog zakona predviđa je ovlast gradovima i općinama da na temelju plana upravljanja, a prema podacima iz izračuna prihvatnih kapaciteta, mogu donositi odluke koje izravno utječu na razvoj turizma. Stoga mogu donijeti odluku o broju, vrsti, kategoriji ugostiteljskih objekata te objekata kojima se pružaju usluge smještaja. Takva odluka se dostavlja i upravnom tijelu županiji koje donosi rješenje i koje je nužno pri rješavanju u konkretnom postupku poštivati i ne izdavati nova rješenja. Mogu donijeti odluke o upravljanju turističkim tokovima, npr. ograničavanje broja dolazaka u grad ili raspored razgleda grada kako bi se rasteretile pojedine atrakcije. Osim toga, mogu donijeti odluku o uvođenju turističkog ekološkog doprinosa u odnosu na prvo čitanje, izmijenjen je izričaj na način da su obveznici plaćanja doprinosa turisti koji ne koriste uslugu smještaja u destinaciji, a ne jednodnevni turisti. Osim toga, propisane su iznimke od obveze plaćanja te je propisano da doprinos ne plaćaju djeca do 12 godina, djeca na školskim izletima, osobe s invaliditetom, korisnici socijalne skrbi. Iznimke su usklađene sa Zakonom o turističkoj pristojbi. Kako bi se i poduzetnike dodatno usmjerilo na održivost, zakonom se uspostavlja i pravni temelj za izradu sektorskog specifičnog programa poticanja ulaganja u turizmu. Jasno je propisano, ulaganja moraju biti povezana s ostvarenjem ciljeva Strategije razvoja održivog turizma, sa zelenom i digitalnom tranzicijom poduzetnika, a poticat će se samo održivi projekti, projekti ulaganja u turističke proizvode više dodane vrijednosti, unaprjeđenje strukture, kvalitete smještajnih objekata, ulaganja u ozelenjivanje čarter flote kako bi se smanjilo onečišćenje. Sektorski program potpora za turizam je usklađen sa horizontalnim programom koji je definiran u zakonu o poticaju ulaganja i pripadajućoj uredbi, a naravno, i s Općom uredbom i skupnom izuzeću-GBER. Zakon propisuje jasnu obvezu praćenja pokazatelja održivosti, izračuna prihvatnih kapaciteta, izrade planova upravljanja destinacijom, upravljanje temeljeno na podacima na lokalnoj i područnoj razini, ali i uspostavu sustava praćenja podataka, izračuna satelitskih računa održivog turizma, poticanje razvoja održivih proizvoda kod poduzetnika. Vjerujem da je konačni prijedlog zakona postavljen okvir koji omogućava održivi razvoj turizma, turizma koji se temelji na prepoznavanju, poticanju i upravljanju razvojnim potencijalima uz održivo i odgovorno korištenje prostora, kulturne baštine, prirodnih i gospodarskih resursa, kako bi se osigurala kvaliteta života i dobrobiti lokalnog stanovništva. I zaključno, stav znanstvene i stručne zajednice, kao i svih dionica je da nam je ovaj Zakon nužno potreban i da je ovo posljednji čas da ga donesemo i tako omogućimo upravljanje održivim razvojem ovog važnog sektora. Hvala.

Naime, problemi su potpuno jasni, vama i svima drugima, a to je pitanje nedostatka djelatnika u turizmu, od konobara pa do tog menadžmenta koji ograničavaju turizam u Hrvatskoj, drugi problem je rješavanje pitanja strukture našeg smještajnih kapaciteta gdje se hotelski dio smanjuje, a ovaj apartmanski se povećava. Dapače, u samo 5 godina, 300 tisuća novih postelja u privatnom smještaju nadmašilo je 2 puta hotelski smještaj. Treće pitanje je naravno, sezonalnost. Na koji način to riješiti? Ono što bih istakao, da podaci pokazuju, naravno i negativne trendove. Dakle ovo je krovni Zakon o turizmu koji ne rješava probleme u turizmu pa vas molim … .../Upadica: Hvala vam./... da li će biti Hvala lijepo. Dakle mi smo počeli krajem 2020. upravo sveobuhvatnu reformu turističkog sektora. Ta reforma se sastojala od nekoliko stvari, prva je bila Strategija razvoja održivog turizma di smo jasno detektirali koji su glavni nedostaci, ali i izazovi cijelog turističkog sektora. U konačnici smo ispregovarali sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji ide baš s ciljem rješavanja s problema velikih izazova što je sezonalnost, što je poticanje cjelogodišnjeg turizma i prva smo vlada koja upravo osigurala sredstva za razvoj kontinentalnog turizma, koje se bavi razvojem znači cjelogodišnjeg turizma, a ovaj Zakon omogućuje, kao konačni dio ove reforme način da upravljate razvojem turizma, da dobijete svi alate, jedinice lokalne samouprave koje možete upravljati, ali na temelju egzaktnih podataka i brojki, a ne na temelju samovolje pojedinih gradonačelnika, donositi određene odluke koje mogu biti jako štetne

dakle povrijeđeno je, nije odgovoreno na pitanje saborskog zastupnika. .../Upadica: To nije pitanje povrede Poslovnika./... I naravno, kad govorimo o tome, onda ću reći da ministrica netočno rekla, naime, u mandatu, kad kad sam ja bio ministar turizma, započeti su prvi jasni programi potpore kontinentalnom turizmu, tako da ovo sigurno nije prva vlada koja na tome radi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bajs, dobivate opomenu i pozivam sad zastupnike, nećemo se igrati opet aktualnog prijepodneva. Dakle da poslije odgovora ministrice onda idete koristeći povredu Poslovnika poklapati je, ovaj, davat ću opomene, onako, dinamički kroz vašu povredu Poslovnika jer nema smisla to. Sada je na redu kolegica Lukačić, izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovana ministrice, ovim zakonom vidljivo je da Vlada i u sektoru turizma vodi računa o osobama s invaliditetom, no ostaje pitanje kako, imate li model na koji način ćete moći utjecati na turističke destinacije da svoju infrastrukturu prilagođavaju osobama s invaliditetom? Hvala. Nikolina (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovana saborska zastupnice, upravo dakle kroz sve natječaje koji se provode, bilo to kroz NPOO i sad idući, početkom iduće godine kroz višegodišnji financijski okvir, kroz sredstva iz Državnog proračuna, uvijek će biti uvjet unaprjeđenje turističke infrastrukture i također kroz ISF smo prvi put osigurali 10 milijuna eura upravo za dodatnu prilagodbu turističke infrastrukture kao javne površine, kao što su plaže, šetnice i drugo, a tako i privatne infrastrukture. izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS. Poštovana ministrice, dakle govorimo o održivosti destinacija, ali mislim da trebamo govoriti i o održivosti turizma. Mene zanima koliko u ovom trenutku stranih radnika, ne morate reći na, reci, možete na, zaokružiti, uopće imamo zaposlenih u turizmu da bi turizam funkcionirao? Što uopće imate strategiju zapošljavanja strane radne snage? Eventualno integraciju strane radne snage u društvu turizam bez nje neće funkcionirat. da nije dobro da oni budu u turizmu. A ono što je činjenica, da turizam neće moći funkcionirati bez strane radne snage, pa me zanima što činite, dakle dva stvari, kolko ih ima…/Upadica predsjednik: Hvala./…i što činite na integraciji stranih radnika? **Jandroković, Gordan Hvala vam na pitanju poštovana saborska zastupnice. Mi imamo otprilike oko 40-tak tisuća stranih radnika, al to nije samo problem u turizmu nego i u građevini i košto znate i u svim drugim djelatnostima gdje imamo nedostatak radne snage. Ono što mi radimo radimo i na edukaciji i na integraciji i stranih radnika, dakle i na edukaciji naših djelatnika odnosno naše radne snage kroz centre kompetentnosti koji su se sad ovih dana, mogli ste pratiti, bilo je otvorenje, novih centara kompetentnosti diljem Hrvatske upravo da bi se privukli što veći broj i naših ljudi u djelatnosti u turizmu i radimo i na samoj promociji. **Cappelli, Gari (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Uvažena ministrice, kolege, pa mene interesira benefit ovog zakona i stalno se govori da neće se moć implementirat, da je kompliciran, da ovo, da ono, a s druge strane vidimo Ministarstvo turizma je vrlo jasno dalo kompetentnost i sve koje će ubuduće upravo imati, ne centralizirano nego upravo rasterećivanjem onog dosada košto je bilo, uvijek se očekivalo od Zagreba što će i kako ćemo dalje. Upravo na ovom zakonu kroz Vijeće za upravljanje, znanstvene i stručne savjete, indekse turističkih razvijenosti, pokazatelje održivosti, satelitskih računala, alata za upravljanje turizma itd. koje se spušta u biti na najniže razine i od njih ide pokretanje svih daljnjih akcija, a kroz turističke zajednice upravo upravljanje destinacijom, pa evo komentirajte malo. **Jandroković, Pa upravo je to bio cilj da, ili nema jedinstvenog recepta, znači svaka destinacija, svaki grad, svaka općina, županija je različita i upravo da se vidi koji su to parametri putem alata za upravljanje, putem parametara održivosti koji su kao što ste rekli za svaki grad, destinaciju u županiji različiti, kada se napravi detaljna analiza, idemo u prikupljanje podataka po prvi puta od analize samih resursa, analizu stanja, analizu budionika, znači svih komple…, kompletno sve što će bit definirano kroz planove upravljanja i onda se naravno spušta po prvi puta uvažavajući činjenicu kako funkcionira naš sustav turističkih zajednica, na koji način, kako i koje su ovlasti JLS, upravo koje su mogućnosti njihove odluke, no prvi puta smo integrirali turističke zajednice sa JLPRS da bi se mogla donositi kvalitetna rješenja koja su specifična i naravno pojedinačna za svaku pojedinu destinaciju odnosno grad, općinu ili županiju, (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem. Poštovana ministrice, lajt motiv ovog zakona i vaše rasprave je zapravo održivost i dodatni napori. E sad, mene zanima održivost turizma vezana je i uz održivost Jadranskog mora kao čistog mora, zanima me zapravo kanalizaciona mreža u našem priobalju, nedostatak te mreže, primjerice, Pirovac, Tisno, Jezera, već ima godinama građevinsku dozvolu za kanalizaciju, međutim još nije izgrađena, kako vi možete kao ministarstvo imati nekakve dodatne napore da pomognete tim lokalnim jedinicama područne samouprave da izgrade konačno tu što sam navela nego u cijelom priobalju jer bez kanalizacione mreže nema održivog turizma?

a samim time kroz regionalne koordinacije i nacionalne koordinacije, na regionalne koordinacije koje smo uveli gdje će biti dakle ministar sa svim županima koji su i predsjednici turističkih zajednica, raspravljat će se upravo o takvim stvarima, ali i niža koordinacija gdje će biti i župan sa svim svojim gradonačelnicima i načelnicima i upravo te stvari koje ste vi sad spomenuli će biti jedni od okidača za kojima će se raspravljati i upućivati da je bitno rješavanje takvih problema jer će se sada jasno mjeriti svaki pokazatelj održivosti za svaku destinaciju, hvala. **Begonja, Josip (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS. Poštovana ministrice, razvidno je da zakon uređuje pitanje upravljanja razvojem turizma kroz stvaranje institucionalnog okvira i kroz stvaranje okvira za praćenje razvoja. Čujemo tezu o tomu da će se zakonom smanjiti broj iznajmljivača, što mislim da nije istina pa bi vas molio da pojasnite da li zapravo zakon stvara određeni balans između gospodarskih interesa, interesa zaštite okoliša, ali i interesa lokalnog stanovništva? Nikolina (HDZ)** Hvala lijepo na pitanju. dakle, cilj zakona je upravo naći balans između sva ta tri elementa, znači i socijalna, i ekonomska i ekološki aspekt i zato baš idemo u izračune egzaktnih podataka, zato to nije jednostavno tako napravit. Netko misli da je to možda jednostavno, nije, zato nam trebaju svi ti izračuni nosivih kapaciteta da vidimo koliko na pojedinoj destinaciji imamo nekomercijalnog smještaja, komercijalnog smještaja i niz drugih parametara koji će svi ući u obzir, znači na temelju egzaktnih izračuna i podataka vidjet će se možda u nekoj destinaciji koja će biti preopterećeno sa izdavanjem ne znam što ste spomenuli ste sad apartmane. Temeljem vršnog opterećenja znači koliko imamo potrošnje električne energije, koliko ima potrošnje vode itd. ti pokazatelji će nam biti jasni da li nečega ima previše i da li je nešto potrebno ograničiti. I na taj način će sada po prvi puta jedinice lokalne samouprave moći donijeti upravo odluku da kroz planove upravljanja na period koji se donose na četri godine ograniče izdavanje …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… dok Hvala lijepa. Poštovana ministrice, ja dolazim iz Međimurja pa ću iskoristiti priliku da podsjetim sve, a vi to sigurno znate da je u ožujku u Berlinu Međimurje proglašeno Green Destination regiom jel, prva u Hrvatskoj i četvrta u svijetu i to je prvenstveno rezultat zalaganja TZ Međimurja, županije, stanovnika, dionika iz komercijalnog, javnog i nevladinog sektora, dakle prvenstveno nas lokalno regionalno. E sad mene zanima po ovom vašem zakonu koji predlažete, imate li na vidiku neku regiju u Hrvatskoj koja bi se također mogla u nekom skorijem periodu ovjenčati ovakvom oznakom odnosno nagradom, obzirom da tu puno govorite o održivosti destinacija turizma? Međutim, pitanje je implementacije ovoga svega što ste napisali jer kriterije ste propisali, ali bojim se da se neće tako skoro neko drugi ovjenčati ovakvom nagradom, pa evo …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… što će onda ministarstvo po tom pitanju napraviti? Hvala. Hvala lijepo poštovana saborska … Zapravo bi čestitala znam za tu što su dobili su nagradu za Green Destination, to je samo dokaz da se može. Znači upravo vaša županija je dokaz da se zajednički u suradnji i TZ-a i jedinica lokalne samouprave svi dionici koji su morali proć strogi selekciju izbora certifikata odnosno prolazaka određenih parametara da se može postati Green Destination. Još jednom vam čestitam na tome i dobar ste primjer pokazali svim onim koji su skeptični kako će to moći u praksi se, da li je to suradnja TZ-a moguća uopće sa jedinicama lokalne samouprave sa javnim poduzećima i sa svim ostalim dionicima, udrugama itd., vi ste primjer da se to može napraviti i to je cilj da upravo i svi drugi idu u tom smjeru. I zato jesmo napravili ove alate da im omogućujemo olakšavanje upravo ovog što ste vi sad kroz ovaj segment započeli. Znam i razgovarala sam

Kolegice Brnjac evo mene zanima situacija kako su reagirale jedinice lokalne samouprave dakle župani, gradonačelnici i načelnici na ovaj zakon? Mislim da je to ključno da li smo pogodili ono što se kaže žicu, što treba učiniti na terenu. Ovo je jedan doprinos zaista jednoj funkcionalnoj decentralizaciji u RH, spuštene su na razine najniže, dakle i gradova i općina, TZ-a, dakle dakle uz sve ove alate da se donesu kvalitetne odluke za razvoj turističke destinacije. Ali isto tako zanima me još uz ovu situaciju da li je ostalo nešto alata ministarstvu da ako nešto ne ide kako treba da da se tako izrazim da stisne jedinice lokalne samouprave da krenu pravom putu. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Hvala lijepo. Dakle, ministarstvo je nositelj turističke politike ministarstvo je to koje usmjerava, koje daje ciljeve i ministarstvo će sada također ići na izmjenu uredbe, uredbe o ustrojstvu ministarstva gdje ćemo imati jedan poseban odjel koji će omogućiti provedbu, olakšati provedbu diljem Hrvatske po županijama, jedinicama lokalne samouprave primjenu ovog zakona, ali i kontrolu provedbe ovog zakona. Što se tiče samog županija i gradova, mi smo prošli sa zakonom i prezentirali i udruzi županija i gradova koji su prihvatili i pohvalili dapače napokon da mogu imati alate kojima će oni moći upravljati svojim destinacijama što im do sada nije bilo omogućeno. Marijana (Centar)** Poštovana ministrice. Kao što stručnjaci već godinama govore da imamo prevelik broj gradova i općina, 556 gradova i općina, 20 i više županija, isto tako stručnjaci govore da imamo i veliki broj TZ-a, preko 300 njih koje neke od njih veliki broj je osnovan samo zapravo služi za isplaćivanje plaće zaposlenima, a u ovom slučaju su vrlo važni a nemaju ni ljudskih, ni financijskih kapaciteta da postanu dionici svega ovoga što im Zakon o turizmu predviđa. Dakle, računate li i predviđate li odnosno planirate li reformu tog sustava TZ-a? Hvala.

kroz ove izračune koji će se raditi moći će se zajedno vidit će se da li je potrebno udruživanje i cilj je da se oni u što većem broju udruže da zajedno naprave više jedinice lokalne samouprave odnosno više TZ-a jedan plan upravljanja, npr. na Otoku Hvaru poželjno je bio da je jedan. I zato uvodimo koordinacije na regionalnom nivou gdje će biti župan sa svim gradonačelnicima, načelnicima, naravno djelatnici iz ministarstva da se koordinira i razgovara putem ovih planova odnosno izračuna da napravimo objedinjeni plan upravljanja jer turist ne poznaje administrativne prepreke i barijere nego on dolazi na jedan određeni otok i naravno prolazi cijelim prostorom. Tako da je cilj da imamo što više ujedinjenih i TZ-a koji će donositi jedan plan upravljanja. izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana ministrice, poštovani predsjedniče sabora, pa upravo održivost je ključna tema ovog zakona. Ja sam vas pohvalio i u prvom čitanju, bili ste i u UN-u gdje su se raspravljali ciljevi održivog razvoja i upravo da, veliki je udio turizma u BDP-u, ali ovaj zakon ima značajan iskorak po pitanju održivosti i alata koji će tu održivost osigurati. Spomenuli ste udruživanje turističkih zajednica. Ja bi tu pohvalio i Turističke zajednice imotske krajine koje su se udružile u jednu. A moje pitanje je, koji su sve alati za održivost predviđeni u zakonu i da li je recimo upravljanje gospodarenja otpadom jedna od komponenta, jel vidimo što se dešava na Jakuševcu, kolegica Kekin je već bila nervozna oko toga i da li recimo loše upravljanje košto u Gradu Zagrebu imamo upravljanje otpadom i gradonačelnika Tomaševića, na koji način će se reflektirati u

i opterećenost prostora turizmom, a isto tako i gospodarenje otpadom, jedan od tih segmenata i oni će omogućiti da se točno vidi kakvo je sadašnje stanje, odnosno drugim alatima možemo kako upravljati i kako razvijati pojedinu destinaciju. Oni su nam nužni da uopće omogućimo putem, ali kao što sam rekla i opet ponavljam, na temelju egzaktnih podataka i temelju izračuna prihvatnih kapaciteta koji će jasno dati smjernice koliko čega ima, koliko nam i onda odgovor kako bi odnosno preporuka kako upravljati, kako dobro upravljati da bi se upravo izbjegli ti parametri. Održivost nam je bitna upravo zbog segmenta da čuvamo i prirodne resurse, pogotovo za našu zemlju, znamo zašto nam turisti dolaze, ali ne samo radi turista nego i radi naših budućih generacija, upravo zato je bio cilj napraviti zakon koji drži…/Upadica predsjednik: Hvala vam./…u ravnoteži i sve Zahvaljujem. Poštovana ministrice, mi u IDS-u smatramo kako pružanje usluge smještaja u domaćinstvu je jedan dobar i pozitivan primjer turističke ponude i smatramo da ga treba dodatno zaštititi. Kad ste predstavljali Strategiju razvoja turizma do 2030. u kolovozu najavili ste da ćete se tom segmentu i vi posebno kao ministarstvo posvetiti, međutim Zakonom o turizmu to niste učinili, naravno sad ćete reć da postoji drugi zakon koji to regulira, ali zašto niste iskoristili priliku i u Zakon o turizmu uveli ostale ostale zakone da nemamo šumu propisa koje moraju turistički dionici svake godine nanovo iščitavati? Hvala. **Jandroković, Dakle ovo tu, da smo to uključili to bi bio jedan velik i neprovediv zakon. Znači ovo je, zato smo rekli krovni zakon koji daje alate za upravljanje destinacijama. Svi oni dodatni zakoni, znači zakoni koji se tiče da će bit potrebno se ne razumije./…Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti itd. i drugi, to smo rekli da ćemo svakako krenuti u izmjenu tih zakona. Smještaj u domaćinstvu je vrlo važan i ima dugačku tradiciju i svakako je smještaj u domaćinstvu jedan od bitnijih segmenata naše turističke ponude i svakako vodimo o tome računa, **Tramišak, Nataša (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče sabora. Poštovana ministrice, dakle veliki interes ovaj zakon izazvao je na kontinentu, evo posebno u Slavoniji, znamo da se često spominju i razvoj turizma koji se ubrzano i događa upravo upravo u našem području, mogućnosti koje on nudi i drago nam je da u ovom zakonu spominjete i cjelogodišnji turizam i povezivanje upravo i jadranske Hrvatske, ali naravno i kontinentalnog dijela kako bi također u inovacijama u turizmu ubrzao svoj razvoj i dao svoj doprinos. Ono što je važno spomenuti da evo i planovi industrijske tranzicije na kojima smo zajedno i radili spominju među 5 glavnih industrijskih grana također i turizam, evo govorim konkretno o Panonskoj Hrvatskoj. Tu su predviđena određena sredstva upravo za gospodarstvenike, ne samo za javnu turističku infrastrukturu, a vidim da i u zakonu i vi predviđate okvir određenih poticajnih mjera, pa evo molim vas možete li nam nešto reći kakve to mjere onda očekuju i same gospodarstvenike, kao i javni sektor za poticanje ulaganja?

daleko najbolji rezultat nego ikada. A upravo zašto to bilježi? Zato što smo sva strateška smjernice, znači i ulaganja bilo kroz Ministarstvo turizma i sporta, bilo kroz HTZ, upravo povećali ili čak za dvostruko povećali ulaganje u kontinent i kao što sam rekla po prvi puta kroz ova sredstva što smo osigurali iz NPOO-a jedan veliki segment jedan veliki segment je upravo i za greenfield i za brownfield investicije kojim se omogućava razvoj turizma na kontinentu. Jedna od naših perjanica je što cijelo vrijeme govorimo i što je ova Vlada započela je upravo ulaganje u zdravstveni turizam, u zdravstvenu infrastrukturu to je ono što nudi cjelogodišnja radna mjesta, ostavlja na našim radnim mjestima i što se tiče zdravstvenih djelatnika i svih ostalih koji jesu uključeni recimo u rad naših specijalnih bolnica, toplica i na kraju…/Upadica predsjednik: Hvala vam./…obnašaju srednje i malo poduzetništvo koje se razvija. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala ministrice. Kolegice Orešković izvolite. Ministrice, na tragu ostalih replika koje smo čuli iz redova opozicijskih zastupnika evo ja ću zaključiti da je ovaj zakon ogledni primjer što rade dokone gospođe kada nemaju važnijeg posla. Naime, ovim zakonom niti se rješavaju oni krucijalni problemi u turizmu, niti ciljevi i lijepe želje koje vi želite ostvariti, trebaju ovaj zakon da bi se mogle provesti. Ovim zakonom ste naprosto uveli jako puno potrebnih sastanaka koordinacija, strategija, provedbenih planova, formirali ste i neka nova tijela, Fond za turizam, svašta nešto što nam zapravo i ne treba jer se turizam ionako događa mimo svega toga. A kada govorimo o nadzoru i provedbi e, tu su vam zapele i riječi i kreativnost i uopće svijest o tome koje tijelo bi trebalo imati ovlasti da kaže evo nemate određeni akt, nemate strategiju, provedbeni plan vam nije u skladu sa strategijom i posljedice su takve i takve, to u zakonu nigdje ne piše. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovana saborska zastupnice, dakle Fond za turizam nije ništa novo, on postoji već odavno, znači on se, nije nikakva, ništa nova izmišljotina nego smo stavili ga u zakon koji je jedan dodatni alat sada koji će se isključivo moći financirati oni projekti koji su od strateškog značaja za razvoj destinacije kao poticaju našim svima gradovima, općinama, županijama da se razvijaju, ali i onaj način smo im propisali da bude prema cjelogodišnjem turizmu, odmicanju sezonalnosti, pružanja visoke proizvode dodatne vrijednosti kao što je npr. ulaganje upravo u zdravstveni turizam, u aktivni turizam tako da smo kroz taj segment stavili. Što se tiče nadzora on je predviđen posebnim zakonom, Zakonom o turističkim zajednicama i on je predviđen, a što se tiče same nadzor provedbe nad ovim zakonom također, ovo što sam sada spomenula maloprije imamo na novo ustrojstvo ministarstva koje će pomoći kako će uopće provesti se zakon i kontrola provedbe zakona. Marijana (Nezavisni)** Hvala predsjedniče. Poštovana ministrice ovim Zakonom o turizmu stvorit će se pravni temelj za donošenje programa poticaja, konkretno za sektore i za poduzetnike u turizmu. Ono što mene zanima, obzirom da godinama govorimo o povezivanju zelene i plave njive, hoćete li osmisliti program poticaja za one poduzetnike u turizmu koji će kroz kratke lance opskrbe hranom, nuditi svojim gostima domaću, svježu i kvalitetnu hranu koja stiže sa polja do stola. Na taj način bi podržali poljoprivredu, smanjili bi ugljični otisak, gostima bi pružili onu kvalitetu koju oni očekuju očekuju jer danas gosti više ne teže masovnom turizmu, oni žele doživljaj ali isto tako žele osjetiti i okuse, a tu se Hrvatska ima itekako s čim pohvaliti. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana saborska zastupnice. Upravo to nam je bio cilj i upravo smo zato i taj segment horizontalno provukli kroz sve segmente poticaja. Znači da se upravo potiče taj segment i kroz ulaganje u turističke proizvode više dodane vrijednosti i kroz razvoj znači fonda iz fondova nacionalnog plana oporavka i otpornosti i kroz i kroz državni proračun, znači vodili smo isto tako računa da se horizontalna ta mjera primjenjuje apsolutno na sve segmente u našim ciljevima. Hvala. **Jandroković, Hvala vam. Poštovana ministrice molim vas da mi komentirate ovu slobodu koju u kreiranju turizma dajete navodno jedinicama lokalne samouprave. Dakle predstavničko tijelo prema ovom zakonu može ali ne mora na temelju izračuna prihvatnih kapaciteta i plana upravljanja destinacijom koji primjerice kaže da nema više prostora za širenje smještaja, dakle predstavničko tijelo može ali ne mora donijeti odluku da nema više mjesta za turiste. Zanima me što mislite koliko će lokalnih jedinica iskoristiti tu mogućnost, obzirom na to da ih upravo centralna država svojim poreznim politikama drži ovisnima o apartmanizaciji kao što su im stanovnici koji ih biraju na idućim izborima također vrlo često drugim

zato što se temelji na izračunu. Ako pokaže izračun da je potrebno, onda se može donijeti odluka o broju, vrsti, kategoriji itd. Jer ako izračun ne pokaže da ima potrebe onda naravno da se ne treba. Negdje će izračun pokazati da ne treba i onda zato je može, a ne mora. Kako ćete nekom narediti nešto da napravi, da donese odluku o broju, vrsti i kategoriji ako izračun nema podlogu. Zato smo rekli da donosimo te podloge. A ono pitanje što ste rekli za kako da li će se oni uključiti. Naravno da hoće zato što svi oni koji imaju probleme, mi smo od 2020. krenuli dva puta godišnje minimalno sa predsjednikom Vlade i sa svim županima razgovarali i gradonačelnicima, načelnicima. Ja poslije na svojim nižim razinama dakle razgovor s njima i oni prepoznaju koji je problem. One jedinice koje već sada imaju opasnost od prekomjernog turizma, oni su bili i uključeni i u izradu i u razradu i s njima smo prolazili ovaj zakon, tako da oni jedva čekaju da imaju alate da mogu početi primjenjivati upravo ove odredbe zakona. Hvala. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovana ministrice sa državnim tajnicima i suradnicima. Kada spomenemo riječ turizam onda najčešće nekako pomislimo na ljeto, pomislimo na obalu. Međutim zadnjih godina morate priznati da i općine i gradovi na kontinentu i županije posebno su posvetili pažnju razvoju kontinentalnog turizma. Ja dolazim iz grada Varaždina, nadaleko poznate Varaždinske barokne večeri i Špancirfest, ove godine isto tako jubilarni i svake godine sve veća i veća manifestacija. I postoji neki osjećaj zapravo da je kontinentalni turizam do sad nekako bio u sjeni ovog turizma što se tiče obale. Pa me zanima vezano za ovaj novi zakon o turizmu i naravno ovu reformu turizma, hoće li konačno dakle se stavit od strane ministarstva kontinentalni turizam u fokus i koje su to zapravo prilike koje nudi upravo ovaj, ovaj zakon. Hvala lijepo. **Jandroković, hvala lijepo. Zato je bio cilj da sve turističke zajednice bile one na obali ili na kontinentu izrađuju plan upravljanja i one mogu i napraviti bez obzira da li su u ITR-u 1 ili 2, izračun nosivih kapaciteta i ako smatraju da je to potrebno. Što se tiče samih planova upravljanja zato ih oni donose da u principu znaju na koje, koje resurse imaju, s čim raspolažu, koja je analiza stanja, koji su njima projekti koji su im vrlo važni i koji će u konačnici kandidirati za na fond za turizam, znači da imamo jasan smjer. Znači imamo od prikupljanja podataka, znamo koje nam je strateško opredjeljenje, znamo koji će se programi i poticaji onda znači poticati, znači kakvi će se to projekti poticati, oni koji pridonose upravo odmicanju od sezonalnosti, od proizvoda sunca i mora, oni koji će stvaraju dodanu vrijednosti, oni koji potiču razvoj lokalne zajednice itd. Dakle i ono što nam je bio cilj da upravo kroz sve te poticaje vodimo računa da je upravo i kontinentalni turizam

investicijsko stratešku orijentaciju. Ona kaže slijedeće, da oni koji ulažu u apartmane će bit oslobađani poreza na dobit, ali primjerice oni koji ulažu u digitalni sektor neće biti oslobođeni plaćanja poreza na dobit. Možete li mi molim vas objasniti koja je logika ove zemlje da se ulaže u apartmanizaciju i oslobađa se poreza one investitore koji ulažu u sektor dakle doslovno nekretninski sektor u turizmu, ali se ne oslobađa plaćanja poreza na dobit recimo metalurški Klaster u Međimurju, recimo digitalnu industriju, recimo prerađivačku i prehrambenu industriju. Koja logika stoji iza toga, zašto baš investicije u nekretnine u turizmu oslobađamo poreza na dobit? **Jandroković, Hvala lijepo. Poštovana saborska zastupnice, dakle i metalurška industrija i IT industrija se mogu poticati i potiču se od 2013. kroz Zakon o poticanju ulaganja. Dakle, kad je Hrvatska ušla u EU za sve postoji isti Zakon o poticanju ulaganja, dakle sve industrije se mogu poticati. Ono što mi stavljamo ovdje naglasak je upravo na stvaranje novih radnih mjesta, na zelenu i digitalnu tranziciju, na poticanje cjelogodišnjeg rada itd.. A što se tiče pitanja apartmanizacije i odgovora što se tiče poreza, mi paralelno već radimo cijelo vrijeme na razini EU s drugim državama članicama koje imaju isti problem znači na porezu i što ste govori sama apartmanizaciji znači kroz DAK sustav sada već su integrirani porezni sustavi sa 1.1. ove godine svih država članica. Što to znači? To znači da su se i platforme povezale sa svim poreznim sustavima svih država članica.

što vi mislite da ona nije odgovorila ono što ste vi željeli, dakle rekao sam kolegi Bajsu da molim vas ne koristite povredu poslovnika kako biste kao na aktualnom prijepodnevu poklopili ministricu zbog njenog stava koji je iznijela. Ovdje nije bilo povrede poslovnika vrlo sam pozorno slušao

nemojte kolegice znadete vrlo dobro da namjerno činite to i da to nije povreda poslovnika nego pokušavate kroz povredu poslovnika ustvari dodatno još replicirati i

sukcesivno kroz povredu poslovnika. Ali ovdje je sada toliko vidljivo da nema nikakve povrede poslovnika nego da želite jednostavno još dodatno prokomentirati ono što je kazala ministrica. kazala ministrica. Kolega Bajs vi ste tražili nešto ili niste. Kolegice Orešković izvolite povreda poslovnika.

ali je to nedopustivo kada se to isto radi u odnosu na ministricu. Time ste priznali da po vašem mentalnom sklopu je ministrica, a time i Vlada iznad Sabora kao predstavničkog tijela koje Vladu bira i kontrolira. vaš mentalni sklop je za jednu detaljnu analizu, a što se tiče mojeg mentalnog sklopa isto tako može ga svako analizirati ako želi, međutim to nema nikakve veze sa ovim što sam vam objasnio. Dakle, ovdje je vidljivo da se zloupotrebljava poslovnik kako bi se po uzoru na aktualno prijepodne pokušalo dodatno osporiti ono što je ministrica u odgovoru na repliku kazala. E sada postoje različite situacije i ja uvijek primjenjujem jednaka pravila i prema većini i prema onima koji su oporba s tim da uvijek najavim kada ću davati sukcesivno opomene jer je to u funkciji rasprave, dinamike rasprave i štićenja koliko toliko mogu duha poslovnika. Samo se o tome radi, a ministricu ovdje po svojim pravilima koje poslovnik jasno definira, a zastupnici imaju svoja pravila. A to sad da ja smatram da je ministar nadređen Saboru svakako nije. nije. Svako ko poznaje politički sustav i ustavno pravo znade kako u Hrvatskoj to funkcionira. …/Upadica se ne razumije./… Kolegice Orešković kada ćete vi biti politički uspješniji možda ćete biti tu na mome mjestu pa ćete onda vi tumačiti onako kako vi smatrate da treba tumačiti poslovnik. A sada želite još jednu povredu poslovnika? Izvolite. **Orešković, Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Dakle, čl. 238. reći da je moje mentalno stanje za analizu je otprilike ko kada Đakić kaže da nad oporbom treba provesti egzorcizam A kako vi, to je izgovorio pa nikome niša, a kako vi vidite nadređenost pokazali ste kada je sat vremena mimo poslovnika predsjednik Vlade ovdje držao govor o stanju nacije pa ste mu to dopustili, doduše ne vi,

…/Upadica Orešković: Vrlo hrabro./… Orešković sada dobivate drugu opomenu. Dakle, ja sam tada bio na sastanku Krimske platforme koja je nastavak Krimske platforme koja je bila ovdje u Zagrebu, mi smo jedni od utemeljitelja i svi su jako dobro znali da je to taj dan. A da sam ostao ovdje onda bi vjerojatno rekli da sam ovdje ostao i nisam išao na važan međunarodni događaj jer je ovdje bio premijer. Dakle, vi tumačite stvari onako kako vama paše, ali prozirno je to jako. Kolegice Jelkovac izvolite povreda poslovnika. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Kolegica je povrijedila čl. 238., kolegice vi ste ta koja se ovdje u HS-u stavljate stalno i pozicionirate iznad svih nas, stalno svima docirate, moralizirate, svima govorite štogod želite, a kada se vama odgovori onda se jako uvrijedite. Vi možete reći da su svi HDZ-ovci kriminalci, korumpirani, da na sve treba strpat u zatvor itd.,

Omalovažava nas kolegica Orešković i čisto da rasčistimo ta naša emotivna stanja u sabornici. Ona je uvijek u lošem emotivnom stanju i ima primjedbe na svakoga, čak je izmislila da ste vi vodili i tu točku kada je bila na dnevnom redu, a nije. Znači, zašto to ona radi? Zato što je postala pored Karoline Krišto vodeća influencerica, znači Tik-tok i te stvari na način da ono što oni rade tamo i kako varaju te građane i birače je jače od onoga što se nekada radilo. Gospodin Goebbels, on je bio gospodin za njih što oni rade. Kolega Borić, dobivate i vi opomenu jer ovo nije bila povreda Poslovnika. Idemo mi dalje, sada je na redu kolega Brčić. Izvolite. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice, državni tajniče, suradnici. Evo često puta se spočitne da je turizam kod nas …/Govornik se ne razumije./… slučaja, da nam se događa, međutim slučaj se može dogoditi jednom, ne može u nizu, a vidimo da evo već određeni broj godina imamo itekako kvalitetnu turističku sezonu, zahvaljujući zasigurno i u posljednjih godina svjedoci smo tko se iole poznaje u turizmu, mnogih događanja, aktivnosti i koordinacija kao što ste sama ovdje spomenuli pa ja bih upravo spomenuo i u obrazovnom sustavu, koordinaciju između vašeg ministarstva i ministarstva i ministarstva obrazovanja. U Splitu se gradi trenutno Centar kompetencija, Turističko ugostiteljska škola, najkapitalniji objekt kada je riječ o obrazovnom sustavu. Upravo kako sam rekao u dosluhu sa vašim ministarstvom, a pošto dolazim iz Dalmatinske zagore, znamo da se u zagori u posljednjih nekoliko godina događa, ja bih rekao jedan turistički bum …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… pa me zanima ovaj Hvala lijepo poštovani saborski zastupniče. Da, mi smo prošle godine bili šampion na Mediteranu što se tiče rezultata i isto tako ono što nam je svakako cilj da kroz praćenje i naših kadrova kontinuirano ulažemo u naše kadrove, kao što su to sad, kao što ste spomenuli kroz Centar kompetentnosti. Mislimo da je vrlo nužno upravo privući i naše mlade koji jesu već u turistički sektor i turizam je nešto što je lijepo, turizam je nešto što može se, ali ovo što ste sami rekli, bez upravljanja dolazimo do stihije. Stihije koja se dešavala do sada što se tiče samog i razvoja, infrastrukture odnosno nerazvoja u pravom smjeru. Upravo kroz ovaj način i kroz ove alate koji će se sada po prvi puta omogućiti jedinicama lokalne samouprave da na temelju egzaktnih podataka mogu upravljati i mogu donositi odluke koje idu u korist cijele jedinice lokalne zajednice, jer ono što je cilj i što je našoj strategiji, je upravo da smo stavili čovjeka znači samu lokalnu zajednicu …/Upadica A između Brčića i Brkana, smjestio se kolega Mažar. Izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovana ministrice, kao što je Sveti Nikola između ostaloga zaštitnik pomoraca, vi ste nam danas donijeli ovdje zaštitu održivog i ravnomjernoga turizma i mi vam nećemo dati šibu nego ćemo prihvatiti ovaj zakon u interesu i turizma i turističkih djelatnika i jedinica lokalne, regionalne, područne samouprave i naravno države RH. S obzirom da dolazim iz grada Vukovara koji kontinuirano bilježi rast i dolazaka i noćenja i novih smještajnih kapaciteta, ove godine samo 22 nova, dakle ukupno 1.133 ležaja. Isto to radi i Vukovarsko-srijemska županija i svi gradovi, moje pitanje je s obzirom da kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti po prvi put smo imali mogućnost koristiti EU sredstva da li će određene investicije ići u kontinentalni dio RH i da li planirate nešto ako netko se nije mogao prijaviti ili nije prošao na ovome natječaju, dakle da li ministarstvo i u tom smjeru nešto planira. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Hvala lijepa na pitanju. Dakle uvjet upravo prema natječaju je bio da gleda se ITR i oni koji su imali indeks turističke razvijenosti niži, znači svakako se išlo i u usmjeravanje i samih investicija i kriterija jer ono što nam je cilj kao što sam rekla da ulažemo i potičemo i zdravstveni turizam i aktivni turizam i kulturni turizam i razvoj novih smještajnih kapaciteta, upravo na kontinentu. Jer kontinent je taj koji bilježi značajan rast, međutim ono što mu nedostaje to su upravo smještajni kapaciteti i upravo nam je bio cilj kroz zelenu i digitalnu tranziciju uz stroge uvjete i kriterije koji se moraju ispunjavati da privučemo investicije na kontinent. Ono što mi je drago što ćemo evo uskoro imati i samo potpisivanje ugovora što se tiče same poziva za privatnu infrastrukturu, a evo i uskoro ćemo dobiti rezultate i za javnu infrastrukturu. Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem se predsjedniče. Poštovana ministrice, poštovani suradnici prije svega čestitam vam na donošenju ovakvoga krovnoga zakona o turizmu. Ovo je jedan veliki i bitan moment u hrvatskome turizmu i vjerujem da će unaprijediti svakome poslovanje koji, koji se bavi turizmom. Međutim, najveća vrijednost ovoga zakona je što daje veće mogućnosti i ovlasti jedinicama lokalne samouprave u kreiranju turizma. Pod broj 1. daje im, nalaže im donošenje studije nosivosti turističkih kapaciteta, a potom im daje i nalaže ih, da moraju donijeti planove upravljanja turizmom. Bojim se da nekim lijenim i nesposobnim čelnicima, studija nosivosti turističkih kapaciteta bude alibi za daljnje nerad u biti za neizgradnju infrastrukture koja omogućava širenje i unapređenje turizma. Jel shvaćate? Npr., studija kaže nema više prostora za širenje smještajnih kapaciteta i oni kažu to je to, mi nećemo raditi ni infrastrukturu ni ništa i nećemo omogućiti ljudima

i javna poduzeća dakle i poduzetnici i udruge, dakle svi oni dionici i da ide na javno savjetovanje da je lokalna zajednica uključena u cijeli segment donošenja. Znači nije, ne ovisi o samovolji jedne osobe, nego niza dionika koji će biti uključeni i kojima će transparentno biti cijeli izračun i prihvatnih kapaciteta, dakle moraju se javno objaviti kao i plan upravljanja. Dakle za cijelu javnost da vidi što se događa na određenom gradu, u općini ili županiji i ono što nam je bilo bitno također stavili smo i vremenski period do kada se može, moraju donositi u zakon, imamo točno definirano, svi oni koji su u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2, koji moraju donijeti uz prihvatne kapacitete, veliki dio onih koji već imaju bojazan od masovnog turizma su i donijeli te studije prihvatnih kapaciteta, a oni koji nisu, dakle moći će, imaju period do 2 godine zajedno sve od stupanja zakona na snagu to sve donijeti, a ovi drugi, u roku od godinu dana koji su bez .../Govornik se ne razumije./... .../Upadica: Hvala Zahvaljujem predsjedniče, poštovana ministre zajedno sa suradnicima. Krovni Zakon o turizmu, a zapravo, turizam se događa u cijeloj Hrvatskoj. .../Govornik se ne razumije./... specifičnosti iz turističkog područja i problema turističkih na kontinentu i na obali i zapravo je vrlo zahtjevno to sve jednim zakonom obuhvatiti, no vjerujem da ćemo iznaći najbolja rješenja. Ja bih malo o kontinentalnom turizmu. Hrvatska je turistička zemlja, cijela Hrvatska je turistička zemlja, ne samo Jadran. To je možda prije 15-ak, 20 godina nije bila dovoljna svijest o tome, ali mislim da je danas svima jasno da je cijela Hrvatska turistička zemlja. Kontinentalni turizam zapravo ima ogromne potencijale za rast. Nismo mi ni blizu brojki koje su na moru, ali na kontinentu su ogromne prilike za rast. Mnogi ljudi već sad, mogu reći, žive od turizma i na kontinentu pa vas molim, možda neka vaša promišljanja o razvoju kontinentalnog turizma, perspektivama i što učiniti da još veći turistički promet bude na kontinentu? **Jandroković, Hvala lijepo poštovani saborski zastupniče. Upravo zato da nam se turizam ne bi događao, mi smo krenuli pri izradu ovog krovnog zakona. Ovog krovnog zakona koji gleda, prvi cilj je da razvoj, ravnomjerno regionalno razvijenog turizma. Cilj je upravo zato i uvođenje, neki kažu previše toga, nije, mora se koordinirati i mora se razgovarati, vidjeli smo što je, primjer, Međimurske županije, jako dobar, zato se uvode koordinacije na nacionalnom i regionalnom nivou, tako da se može vidjeti, znači svaki župan sa svojim gradonačelnicima i načelnicima koji su smjerovi daljnjeg razvoja kroz planove upravljanja koji će se donositi upravo da potaknemo još daljnji razvoj kontinentalnog turizma. Ono što mi kao ministarstvo i kao Vlada radimo je upravo na kontinentu da potičemo razvoj zdravstvenog turizma, upravo na taj način možda da odgovorim, sad i ako još treba dodatno pojasniti, da se potiče i oslobađa poticaja, znači kroz stope poticaja na dodatnu vrijednost, ulaganje u zdravstveni turizam. Npr. to su taj segmenti, ne u apartmanizaciju nego u razvoj posebnih oblika turizma, kao što je zdravstveni turizam, kao što je aktivni … .../Upadica: Hvala vam./... turizma, Hvala vam predsjedniče, poštovana ministrice Brnjac sa svim suradnicima. Pred nama je dakle potpuno novi zakon u hrvatskom zakonodavstvu koji hvale i OECD i Svjetska turistička organizacija i daju ga kao primjer ostalim državama i ja vam na tome svakako čestitam. Ono što želim posebno naglasiti jest osnovna poruka ovog Zakona, a to je sustavno upravljanje turizmom i to na svim razinama koje moraju i horizontalno i vertikalno vertikalno ustvari biti povezane, a s obzirom da ja dolazim iz Gorskog kotara koji pokazuje jako dobre turističke rezultate i u odnosu na rekordnu 2019. g. šišamo je za skoro 30%, što je ustvari rezultat ne samo udruživanja 9 turističkih zajednica u jednu, već i rasta premium ponude. Ono što vas ja želim pitati jesu ustvari sredstva osigurana … .../Upadica: Hvala vam./... za kontinentalni turizma, što iz NPOO-a, što iz ostalih izvora. .../Upadica: Hvala lijepo. Dakle ne samo, kao što sam spomenula sad u prethodnom odgovoru da imamo kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti sredstva koja su namijenjena za kontinentalni dio, imamo i kroz Višegodišnji financijski okvir. Dakle po prvi puta smo ispregovarali i sredstva kroz Višegodišnji financijski okvir koji će upravo omogućiti razvoj kontinentu, proizvoda više dodane vrijednosti, od razvoj cjelogodišnjeg turizma, na taj način podupirući, kao što sam rekla i segment zdravstvenu, ali i aktivnog turizma koji je specifičan upravo za Gorski kotar će bit sad, u pozivi će biti početak iduće godine i nadamo se velikom broju vas koji će se svakako javljati na ove nove pozive. Hvala. izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a, poštovana ministrice. Evo sa ovim novim Zakonom o turizmu stvorili ste zaista dodatne mogućnosti i alate jedinicama lokalne samouprave da upravljaju svojim turizmom u svojim jedinicama i oni zaista danas imaju alate koje do sad nisu imali prije. Međutim, moje pitanje je kako spriječiti situaciju u kojoj lokalni šerifi, kao što je gradonačelnik Splita ili gradonačelnica Supetra koja aktivno ratuje sa svojim poduzetnicima i gospodarstvenicima u turizmu, sa iznajmljivačima, sa svima, u jedinicama lokalne samouprave samo zato što direktno imaju benefite na njihova politička pozicioniranja i politizaciju, kako spriječiti da oni zahvaljujući tome direktno ne donesu odluke koje su u konačnici štetne za turizam i za razvoj grada? Ima li u zakonu bilo koji način koji to može prevenirati? Zahvaljujem. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana saborska zastupnice. Pa upravo je tome bio i cilj u ovom Zakonu, dakle da se uključi širok dio dionika, znači da od lokalne zajednice, turističkih zajednica, javnih trgovačkih poduzeća, kulturnih ustanova, znači svih i udruga, naravno, ali i lokalne zajednice koja je vrlo bitna tu kao što sam rekla na početku, segment, da zna na koji način se planira upravljati pojedinom destinacijom, gradom ili općinom i bit je u tome da se zapravo na temelju izračuna egzaktnih podataka ne omogućuje upravo samovolji pojedinih čelnika, čelnika, dakle gradonačelnika i načelnika, a i tu smo svakako uključili i predstavnička tijela koja će donositi odluke, odnosno planove upravljanja, prihvaćati i na njihovoj razini. Hvala. Tomislav (HDZ)** Uvažena ministrice, imao bih nešto reći po toj samovolji lokalnih šerifa koji se ovdje spominju, ali neću. Ovaj, ove godine smo više-manje svi svjedočili, početkom turističke sezone nečemu što nikad prije nismo. Dakle imali smo podatke koliko košta kava u Albaniji, koliko je smještaj, ne pojedini mediji praktički kao da su se utrkivali tko će prikazati negativnu sliku hrvatskog turizma i Hrvatske kao destinacije, kao nešto što je vrlo skupo, kao ovaj, turističku sezonu, naravno rezultati su ih u svemu tome demantirali, ali evo moje pitanje baš na tome tragu, dal je Hrvatskoj potreban puno veći broj turista nego što sad ih imamo i dal je strategija ministarstva upravo taj ultimativan nekakav cilj da da se poveća broj turističkih dolazaka, noćenja i svega onog što svjedočimo ovih dana? Evo, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Brnjac, Nikolina (HDZ)** Gledajte, naš glavni cilj iz strategije je upravo ravnomjeran regionalni razvoj, ide se upravo na rasterećivanje glavne sezone da imamo što veći broj turista u predsezoni i u postsezoni. Ova godina nam je idealan primjer da je to moguće i da upravo kroz ovakvo još poboljšanje turističke infrastrukture možemo imati i cjelogodišnji turizam, što ova godina svakako i pokazuje da može. Ono što želimo izbjeći je upravo onaj dio kroz sami dio turističke sezone, u piku sezone da nemamo više veći broj dolazaka i opterećenja dok god ne upravljamo uz ove alate, a ovi alati će nam pomoći upravo da znamo kako i te destinacije mogu doskočiti svom problemu masovnosti kao što sam rekla i ranije, svi ti gradonačelnici su već upoznati s ovim i čekaju ove alate koji će kroz ovaj zakon im omogućiti da upravo upravljaju kvalitetno svojim destinacijama da bi upravo omogućili ravnomjerne i ono što smo rekli održivosti i zadovoljstvo lokalnog stanovništva i turista koji dolaze posjećivati tu destinaciju, **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovana ministrice, brojne županije i gradovi u RH imaju izrađene i usvojene strategije razvoja svog kraja, razvojne planove koji uključuju i razvoj turizma. Jel to zapravo plan upravljanja destinacijom? Što je činiti tim JLPS i što ako određena JLS odbije izraditi plan upravljanja destinacijom? Nikolina (HDZ)** Znači planovi su upravljanja su konkretne mjere kako ćemo doći do ostvarenja određenih ciljeva, znači kako će zajedno turistička zajednica sa svim ostalim dionicima upravo konkretno ostvariti određene ciljeve i oni će jasno biti raspisani kroz svaki plan upravljanja. Između ostalog kao što sam rekla, imamo analizu stanja resursa, projekte koji će biti financirati, ali i konkretne ciljeve što želimo postići s određenim planom upravljanja za određeni grad, općinu ili u konačnici za županiju, hvala. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Poštovana ministrice, nekako je percepcija da nemamo dovoljno stambenih prostora tamo gdje se intenzivno bavimo turizmom, pa mene sad zanima kako će ovaj zakon pridonjeti

i onda će se vidjeti točno što je kroz prostorne planove raspisano. Ako imate stambenu zonu tamo se više može donijeti odluka kroz plan upravljanja da nema više izdavanja dozvola za smještaj u domaćinstvu, ako govorimo naravno sad o stambenoj zoni, ovo govorim kao primjer. I na taj način je nama bio i cilj intencija sačuvati stambene prostore isključivo za dugoročni najam, ne za kratkoročni najam, za kupnju, za stanovanje i ono što je bio također cilj da u starim gradskim jezgrama kojim nas u principu i turisti i posjećuju da vide kako živi lokalno stanovništvo, sačuvati život upravo i u starim gradskim jezgrama, a upravo to im se sad omogućuje kroz planove izračuna odnosno planove I zadnja 27. replika, kolega Ivanović, izvolite. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Uvažena ministrice, poštovana zastupnice sa imenom i prezimenom, evo za kraj, ne bi ništa replicirao, puno smo toga čuli, imao bi jedna prijedlog. Kontinentalni turizam je nešto što se isprepliće i u ovim raspravama i mislim da zaslužuje pozornost. Mi smo 2018.g. imali Dane kontinentalnog turizma u u 5 slavonskih županija, pa evo moj prijedlog je upravo taj, da barem svake 4. ili 5.g. Dani hrvatskog turizma budu održani na kontinentu kako bi kontinent bio vidljiviji, kako bi se mogli usporediti podaci i na kraju krajeva to bi bio dobar zamašnjak svim onim vrijednim ljudima koji se žele baviti kontinentalnim turizmom da imaju priliku pokazati što su u tih 4. ili 5.g. stvorili za bolji hrvatski turizam. Hvala lijepo. Nikolina (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani saborski zastupniče, slažem se u potpunosti s vama. Već jednom bili su održani Dani turizma u Slavoniji i svakako mislim da bi trebalo ih održavati redovito s obzirom da svi oni koji se bave turizmom na kontinentu ja bih rekla znaju što znači to raditi i puno i daleko se više moraju i potruditi i razvijati turističke proizvode i uslugu i dodatno šta sam napomenula i infrastrukturu i dodatna sva ulaganja koja idu u javnu, ali i privatnu turističku infrastrukturu da bi imali što veći broj posjetitelja. Tako da upravo slažem se sa vašim prijedlogom, hvala. Hvala svima. Sad ćemo preći na izvjestitelje odbora, žele li uzeti riječ izvjestitelji odbora? Ne. Onda otvaram raspravu, prvi na redu Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Grčić, izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče. Uvažena ministrice sa suradnicima, dakle već u prvom čitanju ovog zakona smo dosta toga rekli. Nema bitnih promjena osim nekoliko detalja koji su popravljeni, posebno vezano za uvođenje ekološkog tzv. ekološkog doprinosa i sličnih stvari. Ono što je važno reći u uvodu šta je uopće to, puno čujemo taj pojam održivost, šta uopće ta održivost znači i kako je mi shvaćamo? Možda mi svi jednako ne shvaćamo tu održivost. …/Upadica predsjednik: Kolega Grčić oprostite, kolegice i kolege, kolegice, kolega Cappelli, kolega Borić, kolega Klarić, kolegice Petir, molim vas vrlo je bučno kada puno govori zastupnika, tako dajmo mogućnost kolegi Grčiću da govori, izvolite./… Znači ključno je definirati uopći pojam taj održivost, znači održivost bi trebala značiti obavljanje određenog posla na korist prije svega ekonomsku jer je to poduzetništvo, jer je to posao, ali tako da se ne ugroze interesi drugih ljudi u okruženju u svakom pogledu, dakle da kada govorimo o održivosti u turizmu onda bi to zapravo se odnosilo na prije svega na ljude u lokalnoj zajednici u destinaciji. I naravno da tu opet moramo znati da postoji ekonomska, ali i ona druga održivost i meni je bitna i ta ekonomska održivost. Znači ekonomska održivost koja bi trebala na neki način se odnosit na ove pojmove koji su se danas ovdje spominjali i to je pitanje te velike sezonalnosti hrvatskog turizma, da li on može biti manje sezonalan, da li ta sezona može biti dulja nego što je sada itd., itd. dakle podizanje dodane vrijednosti u pružanju određenih usluga, dakle i u kvaliteti turističkih kapaciteta i posebno što mi je bitno zapošljavanje lokalnog stanovništva. I još nešto što je bitno ekonomski održivo jeste korištenje vlastitih proizvoda i usluga koje će biti integrirane u turističku ponudu. Zašto to naglašavam? Zato što mislim da je taj aspekt zapravo poprilično problematičan. Možda mi to dovoljno još uvijek ne shvaćamo, ali mi sve više imamo kad bi isključili ovaj privatni iznajmljivački sektor, mi zapravo sve više imamo hrvatski turizam bez Hrvata. Različite lagune, rivijere u stranom vlasništvu sa sve više stranim radnicima, jeftinom radnom snagom iz inozemstva pa vas ja pitam dakle što tu ostaje Hrvatskoj državi? Nažalost, ti profiti ne ostaju, vrlo malo se reinvestira. Čast primjerima dobrim kojih također ima, ali gledamo generalno vrlo malo profita ostvarenih u Hrvatskoj od strane stranih investitora se reinvestira, uglavnom se ti profiti izvlače van Hrvatske i to je pitanje također održivosti turizma. E sad vidite nešto što spašava na neki način nas i u ovim krizama jeste upravo ta jadranska renta. Znači turizam donosi značajne prihode, ali je pitanje koliko od tih prihoda i to ćemo vidjeti u ovoj bilanci turističkoj jel, ja jedva čekam da vidim tu turističku bilancu, da vidim koliko ljudi tamo radi domaćih, koliko proizvoda i usluga koristimo kao domaće resurse u pružanju usluga turistima, naravno pretežito stranim jer naši ljudi još uvijek ne mogu to sebi priuštiti u velikom broju, dakle ta bilanca bi trebala i tu priču pokazati. E sad, postoji dakle i onaj širi aspekt održivosti koji onda se odnosi na ekološku ili prirodnu održivost, kulturnu, infrastrukturnu, socijalnu itd., itd., znači različite druge oblike održivosti poslovanja u turizmu. Nas zanima naravno cjelina, da li će svi ovi aspekti održivosti isti ponder istu važnost u razmatranju održivosti neke turističke destinacija, i to me zanima naravno. Ne bih volio da se samo jedan aspekt kroz pojam održivosti provuče i da to dominira i da to na neki način smetne s uma sve ove druge aspekte održivosti određene destinacije. To je jednom prilikom ministrica, to sam dobro zapamtio jer upravo to je način na koji osobno promišljam turizam u jednom obraćanju i tumačenju prijedloga zakona, rekla je da je održivi turizam takav turizam u kojem će naši ljudi imati ključnu ulogu, dakle od vlasnika, zaposlenika, iznajmljivača, ugostitelja, vlasnika nekakvih drugih turističkih agencija itd., itd., dakle naši ljudi koji će iz te jadranske rente izvući što više i vratiti to nazad u Hrvatsku, to je ono što nas sve vjerojatno zanima. Zašto ja ovoliko to naglašavam? Pa zato što mislim da je jedna od najznačajnijih mana cijele ove priče nemogućnost adekvatne provedbe zakona dok se ne naprave određene predradnje, a to znači dok se samo turističko tržište dobro ne secira, dobro ne analizira dok se neke stvari od strane države i njenih institucija ne odrade, a da bi mi vidjeli koji su stvarni kapaciteti u Hrvatskoj na temelju kojih bi mogli procjenjivati održivost tih i takvih kapaciteta i turizma u cjelini. Kad to govorim poseban pik imam na stranim vlasnicima ogromnog broja nekretnina prije svega na Jadranskoj obali, a onda i cijeloj Hrvatskoj. Dakle, kolikogod je ta EU nama donijela dobroga i kolikogod smo podržavali i podržavamo sve te pozitivne aspekte, donijela je i nešto što je Hrvatsku pozicioniralo ja bih rekao među ostalim članicama, a svaka članica ima neke specifičnosti o tome sam i prije i prije mjesec dana ovdje govorio, a Hrvatska ispada u konačnici kao nekretninski raj i odredište za odmor europskih građana, Kao dominantnu prepoznatljivost Hrvatske na toj karti EU. I to naravno osim svojih ekonomskih posljedica koje su uglavnom pozitivne, dakle to se vidi iz značaja turizma za Hrvatsku, ima sigurno i svoje negativne strane. Evo sad smo čuli pitanje, dobro pitanje a kako cijeli taj turizam utječe recimo na poziciju mladih obitelji i svih onih drugih koji nemaju u svom vlasništvu stanove, kuće itd. i koji nemaju riješeno stambeno pitanje, što u situaciji o kojoj govorim je dovelo do enormne ekspanzije cijena nekretnina u Hrvatskoj koje su jednostavno onemogućile ljude da dođu do nekretnina koje im znače život. Znači znače rješavanje jednog bitnog pitanja, stambenog pitanja za njih i njihovu obitelj, a bez pomisli da jednog dana možda to stave u funkciju, ne znam, iznajmljivanja, ovog ili onoga. Dakle to su te negativne, ja bih rekao, eksternalije ulaska u EU gdje je tržište potpuno otvoreno, potpuno liberalizirano, prošle godine 40% kupoprodajnih ugovora u Hrvatskoj je bilo sa strancima, kad je riječ o kupnji nekretnina. 40%. Znači zna se gdje je kapital i zna se gdje je jedna relativno siromašna Hrvatska gdje ljudi još uvijek prodavaju obiteljsko srebro da bi financirali potrebe sebe i svoje obitelji, pa da ne govorim sad o preživljavanju, ali opet, kažem, za rješavanje nekih drugih obiteljskih pitanja i problema. I to svakako treba uzeti u obzir. E sad, gdje je kvaka? Problem je u tome što ogroman postotak tih ljudi se bavi u Hrvatskoj turizmom, veliki broj nelegalno kroz nekomercijalni smještaj, dovođenje prijatelja, rodbine, sve ono što nije dakle nekakva službena ovaj turistička potražnja i gdje ne postoje određene obveze koje bi oni trebali ispunjavati. Samo susjedi iz nama najbliže ovdje EU članice imaju 140 tisuća nekretnina na jadranskoj obali, jedna dakle građani iz jedne članice, nama susjedne 140 tisuća nekretnina. Ja se pitam koliko je tih nekretnina u eVisitoru i koliko su kategorizirane i koliko su… Neki dan na odboru su kolege se složile, recimo, kolegica ovaj, Katarina i kolega ovaj, recimo, da je uistinu dramatična situacija po tom pitanju. Znači tamo je sigurna koncentracija tih nekretnina ogromna i da je tu zaista dramatično u smislu ne pokrivenosti u smislu registracije, itd., itd., a ja sam osobno dobio mail od jedne vrijedne kolegice iz turističke zajednice koja mi je pisala, pretpostavljam i ministarstvu, gdje su oni napravili lokalno jedan uzorak, testiranje u točno određenom gradu, na određenoj lokaciji gdje su identificirali vrlo jasno apartmane koji su čak i kategorizirani, ali nigdje u eVisitoru nema registriranih gostiju u tim apartmanima u kojem su ti gosti trebali ovaj, boraviti, što samo potvrđuje ovu tezu da postoji značajan dio sive, odnosno crne ekonomije u turizmu i da skratim. Poanta je u tome dok god mi ne znamo što imamo, koliki su kapaciteti stvarni, mi ćemo vršiti ogroman pritiska na one koji su stvarno lijepo, uredno, kulturno sa zakonom u skladu registrirani i ako se dogodi, ne znam, porez ili neki drugi udar države, na koga će se to odnositi? Pa na one koji su registrirani ljudi, a ne na one koji nisu i koji love u mutnom. Toga se ja plašim. znači ovoj provedbi zakona treba prethoditi utvrđivanje ozbiljno znači ovaj, snimanje stvarnih kapaciteta i onoga što se na tržištu događa, pa ja bih i rekao i ako treba neke zakone mijenjati, da ih mijenjamo, a da bi bili u što većoj mjeri sigurni da će ti kapaciteti biti u konačnici službeni. Što se tiče samog zakona, jedna stvar je meni apsolutno pozitivna, a to je da se da je jedna od ključnih odrednica ovog Zakona decentralizacija upravljanja turizmom, znači da sam, ključne funkcije oko tih planova upravljanja i donošenja određenih odluka temeljem plana, spušta na jedinice lokalne samouprave. Međutim, to je toliko već iz ovog krovnog zakona usloženo, ja bih rekao, vrlo kompleksno da se bojim da će u provedbi biti jako, jako puno problema. Ovdje se treba napraviti puste projekte, studije, planove upravljanja koji trebaju ići na javne rasprave, koje treba usvajati lokalna samouprava, itd., a trebaju ih izrađivati turističke zajednice koje nažalost nemaju taj kapacitet i morat će, naravno, angažirati sve ono pameti, šta bi rekli, što u Hrvatskoj postoji da se nešto tako napravi. Ali, kažem, ovo su ključne pretpostavke koje sam prethodno, prethodno spomenuo. I još nešto. Ono što brine također, kao trend u cijeloj ovoj našoj priči, to je sad, ne znam, neki pojam gentrifikacija ili nešto slično tome, a središta nekih naših naj, turistički najopterećenijih gradova di je de facto lokalno stanovništvo pomalo se istiskuje, izlazi iz tih zona, a te zone ostaju i to najatraktivnije zone u tim gradovima, ostaju zimi i van sezone puste. Tako je i u mom gradu, gradu Splitu i nažalost to nije dobro, to je također, ta negativna eksternalija cijele ove priče i zaista će biti jako, jako teško naći rješenje za to, a da ne govorim o poziciji domaćeg stanovništva usred sezone kada sve teže netko iz iz jednog dijela grada može doći u centar, u kafić, popit kavu ili u restoran, ne daj Bože, tražiti nešto za pojest, dakle ovo mora zaista ima iznad, iznadprosječne prihode i dobro biti plaćen da bi to sebi priuštio. To su neki procesi koji jednostavno stvaraju problem i u pravom smislu znače ugrozu održivosti hrvatskog turizma. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovani zastupnik Marin Miletić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, državni tajniče sa svojim suradnicima, kolege vladajući i kolege iz oporbe. Kada smo razgovarali, imali raspravu u prvom čitanju onda je klub MOST-a, kolega Petrov i ja tu smo imali niz nekih naših predstavki, razmišljanja, prijedloga, ništa se nije prihvatilo tako da tako to nekako ide je li barem u smjeru kad vladajući na nekoga računaju ili ne računaju. Onda se prihvaća u pravilu od onih zastupnika na koje oni računaju nekoj kombinatorici, pa meni onda s te strane mi je drago da mi ništa nisu prihvatili a s druge strane evo nadam se da ljudi koji sve to gledaju da će ipak moći izvući neke zaključke iz svega toga. Budući da u prvoj raspravi ponovo spremajući se za raspravu čitao sam što sve smo mi tu predlagali, kako smo mi to sve i onda sad razmišljam ima li smisla opet sve taksativno nabrajati. Vrlo mi je bilo simptomatično, zanimljivo i ja ću to ponoviti zato jer i ja sam tu se spremio reći podatak o strancima je li koji drže naše nekretnine u našoj državi. Kolega Branko Grčić u ime kluba SDP-a je to itekako istaknuo što je vrlo zanimljivo da naši susjedi imaju više od 140 000 nekretnina. Nije problem u tome da oni imaju nekretnine, problem je u tome kakav je sustav oko svega toga. Problem je kategorizacije toga, problem je eVisitora, problem je sive ekonomije. Problem je ja ću plastično govoriti da me ljudi razumiju, problem je u tome što uvijek fasuje naš narod i uvijek fasuju naši ljudi, uvijek nadrapaju građani Republike Hrvatske. To je problem. A mi ako želimo graditi pravedni sustav onda on mora bit jednak za svakog Slovenca, Francuza, Talijana koji kupi nekretninu u mojoj zemlji, koji napravi vikendicu u mojoj zemlji, koji izgradi nešto na tlu za koje su ginuli moji pradjedovi, moji djedovi, naši očevi. Evo tu generala Prkačina i svih drugih hrvatskih branitelja koji su stavili glavu u torbu i tako hodali pet godina. I onda smo mi, ja sam tad bio klinac, naravno upisao sam gimnaziju '94., '95. ali onda su momci obranili zemlju, a mi danas imamo šta? Koliko? Više od 140 000 samo susjeda, suseda, samo njih. Znači mi tu imamo koliko to? Šta 300 hiljada imamo. 300 000 nekretnina i država šta radi? Stvara neki zakon, treba bit jasan. Dakle evo, prema Svjetskoj turističkoj organizaciji, nisam ja to pisao, ovdje vas ima kojima je to itekako struka. Ja sam se samo pripremao za temu. Imamo i bivšeg ministra, gospodina Bajsa imamo tu kolegu Branka Grčića, ali dakle, državne tajnike naravno ljude koji predstavljaju ministarstvo je li koji su vladajući. Nisam ja to pisao. Prema Svjetskoj turističkoj organizaciji zbog raznolikosti turizma ne može postojati niti jedan akt koji se može nazvati Zakonom o turizmu. To piše tamo i ja to ovdje čitam. Može kolega Vučić u Srbiji, on može sve pa može napraviti i Zakon o turizmu. Može dijelit sendviče i hvaliti se da je platio ručak nekome, pa sad nek ljudi povlače paralele prema gospodinu predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Meni čitajući ispadne kako je kod nas sve divno i krasno, a ovaj zakon dragi građani Republike Hrvatske će doprinijeti da vam sve bude još divnije i još krasnije. I to mi kad slušamo mantru vladajućih to stvarno tako ispadne. Rekao sam vam neću vam uopće čitati. Čak sam tu izvlačio kome je točno šta prihvaćeno, kome nije. E onda ispadne to nekako ad hominem, pa se neću uopće sad baviti s time nego ću ja zaključak pročitati. To je to što se tiče kluba Mosta. Dakle, Europska komisija to je ono što mene boli kao narodnog zastupnika koji bi volio da imamo malo jaču kičmu i da imamo malo jači stav i da taj naš suverenizam branimo na malo snažniji način, jer ispadne da svaki zakonodavni trend koji se pojavi na području EU naši prihvate kao Sveto pismo. Dakle, bit ću plastičan. Kad Ursula namigne odmah skače premijer, odmah znači ispunjava sve. Ja to ne želim, ja ne želim takvu Vladu. Ja ne želim takvu Hrvatsku, pričam o državi. Ja želim vlast koja će saslušati sve, sve a poslušati ono što donosi dobro našem narodu, našem društvu. Ja takvu vlast želim. Ne želim vlast koja će biti na daljinski bilo koga i koja će svaki zakonodavni trend koji se pojavi na području EU prihvaćati kao evo mora bit tako ili nitko drugi, neku dogmu. Dakle, Europa uopće ne sugerira da neke članice EU donesu nešto što bi se moglo uobličiti pod nekakav Zakon o turizmu. Nema toga. Mi smo to kopali, gledali, čitali, ne postoji. Da su oni rekli morate donijeti Zakon o turizmu, toga nema. A rekao sam prema Svjetskoj turističkoj organizaciji zbog raznolikosti turizma ne može postojati niti jedan akt koji se može nazvati Zakon o turizmu, tako složen fenomen koji se sastoji od ogromnog broja heterogenih odnosa i pojava. Teško je obuhvatiti u obliku bilo kakvog zakonskog rješenja ako pričamo, dakle o jednom paketu. I potreba da se hiper producira legislativa koja zapravo nije provediva ima očito za namjeru e sad oprostite što mi pušemo i na hladno je li, šta nam se sad sa ovim podvaljuje. Jel' to novo uhljebljivanje? Ne znam, postavljam pitanje na glas. Prema mom mišljenju radi se a možda o turističkim zemljištima, jer očigledno da neka agenda postoji kad se išlo lovit dakle ovaj zakon. Uloga koja je namijenjena turističkim zajednicama prema ovom prijedlogu je u najmanju ruku, ja ću reć čudna. Naime one nemaju nikakav izborni legitimitet. Dosta je nama toga da ljudi birokrati iz Bruxsellesa koji nemaju nikakav izborni legitimitet jednim svojim potpisom govore što bi mi trebali činiti u Hrvatskoj. Otkačite više od naše zemlje. Otkačite više od naše zemlje i da me ne bi ovi dežurni dušebrižnici koji svaku riječ mi love. Da Hrvatska pripada svojom kulturom i civilizacijom zapadu, EU, ali nije EU, šta zlatno tele, šta, da se klanjamo i da slijepo slušamo sve što kažu. Pa slušat ćemo brate dok nam to donosi dobro, a budete li nas tlačili, stiskali, budete li nas pritiskali, oduzimali nam pravo na odluke, na slobode pa onda će bit to malo drugačije. Ljudima je pun kufer više tog stiskanja. Dakle prema sadašnjem zakonskom rješenju jedina njihova poveznica s izbornim legitimitetom je što su načelnici, gradonačelnici, župani, predsjednici njihovih skupština s tim da oni to često prepuštaju svojim zamjenicima, a zadaća je turističkih zajednica do sada bila promocija turizma na njihovom administrativnom obuhvatu, a još su participirali u organizaciji različitih događanja, sufinancirali bi neke sitnije komunalne zahvate kao ne znam, turističku signalizaciju, ona smeđa i Na posljetku one nisu ni kadrovski kapacitirane da bi mogle izvršavati novo predviđene obveze, e sad kako to nazvat nego neko uhljebljivanje. Dakle ma, završit ću. Mi smo već doživjeli neuspješne pokušaje da se pokrene svojevrsno upravljanje razvojem turizma u Hrvatskoj. Oni koji su u temi sjećaju se managmenta destinacijskih organizacija, menagmenta destinacijskih kompanija i takvih sličnih koncepta. Zato treba bit naivan da bi se povjerovalo uz sav optimizam koji neki od nas imaju da će baš ovim zakonom nešto se promijeniti.

Poštovani predsjedavajući, predstavnici Ministarstva turizma, kolegice i kolege. Pred nama je Zakon o turizmu i ja ću reći da je to kao što je rečeno, krovni zakon koji treba riješiti probleme u turizmu. Apsurdno, ali taj zakon ničim ne spominje prave probleme hrvatskog turizma, a najmanje ih rješava. Pravi problemi hrvatskog turizma koji su se vidjeli i ove godine, ja ću samo nabrojati možda tri najvažnija. Pitanje nedostatka djelatnika u turizmu i to svih nivoa od konobara i kuhara, dostavljača pa do managmenta u našim turističkim kompanijama. Rečeno je već ovdje da u 2023. preko 40 tisuća ljudi su bili stranci koji su radili u Hrvatskoj, dakle ovog trenutka mi smo blizu tome da više od polovice svih zaposlenih u turizmu u vrijeme ljetne sezone, budu stranci. Dapače, imali smo problema i druge naravi. Udruge su tražile i tvrtke 70 tisuća stranih radnika, radne dozvole za njih. Obzirom da je …/Govornik onda se dogodilo to da dio objekata hotela i drugih smještajnih kapaciteta nije bio u funkciji ili jednostavno ljudi koji su trebali tamo radit nisu došli, a kad govorimo o tome onda naravno, čovjek je ključ uspjeha, tako kaže jedna od nagrada i naziva se koja se dijeli na danima Hrvatskog turizma, međutim tog čovjeka ovdje u ovom zakonu ne vidimo i ne vidimo rješavanje problema, a turizam bez ljudi, turizam koji se zasniva isključivo na radnim dozvolama, turizam koji manjka stručnost i kvaliteta koja se treba postići. I nemojte podcjenjivati ljude, dakle da bi netko bio dobar konobar, kuhar ili kao što smo rekli manager, trebaju godine i godine školovanja i godine i godine iskustva. O tome u ovom zakonu ni riječi. Kad govorimo o drugom problemu, a to je naravno struktura smještajnih kapaciteta u RH, ministrica to dobro zna, zna kompletni turistički sektor, mi smo daleko od idealnog. Dapače naša situacija se bitno pogoršava. Šta to zapravo znači? Mi imamo najgori omjer smještajnih kapaciteta kada govorimo o omjeru između dakle hotelskih smještaja koji je najkvalitetniji, najskuplji i koji za zajednicu daje najviše i privatnog smještaja. Taj omjer se rapidno pogoršava, naime samo u 5 godina mi imamo 300 tisuća više postelja u privatnom smještaju, a hotelski smještaj se nije pomaknuo sa mrtve točke. Znači taj omjer se bitno mijenja i ovog trenutka ja vjerujem da smo negdje na 85% privatnog smještaja i 15% hotelskog smještaja. Primjera radi Portugal ili bilo koja druga zemlja ima omjer otprilike 65/35 ili 70/30, znači ono što znamo da je loše još se pogoršava. I kad govorimo o sezonalnosti, pa treba li naglasiti da se zna da postoji svagdje na Mediteranu ali kod nas je nešto više izražena nego bilo gdje drugdje. I ta sezonalnost se u bitnome ne smanjuje. Ovim zakonom ni na koji način ne vidimo da bi se to pomaknulo sa mrtve točke. O razvoju kontinentalnog turizma, krenuli smo mi s time 2008., 2009. tada mi je, tada mi je kao ministru rečeno da ulaganje u kontinent je besmisleno, da mi nemamo uvjete, ljude i znanja. Pokazalo se da kroz programe potpore i sve što je stojalo iza toga se to pomaknulo i više se nikad nije moglo vratit na početak. I da možemo na kontinentu napraviti promjene. Kad smo već kod kontinenta dakle postoje programi koji se financiraju ovaj puta ne iz Državnog proračuna, premijer u zadnje vrijeme jako …/Govornik se ne razumije./…novce koje daje Europa i novce koje daje dakle Državni proračun, međutim u ono vrijeme nismo imali europske novce, sad ih imamo, ali ih ne dijelimo, dakle raspodjela sredstava za turizam na kontinentu, ponajviše za toplice i druge stvari, eto već kasni preko godinu dana od dana kad su trebali bit raspodijeljeni. Ministrica je rekla da će to bit uskoro riješeno, a to uskoro nikako da dođe, a tih 2.g. kašnjenja znači da će građevinski radovi biti bitno skuplji i taj novac će manje vrijediti. Dakle, Zapad koji treba riješit sve probleme u hrvatskom turizmu apsolutno ne rješava nijedan pravi problem hrvatskog turizma. I kada sam pitao ministricu na koji način to misli riješiti rekla je da će to riješit na neki drugi način, al nije rekla koji. Shodno tome naravno ovo je zakon koji u tom pogledu sigurno ne donosi ništa novo osim komplikacija u provedbi istih. Ali da se malo vratimo na turizam u 2023. jel da, da vidimo kako bi zakon utjecao na ovu, na Dakle nakon mnogih najava za turističku sezonu 2023., premijer je rekao da će to bit sezona svih sezona, ministrica je rekla da je to najbolja sezona ikada i općenito rekli su da je to nešto što se i očekuje od hrvatskog turizma, ali došli su sada podaci, podaci koji se tiču naravno bruto nacionalnog dohotka, a prisjetimo se bruto nacionalni dohodak je onaj dohodak koji se računa na način da usluge koje se daju i robe koje se prodaju budu lišene inflatornih očekivanja i šta se desilo? Prvi puta u 10-tak godina udio turizma u bruto nacionalnom dohotku Hrvatske je pao, u trećem kvartalu 0,5% je pad, ne izgleda puno, ali to je nešto što nitko nije očekivao, dakle ako imamo ovdje zagovornike toga da turizam zapravo previše je važan za hrvatski turizam, da je turizam zapravo previše važan za hrvatsko gospodarstvo, da ima preveliki udio 20%, međutim u 2023. udjel će se zapravo smanjiti jel analiza koja je pokazana vidjela je samo jedno, a to je da brojke pokazuju da tih 0,5% znači da smo u srpnju i kolovozu ponajviše imali mali, manji broj noćenja, dakle više gostiju, manje noćenja, više kapaciteta i slabiju popunjenost tih kapaciteta, neko je u tome dobro prošao, neko nije, ali realno smo dali manje usluga, izdano je manje računa koji doduše jesu veći. Da budem precizan, evo spomenuta je Svjetska turistička organizacija, ona je jasno naznačila da razlika između 2019. i 2023. po porastu cijena u Hrvatskoj i potrošku gostiju je 37% uz manji udio gostiju i manje noćenja. Da li je to dobar put? Svi kažu treba turizam bit održiv. I da, to je jedna od postulata, ali nemojmo zaboraviti turizam se zapravo zasniva na nečemu što upravo ta Svjetska turistička organizacija zove turistička industrija na brojkama, brojke daju u konačnici rezultat na koji se oslanjamo svi mi u Hrvatskoj. Rečeno je ovdje također da i Hrvatska nadmašila brojke iz 2019., da mi zapravo imamo bolju sezonu i bolju godinu, međutim zbog nečega, evo pred menom su podaci Svjetske turističke organizacije upravo o tome, i kada se usporedi ukupan broj dolazaka 2019. i 2023., ove godine u siječnju imamo 4% manje gostiju, u veljači imamo 16% manje gostiju, u ožujku 14%, u travnju 7% itd., ukupno mi nismo ni dostigli 2019. u dolascima, a kamoli u noćenjima, što zapravo znači da oni koji su uspjeli u 2023. se ne zovu Hrvatska. Kad govorimo o zemljama koje su bile hit Mediterana onda možemo govoriti o o Francuskoj, o Italiji, o Grčkoj, ali nipošto o Hrvatskoj. Hrvatska je imala jedinu sreću da je ta visoka inflacija, kao što je i rekao HNB i kao što je rekao DZS je pokrio ove ministre koje vidimo u tom dijelu. I da, imamo jednu lošu najavu za 2024.g., a to je da analitičari, primjerice Raiffeisena najavljuju da će Hrvatska u 2024. radi problema u 2023., a znamo koji su bili problemi, dakle sezonalnost, problem sa radnom snagom, problem sa cijenama, problem sa činjenicom da usred sezone imamo manje noćenja i da ukupnost kapaciteta nije bila popunjena, dakle na dakle na način koji očekujemo i nama se zapravo popunjenost kapaciteta smanjuje svake godine u zadnjih 4.g., upravo obratno od onoga što bi mi trebali. Stoga trebamo malo pogledati kako to rade drugi i zbog čega bi Španjolska ili Italija ili Grčka bili bitno bolji od Hrvatske u 2023., a brojke to jasno pokazuju? Sunce je isto, mi smo bliže tržištima, more je ljepše nego njihovo, a opet brojke to ne pokazuju. Znam da ovo što govorim je sada prošlost zato što je naravno već izrečeno da je sezona svih sezona uspjela i brojke ukupnog prihoda će to pokazati, ali to je kao u poljoprivredi. Mi 10% manje proizvodimo u ratarstvu, 10% manje proizvodimo u stočarstvu, svi pokazatelji su padovi, a naravno svi ministri, pa u ovom slučaju ministrica poljoprivrede kaže da smo u plusu jel imamo veće prihode, radi naravno inflacije. Ako se maknemo od toga da ove promjene naravno u turizmu ne rješava niti jedan jedini problem turizma koji bi smatrali ključnim i bitnima, možemo malo pogledati šta zapravo u tom zakonu uopće piše i na što se možemo osvrnuti kad već govorimo o tome. Ovdje imamo puno lijepih riječi, izraza strateških dokumenata, uspostava sustava prikupljanja podataka, specifičan sustav, poticanje ulaganja, uređenje turističkih zajednica, onda imamo naravno satelitske bilance, jedne, druge, treće, imamo hrpu institucija, nikad dosta u turizmu, dakle od savjeta kojim će predsjedati predsjednik Vlade pa do savjeta kojim će predsjednik župan pa onda gradonačelnik pa onda župan s gradonačelnicima pa onda savjet turistički pa imamo stručni savjet pa imamo savjetodavni savjet, uglavnom, imamo otprilike tisuće ljudi koje ćemo angažirati u savjetima koji bi trebali riješiti što? Upravljanje turističkim destinacijama. Ministrice rekla, u mnogim stvarima da je to vezano uz, šta? Uz, dakle sve upravljanje .../Govornik se ne razumije./... vezano uz druge zakone, Zakon o prostornom planiranju, zakon koji se tiče dakle financija, zakon koji rješava pitanje onoga što nam je možda i ključno, i kontrola u turizmu i moram naglasiti da upravo ovo bujanje broja ljudi koji su investirali u apartmane, rečeno je da su to velikim dijelom i stranci, to je točno, dakle posebice Slovenci, ali ne samo oni koji imaju dakle na doslovce stotine tisuća objekata, a zbog čega to apostrofiram? Naravno i Hrvati i svi hrvatski državljani, ali i stranci imaju jedan mali običaj, da u Hrvatskoj zapravo rade na crno iako obveze nisu prevelike, ali svejedno dobar dio njih još uvijek radi na crno. Ni na koji način nije naznačeno kako ćemo to spriječiti jer u situaciji konkurencije onih ljudi koji imaju apartmane, koji su uredno prijavljeni, oni čine njima nelojalnu konkurenciju i umjesto da se zapravo to provede kao posao koji je bitan za državu, radi poreznih, naravno prihoda koji smo time izgubili, činjenica da imamo nevjerojatno crno tržište u ovom Zakonu ni na koji način to nije regulirano. Prema tome, ono što bih očekivao, a to ćemo vidjeti možda u nekom drugom zakonu, od sigurno .../Govornik se ne razumije./... vlade jeste promjena ovog postulata. Idemo se bavit problemima turizma koji su zbilja problemi, a to su nedostatak radne snage, to je pitanje dakle sezonalnosti, to je pitanje strukture nađe turističke ponude jer nama bi se moglo desiti iduće godine da ne budemo sad ni u top 10 ili 15 destinacija na Mediteranu po pričama koje sada imamo i koja nisu dobra i da ispadnemo iz onih najboljih u Hrvatskoj, u Europu, pa i turizmu. Hrvatska ima potencijala, ima ljude, ulažimo u ljude, omogućimo dakle da oni naprave pomak, nema, nemojmo se u tolikoj mjeri osloniti na strance ako radnu snagu. Kad govorimo o 80 tisuća zatraženih radnih dozvola od kojih 40 konzumirano, a onih 30 je čak onemogućilo dio sezone dio ljudi koji nisu tu mogli napraviti, naravno, posebice logično pitanje da li zbilja će stranci, ne biti samo vlasnici naših nekretnina nego će u ukupnosti raditi u tu hrvatskom turizmu jer nismo daleko od toga, vrlo malo nam fali. Ajmo napraviti pomake u stipendiranju učenika, pomoći prema top menadžmentu, radnicima osigurati bolje plaće i osigurati jedan pravedniji sistem koji bi omogućio da ljudi koje smo mi imali, razumije./... mi smo imali viška ljudi u turizmu, a sad imamo ogroman manjak. Dajemo, dajemo, dakle na tome ja bih rekao onaj najveći naglasak, razumije./... osim ovih stotina savjeta i svega ostaloga, satelitskih bilanci i svega ostalo, ne očekujem zapravo nikakav poseban

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je u drugom čitanju Zakon o turizmu. Ima zakona koji dođu u ovaj Sabor i koji ih ja zovem radnim nazovom kamilica, iz koga razloga? Nećemo se puno pomoć ni odmoć', k'o kad pijete čaj od kamilice, neće vam baš puno niti pomoć niti odmoći, ostat ćete u stanju u kojem trebate biti. Da trebamo zakon o turizmu, ja tu apsolutno ne dvojim, da je turizam jedna grana gospodarstva koja je izuzetno važna, jednako tako ne dvojim, ali nažalost ovaj Zakon je, kao što sam već i kad sam tražila stanku u ime kluba rekla, odličan za neke laboratorijske uvjete, ali ajdemo vidjeti stvarno stanje i stvarne uvjete koji jesu. Referirat ću se na onu jednu anegdotu ili vic ili kako god hoćete zvati, dakle kod nas je razvoj turizma došao tamo iza '66., '67. g., kad je napravljena Jadranska magistrala, kad se bivša država otvorila otvorila prema zapadnom svijetu i kad je zapravo obala postala dostupna. I to je bilo ono uvijek priča o dva brata, jedan je onako bio vrijedan pa je dobio zemlju u zaleđu od obalne linije na kojoj je mogao razvijati poljoprivredu i sve ostalo, a drugi nije bio Bog zna šta pa je dobio zemlju uz samu obalu i naravno, tokom vremena je ovaj na zemlju uz samu obalu napravio apartmane, napravio kuću i od toga dobro zarađivao, a ovaj tamo jadnik koji je dobio zemlju na kojoj bi se trebalo baviti poljoprivrednom, i dalje se je mučio. Turizam je tokom vremena zaista napravio na našoj obalnoj liniji i niz dobrih stvari, ali napravio je i niz loših stvari. Jedna od tih loših stvari je i tema bespravne gradnje jer najbolji primjeri, ja bih rekla, pod navodnicima, onako sarkastično, bespravne gradnje, su zaista napraviti uz obalnu liniju jer vi saziđate još jedan apartman i još malo dogradite i između jedne do druge sezone i imate novi apartman koji će iznajmljivati i to zasigurno nije dobro. Jedno od šteta koje su napravljeni je i sljedeće, dakle kad je išao zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih zgrada, onda je između ostalog su se kolege iz turizma išli i sa izmjenom svog propisa da netko može dobiti odobrenje za bavljenje turizma uz uvjet da je predao zahtjev za legalizaciju jer se znalo da sve zajedno ne može biti riješeno i na taj način se je se je probalo zapravo premostiti taj period u kojem se zahtjevi neće rješavati. U tom trenutku i ja sam bila za to, ali nisam bila za nastavak toga jer nastavak toga je urodio jednom sljedećom situacijom i tu apsolutno želim o tome nešto reći i mislim da treba reći. Desile su se situacije ne jedna nego puno njih gdje su ljudi bespravno gradili iza 2011., dakle Zakon o legalizaciji je referentna bio lipanj 2011., bespravno su gradili iza toga u onom roku koji je bio produljen su predali zahtjev za legalizaciju svjesni toga da se to ne može legalizirat jel nije bilo evidentirano, ali su pri tom mogli dobiti odobrenje da se bave turizmom. I to je jedna od velikih šteta koja je napravljeno, to su bili uredi jedan do drugog. Jedan ured je mogao u drugom uredu provjeriti i vidjeli jel ovaj može dobiti legalizaciju pa će ju dobit jednog dana. Nije to provjeravao, nije to napravio. I imate zaista nekoliko baš slučajeva je to pokazatelj gdje oni imaju odobrenje da se bave turizmom, legalizaciju neće dobit nikad jer su radili iza 2011.. I to je nešto što jednom prilikom samo ću reći jednu rečenicu, kad sam bila na jednoj tribini koja uopće nije imala tad veze sa legalizacijom i tada je jedan čovjek okrenuo se i rekao vi ste krivi za bespravnu gradnju u Hrvatskoj. Ja sa se strašno uvrijedila, ali je čovjek bio u pravu, svojim ne djelovanjem ili krivim djelovanjem svi koji rade u državnoj upravi odnosno cijeli sustav je kriv između ostalog za to. To nam ne ide na slavu i diku, to nam je nešto o čemu moramo voditi računa. Referirat ću se sad i na neke odredbe iz ovog zakona, da moramo voditi računa o razvoju destinacije, ja tu nemam nikakve dileme, da mora se upravljati destinacijom jednako tako nemam nikakve dileme, da moramo voditi računa jer postoji ona uzrečica, vrč ide na vodu dok se ne razbije, ako nećemo voditi računa uskoro će se taj vrč razbit. Moramo znati kakav turizam razvijamo i hoćemo. Turizam koji je danas 2023. za 2024. je apsolutni vid turizma nego što je bio pred 15-ak godina. Dakle, nekad su i avio destinacije bile poželjne, danas je Hrvatska destinacija na kojem se dolazi prometom koji je saglediv. Ali, ajdemo sad vidjeti alat koji ovim zakonom se ima u rukama. Postoji jedna zaista pomodarstvo već ja bih to nazvala, a to je da zakonom ne rješavamo stvari do kraja nego da probamo to odmaknuti od sebe pa onda već brojimo koliko pravilnika uredba ili odluka treba donijeti, budući da je ovo relativnom zakonu od 54 članka da bi opće se mogao provesti moraju biti donešene dvije odluke, jedna uredba i pet pravilnika pa onda samo o tome kolko brzo će ovaj zakon moći doći u provedbu, posebno navodim pravilnik iz čl. 18. koji definira i koji kaže da će pravilnikom koji će donijeti ministar biti određena metodologija izračuna prihvatnog kapaciteta. Dok nemate pravilnik i dok nemate metodologiju izračuna prihvatnog kapaciteta ne možete o tome ni govorit. A onda tu imate sljedeći pravilnik koji treba biti, a to je pravilnik koji se referira na čl. dakle u čl. 25. koji je pak definirao način dakle pravilnikom je definirano plan upravljanja destinacijom, metodologija izrade plana upravljanja destinacijom jednako tako traži pravilnik. Dakle, imamo stupanje na snagu ovog zakona, pa onda imamo donošenje nekih pravilnika, pa temeljem njih nekih preduvjeta, pa otprilike za jedno godinu dana ako bude sreće, dobre volje i ako se onako budu svi zajedno bili brzi i uspješni i ekspitivni lupali se nogama po guzici i brzo trčali onda ćemo moći doći do tih pravilnika. I sad dolazimo do stvarnog do stvarne priče, postoje dvije stvari koje mogu biti zaista učinkoviti korektivi daljnjeg razvoja turizma. Jedna stvar vam je porezna politika, jasna i definirana porezna politika ona ta je ona može biti zaista razvoj utjecat na razvoj turizma, smanjiti broj apartmana, smanjiti svih onih nelegalnih situacija iznajmljivanja i svega ostalog. I druga stvar vam je prostorna politika, dakle politika kojom definirate način na koji upravljate svojim prostorom. Naš članak Ustava je definirao da je način na koji se upravlja prostorom je na razini jedinice lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave planiraju svojim planovima svoj razvoj prostora, donose putem općinskih i gradskih vijeća svoje prostorne planove. Ja jednom prilikom na jednom, jednoj priči jednoj edukaciji prostornih planera sam rekla utjecaj državi na prostorni plan je samo u smislu pojedinih planova gdje daje suglasnost. Ali da li jedna jedinica lokalne samouprave želi graditi same nebodere ili će graditi samo male kuće na velikim parcelama to je u njihovoj nadležnosti. I sad imate primjera koji su vezani uz turizam koji su često bili spomenuti s ove govornice u ovoj sabornici, a bili spominjati inače gdje vi u jednom pitoresknom u jednom dalmatinsko-mediteranskom naselju odjedanput vam uz samu obalnu liniju naraste mastodont, bez obzira da li je to hotel što bi trebala biti neka bolja opcija ili vam je apartmanska kuća, ali taj je planiran prostornim planom. Taj prostorni plan je donijelo općinsko odnosno gradsko vijeće, isto ono općinsko ili gradsko vijeće koje će donijeti plan upravljanja destinacijom. Dakle, kako očekivati da jedno općinsko i gradsko vijeće u smislu plana upravljanja destinacijom drugačije razmišlja nego kad razmišlja o temi prostornog planiranja, ja mislim da je tu premala uloga centralne države. Ja se inače zalažem za decentralizaciju, ali ne mislim pri tom da centralna država treba biti danas je ovaj Sveti Nikola, ali treba biti krampus da u tom u i i lupati ali mora dati neki kriterije i neke i neke uvjete. Slijedeće pitanje koje pitam kolege. Da li je destinacija otok Vis ili je destinacija dvije jedinice lokalne samouprave, Komiža i Vis. Mi smo imali u Zakonu o prostornom planiranju uvijek odredbu da, da dvije ili više jedinica lokalne samouprave mogu donijeti zajednički prostorni plan. Nisu ju donijeli nikad i neće ih donijet nikad, još više ako jedna politička opcija upravlja namjerno govorim o Visu i o Komiži. Kao da je tamo Kineski zid. zid. Destinacija u smislu turizma je Vis, nisu dvije jedinice lokalne samouprave i u tom smislu bi trebalo biti upravljanje destinacijom otoka Visa. Kod nas su otoci specifični. Da ne dođem do Brača. Nama je destinacija Brač, Brač ima 8 jedinica lokalne samouprave. U jednom trenutku pred možda 10-ak, 15-ak godina je čak bila i ideja da imaju jedan zajednički prostorni plan koji vrijedi za svih 8 jedinica lokalne samouprave, naravno da je palo u vodu isti čas jer se nisu mogli dogovorit. U smislu turizma destinacija je otok, ne zanima u smislu razvoja turizma one silne podjele koje imate na Braču po 8 jedinica lokalne samouprave i šta ćete onda kroz plan upravljanja destinacijom jedna općina na Braču će reć da oni još trebaju raditi čuda neviđena, a druga općina će reć da ne mogu raditi apsolutno ništa. Pri tom morate imat na pameti slijedeće. Ako plan upravljanja destinacijom temeljem kriterija koja postavljate daju neka ograničenja koja imaju posljedicu na prostorni plan, vi morate mijenjati prostorni plan jer sve dok je u prostornom planu nešto planirano, investitor može doći napraviti projektnu dokumentaciju i tim reć ja želim dobiti svoju lokacijsku i građevinsku dozvolu jer mi je to u dokumentu prostornog planiranja. Dakle, da Zakon o turizmu bi bio potreban ja tu nemam nekakvih velikih dilema, da ovaj način na koji ste se opredijelili na kojem imate niz stvari koje treba riješiti, bojim se da će imati puno više prepreka nego otvorenih vrata. Jednako tako moramo imat na pameti dakle ja sam zaista za temu decentralizacije i mislim da se neke stvari trebaju rješavat na jedinicama lokalne samouprave jer je tamo mjesto i tu se stvari događaju, ali u ovom zakonu ako ste htjeli to postić trebalo je nešto više odlučnosti i hrabrosti. Barem je trebalo biti hrabrosti pa da ste za otoke rekli u zakonu, da otok mora imati zajednički plan upravljanja destinacijom jer je to za otoke specifično. Čak ni tu nije bilo te hrabrosti. To se u stvarnosti neće dogodit, u stvarnosti će biti općine i gradovi vrlo oprezni će znati da idu na izbore i onaj, oni koji u svoj prostorni plan daju više ograničenja imaju uvijek opasnost da slijedeće izbore neće doći. To vam je lokalna politika i to vam tako je. Dakle tu je uloga centralne države trebala biti nešto veća u smislu kriterija i svega ostalog jer iz jednostavnog razloga vodite računa uvijek se pita, dakle uvijek se je pitalo ministarstvo kako je u nekoj općini mogao niknuti uz samu obalnu liniju kuća s 8 apartmana. Tako jer su je planirali u prostornom planu, tako jer su općinski vijećnici dali ruku za to. Tako jer je temeljem toga onda je to u prostornom planu netko izdao lokacijsku i građevinsku dozvolu. Stvari koje možete riješiti je u fazi planiranja. Stvari koje može riješiti je u fazi javne rasprave. Kad dokument donesete sve je kasno. Ja tu zaključno moram reći još jednu stvar. Uvijek, meni je turizam jedna i uopće tema turizma je neka stvar koju, kojom sam se i godinama bavila prije nego što sam se počela baviti ovim zanimanjem koji se zove politika, kad sam se intenzivno bavila prostornim planiranjem pa sam tada nekakve radile i brdo i analiza i onih dokumenata sjeverni i južni Jadran koji je bio financiran od Svjetske banke i od UN-a gdje su projekcije Sjeverni Jadran radili Skandinavci ali to je jedna, jedna druga priča. Turizam je stvar koja, vi kad krivo nešto isplanirate u prostoru i još kad vam nastanu i krivi i loši objekti ili kad zatvorite jedan prostor, vi ste ga definirali zauvijek. Krive prostorne odluke su problem razvoja prostora zauvijek, a još veći je problem razvoja turizma. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, govorit će poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite. Hvala vam najljepša, moje poštovanje. Dobar dan svima kolegice i kolege. Dakle proći ćemo kroz primjedbe, sugestije koje smo imali tijekom prvog čitanja ovog zakona, krovnog Zakona o turizmu. Uvijek naravno kada donosimo nešto što je krovno, svjesni smo njegove važnosti, svjesni naravno i važnosti turizma koji je usuđujem se reći, nažalost krovna najznačajnija gospodarska djelatnost Hrvatske. Znamo i sami da to nije dobro. Svaka čast našem prekrasnom moru, našem prekrasnom kontinentu, našim prekrasnim turističkim potencijalima, realiziranim ili nerealiziranim ali naravno turizam nikako ne bi smio biti glavni nositelj punjenja državnog proračuna, gospodarske snage i moći jedne države no nadam se da će se to u nekim godinama koje su pred nama i promijeniti. Čl. 8. predložili smo odnosno postavili pitanje. Čl. 8. naime u ovome zakonu, u konačnom prijedlogu definira Vijeće za upravljanjem razvoja turizma koje se u stavku 1 opisuje kao napravljeno, stvoreno radi ostvarenja strateških ciljeva i učinkovitijeg planiranja i provedbe turističkih politika. eto ne znamo sami, pa ćemo pored ministarstava, pored državnih uprava, pored svega onoga uključenog u sustav turizma u Hrvatskoj sad još osnovati i jedno vijeće u kojem će naravno na čelu sjediti predsjednik Vlade, pa onda čelnici tijela kako sam ih već spomenuo i u uvodnoj replici nadležni za turizam u ovom slučaju to će bit ministrica, pa onda tu su oni iz sektora financija, gospodarstva, kulture, rada itd. itd. Što će oni točno tamo pričati i kako će oni učinkovitije planirati i provoditi turističke politike meni osobno nije jasno. Znači osnivamo još jedno isključivo politički generirano i politički kontrolirano tijelo koje će se ovdje koliko vidimo po stavku 4. sastajati najmanje jednom godišnje. Dakle, to će očigledno biti jedan skup mudraca koji će vjerujem kad se nešto dogovore, onda će se iznad Hrvatske razići oblaci i velika zraka sunca zasjat će na hrvatski turizam. Mislim da osnivanje ovakvog vijeća apsolutno nije potrebno. Potreban je znanstveni i stručni savjet definiran u članku 11. u kojem stvarno trebaju biti i predstavnici akademske zajednice, strukovnih udruga i cehova, socijalnih partnera, poslodavaca, komora i znanstvenih instituta. E da, oni o turizmu svakako imaju pravo i kompetenciju govoriti. Predložili smo i predložit ćemo amandmanom da se promijeni stavak 5. u ovome članku za svoj rad u znanstvenom i stručnom savjetu članovi bi trebali primati naknadu jer ne vidim niti jednog razloga da oni taj posao rade besplatno. Zašto bi ga na koncu konca i radili? Indeks turističke razvijenosti koji se regulira člankom 13. objašnjava se kao pokazatelj koji hvala što ste prihvatili vrlo jednostavnu zamolbu da se naravno definira što znači jedan, što znači 01 će evo u novom prijedlogu vidimo ipak biti turistička razvijenost područja koju smatramo najvišom. Članak 14. priča nam o pokazateljima održivosti destinacije. Opet postavljamo pitanje tko će to računati i vidimo i ovdje u stavku 6. da li će to propisati ministar pravilnikom. Imamo cijeli jedan niz pravilnika koji će u stvari trebati osigurati provođenje ovih zakonskih odredbi kada će biti donesene, na koji način će biti donesene, kako će regulirati odnosno uređivati odredbe ovih zakona mi kao Sabor opet nemamo nad time nikakvu kontrolu. Praćenje održivosti u članku 15. još jednom ponavljam da će biti ogroman posao za turističke zajednice i njihove djelatnice i djelatnike. Nisam siguran da to mogu sami. Članak 18. govori nam o izračunu prihvatnog kapaciteta. Opet naravno u stavku 6. metodologiju izračuna prihvatnog kapaciteta donosi ministar pravilnikom, opet dakle jedan pravilnik. Nikako s time ne možemo biti suglasni. Izračun prihvatnog kapaciteta destinacije izrađuju opet turističke zajednice na razini destinacije. Opet jedan ogroman posao, a naravno definira se i što je to na koncu konca prihvatni kapacitet, broj turista koji mogu posjetiti turističku destinaciju u isto vrijeme ne uzrokujući pritom neprihvatljive poremećaje fizičke, gospodarske i socio-kulturne okoline, te smanjenje u zadovoljstvu posjetitelja, pa onda taj prihvatni kapacitet destinacije treba računati po metodologiji koju tek čekamo kroz pravilnik podzakonski akt koji bi u jednom trenutku trebao ugledati svjetlo dana. Vrlo će biti uputno naravno kako uopće računati prihvatni kapacitet destinacije. To vam je u principu najbolje pitati onoga tko radi recimo na parkingu Nacionalnog parka Krka. On uopće ne mora raditi u turističkoj zajednici, ne mora biti ministar turizma. Ta vam osoba točno zna koliko autobusa i koliko ljudi stane tijekom dana kao posjetitelja u Nacionalni park Krka, pa bolje da njega pitate nego da osnivate takve silne i velike skupine U članku 24. zamolili smo izmjenu stavka 1. da se doda riječ „osmišljavanje“. Naime, ovdje se definira uloga turističke zajednice u upravljanju destinacijom kao planiranje i provedba mjera turističke politike. Zašto ovdje ne piše osmišljavanje? Jer turistička zajednica između ostalog radi i to, to znamo svi koji smo u životu surađivali sa turističkim zajednicama ili netko tko je bio direktno i zaposlen u njima. Plan upravljanja destinacijom jednako tako ovdje koliko vidimo u postupku donošenja plana upravljanja stavak 7. turistička zajednica dužna je provesti javno savjetovanje u prijedlogu izrađenog plana upravljanja destinacijom, te na drugi primjeren način osigurati sudjelovanje lokalnog stanovništva u postupku donošenja. Dakle, da li je turistička zajednica dužna recimo da direktor turističke zajednice sjedne kod lokalnog brice, pa da onda tamo priča sa ljudima o tome kako bi trebalo upravljati destinacijom, pa mislim da je to vjerojatno drugi primjereni način sudjelovanja lokalnog stanovništva ili naravno da ode kad je nekakva fijera, kad je neka fešta pa da onda sjedne tamo, plati jednu bevandu ljudima pa da onda sa njima priča. Dakle, potpuno nečist, nejasan zakon odnosno definiran drugi primjeren način sudjelovanja lokalnog stanovništva. Ne znam šta će to bit, hoće ih direktor turističke zajednice pozvat doma na rođendan, pa će im jel' uz tortu ispričati što on o tome misli i slušati narod nije uopće jasno. Članak 31. uloga lokalne i područne, regionalne samouprave u upravljanju destinacijom. Tu smo postavili kao i jako, jako, jako veliki broj oporbenih zastupnica i zastupnika. Pitanje ustavnosti pa smo se onda vezali na onaj članak u Ustavu, dakle u upravljanju održivim razvojem turizma u destinaciji predstavničko tijelo lokalne samouprave može na temelju već spomenutog plana upravljanja destinacijom, a opet u skladu s prostornim planovima donijeti odluku o broju, vrsti i kategoriji objekata u upravljanju turističkim tokovima i inim stvarima, no ono što je zabrinjavajuće jest st. 3. koji kaže da onda takva odluka ide nadležnom tijelu u skladu sa zakonom koje će onda postupiti u skladu sa tom odlukom prilikom izdavanja rješenja u postupku utvrđivanja uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu, to je ovako dosta komplicirano napisano, ali kratko i jasno znači da će nadležno tijelo nekome reći, evo gospodine imate još 2.g. ovdje ugovor i jednostavno ne možete više raditi jer smo mi izračunali da ovdje ima previše pizzerija ili da ovdje ima previše prodavaonica suvenira ili da ovdje ima previše slastičarnica. To je dakle vrlo upitne ustavnosti. Postavili smo i pitanje turističkog ekološkog doprinosa, u čl. 32. definicija jednodnevnih turista, vidimo da se ipak nešto malo promijenila, JLS odlukom će odrediti i opseg primjene, te obveznike plaćanja i način naplate i njegovu visinu budući da taj ekološki doprinos ide na poseban račun JLS. E onda onda dolazimo do ovog jednog velikog dijela zakona koji je jako, jako, jako kompliciran i vrlo upitan, čl. 37. i nadalje koji definiraju državne potpore. Čim država negdje daje novac, oporba odmah onako kao oni, kako se zovu, svisci, odma ustane i počne gledati okolo. Čim državna lova negdje ide odmah smo opravdano zabrinuti. Vidimo da će u st. 3., kriterij za dodjelu potpore biti indeks turističke razvijenosti toga područja. Predložili smo da to ne bude jedini, ne bude glavni, nego jedan od kriterija po kojem se dodjeljuju potpore, nažalost ovdje to ne vidimo. Zamolili smo da se u čl. 38., koji propisuje umanjenje stope poreza na dobit za dodjelu državnih potpora promijeni stavak odnosno podst. a. u u svrhu, poštovanje, u svrhu i naravno u dobrobit kontinentalnog turizma budući da ovdje u podst. a. tek od stotinu 50 tisuća eura ulaganja počinje jedan dio, jedan segment ulaganja odnosno oslobađanja poreza na dobit 50% u razdoblju od 10.g., dakle početno ulaganje 150 tisuća eura je za kontinentalni turizam jako, jako, jako visoka svota, naravno možda i nije visoka svota za kontinentalni turizam nekog nacionalnog parka koji se nalazi na području kontinentalne Hrvatske, ali recimo za jedan ruralni turizam, za jedan OPG koji prodaje svoje proizvode, ugošćuje goste koji najčešće dođu samo vikendom, a i to ovisi o vremenskim prilikama, 150 tisuća eura je ogromna investicija i zamolili smo i predložili da se to smanji na 50 tisuća eura kako bi eto ljudi na kontinentu, u bilo kojem dijelu kontinenta mogli ipak ući u obuhvat ovog podstavka i da im se eto smanji porez na dobit u razdoblju od 10.g. za 50%, ali kolko vidimo u ovom završnom tj. konačnom prijedlogu zakona nije udovoljeno. Zamolili smo naravno i što se tiče posebnih uvjeta za dodjelu potpora da bilo koja osoba, bila ona pravna ili fizička koja će postati korisnik potpore mora imati poslovni nastan u Hrvatskoj barem 3.g. da bi izbjegli bilo kakve, kako se ono kaže, marifetluke sa osnivanjem tvrtki koje bi onda iznenada, a nije rijedak slučaj u Hrvatskoj, se pojavile i dobile državne potpore budući da se ovdje radi o ogromnim iznosima i ogromnim benefitima od odbijanja poreza na dobit, od naravno odbijanja PDV-a kao jednog od glavnih izvora državnog, državnog prihoda, ne jednog od nego najvažnijeg, mislim da smo ovo trebali barem na ovaj način pokušati definirati. U st. 9. vidimo da korisnik državne potpore tijekom provedbe projekta ulaganja mora izvršiti materijalno ulaganje u neaktivnu državnu imovinu koju je dobio u zakup ili osnovao pravo građenja, u visini od 50% procijenjeno tržišne vrijednosti neaktivne imovine u trenutku kad mu je potpora dodijeljena, opet postavljamo pitanje gdje je Državni ured za upravljanje imovinom? Znamo i sami da je tamo potpuno neuredno stanje, da je apsolutni kaos, da država niti ne zna čime raspolaže, niti zna koliko to vrijedi, niti ima bilo kakav jasan plan kako državne nekretnine staviti u funkciju, kako ih materijalizirati. Dakle, svi ovi članci ovdje su jako dobri, samo nažalost plutaju na jednoj vrlo, vrlo, vrlo siromašnoj juhici na kojoj se kao treba sve to držati. Bojim se da to ne bude išlo dok ne sredimo Ured za upravljanje državnom imovinom, popis državne imovine i naravno donesemo precizne i jasne planove kako uopće to koristiti. Za kraj onako narodski jedna računica koja treba samo pokazati kolko je, kolika je ustvari povezanost poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj koju stalno naglašavamo da je najbitnija u ovo vrijeme, naročito kad je stavimo u kontekst turizma. Da bi bilo lakše krenimo sa jednom, pa ajmo ajmo tako reći, pretpostavkom da će tijekom 2023.g. u Hrvatskoj turisti ostvariti 50 milijuna noćenja. Evo jednog kratkog izračuna koji pretpostavlja da će 50 milijuna noćenja značiti jednaki broj doručaka, ručkova i večera. Pa da ti ljudi za doručak pojedu jedno jaje, dvije šnite kruha i po 5 dkg sira, salame i pola rajčice, dame i gospodo to vam je 50 milijuna jaja, 10 milijuna štruci kruha, te 2 i pol tisuća kg salame i 25 milijuna rajčica. Toliko bi recimo turisti pojeli u Hrvatskoj samo za doručak. Ako ćemo recimo za ručak pojesti 20 dkg mesa, isto tolko krumpira, tolko salate i jednu voćku, turisti godišnje pojedu 10 milijuna iliti 100 tisuća tona mesa, isto tolko krumpira, isto tolko salate i 50 milijuna različitih voćaka. Jel smo sad shvatili koliko turizam generira i treba od svih nas uspješnu i kvalitetnu poljoprivredu? Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika Možemo! govorit će poštovana zastupnica Ivana Kekin, izvolite. Hvala vam predsjedavajući, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Na žalost od prvog do drugog čitanja nije se zapravo dogodilo ništa. I dalje pred sobom imamo Prijedlog zakona o turizmu koji prije svega zorno demonstrira kako vladajući vide turizam, no i zapravo i šire ekonomsku strukturu zemlju i gospodarstva. I dok Hrvatska je zemlja koja ima neupitno izrazite predispozicije za razvoj turizma on bi trebao biti usklađen sa drugim granama gospodarstva, ali i sa potrebama lokalnog stanovništva koji ima pravo na kvalitetan život kroz cijelu godinu, ali i potrebama ekologije i održivosti, dakle naše djece sutra. Načelno i vladajući tvrde da su im upravo svi ti interesi a pri srcu, no u stvarnosti mi smo se doveli do toga da ni jedna druga grana nije ni blizu po svom značaju kao turizam i to je dakako problem i to dakako čini našu ekonomiju krhkom i podložnom faktorima na koje nemamo nikakav utjecaj. Od svih europskih zemalja najovisniji smo o turizmu, najveći udio turističkih prihoda u BDP-u upravo ima Hrvatska. Imamo izrazito visoku ranjivost turističkih središta, imamo 0,26 turističkih postelja po stanovniku što nas čini uvjerljivim rekorderom po koncentraciji smještajnih kapaciteta u svim preostalim državama na Mediteranu broj postelja ne prelazi 0,1 po stanovniku. Kad imate toliko turističkih postelja to znači da imate hrpu turista koji iznad prosječno uzurpiraju i prostor i lokalnu infrastrukturu i to u izrazito kratkom periodu vremena jer imamo najsezonalniji turizam u Europi i u izrazito uskom prostoru jer se 95% sveg turizma u Hrvatskoj odvija uz obalni pojas. Imamo rentijersku ekonomiju koja svoje stanovništvo aktivno motivira da se bave upravo turizmom. Bavljenje turizmom je izrazito poreno pogodno. Porez na dohodak od plaće je znatno veće opterećenje nego porez na rentanje postelja. Dakle, rentijerstvo je uvjerljivo najmanje porezno opterećena djelatnost. Nema ni drugih poreznih davanja za štednju u nekretninama i navedeno zapravo šalje aktivnu poruku hrvatskim građanima da upravo u nekretnine i u rentanje nekretnina ulažu i dakako ne samo hrvatskim građanima da ne bi bilo zabune, dok su sva druga alternativna ulaganja ispod prosječna. Istodobno upravo nisi paušal i nikakva druga oporezivanja depriviraju jedinice lokalne samouprave od prihoda i onda one da bi tomu doskočile utvrđuju visoki komunalni doprinos koji se uprihođuje u svaku građevinsku dozvolu. I onda naravno mijenjaju prostorne planove i naravno izdaju građevinske dozvole i gdje treba i gdje ne treba da bi namaknule sredstva. Sve navedeno dovodi do nekontroliranog rasta cijena nekretnina i tu onda dolazimo do društvenih posljedica ovakvih politika. Raslojavanje stanovništva jedna je od posljedica. Dakle, imamo one koji su nešto naslijedili ili su nešto zaziđali, oni žive jako dobro. Ovi drugi ne mogu si priuštiti niti stanovanje. Imate pad kvalitete ljudskog kapitala šta znači da u zemljama koje stavljaju takav naglasak na turizam djeca manje upisuju fakultete. Hajmo o ekološkim posljedicama ovakvog turizma. Velika većina njih je nepovratna. Uvijek se lijepo sjetiti evergreena kolege Brkana koji na žalost nije ovdje, koji nam je svojedobno objasnio da je normalno da oni u Makarskoj nasipavaju plaže jer imaju puno kreveta, pa je logično prema HDZ-ovim zastupnicima da se plaže prilagode broju kreveta, a ne broj kreveta broju plaža. Uništavanje obale, podmorja, tla, stvaranje ogromnih količina otpada, zagađenje svjetlom, bukom, ugrožavanje života uz obalu i u moru, pretjerani izlov itd. I sada imamo novi zakon koji je predstavljen kao dio velike reforme i koji se mora donijeti da bi se povuklo sredstva iz NPO-a, koji je pušten u javno savjetovanje usred ljeta kada upravo ti kojih se najviše tiče rade 24/7 kojem fale najosnovnije definicije poput toga što mi zapravo smatramo održivim turizmom, kojem fali čitav niz odredbi jer će se one tek donijeti nekakvim naknadnim pravilnicima na temelju nekih indikatora koje još nismo utvrdili, ali utvrdit ćemo ih nekom metodologijom koju ćemo naknadno ustanoviti. I istodobno se glavna uloga u planiranju tog nedefiniranog održivog turizma daju u ruke turističkim zajednicama pri čemu se u potpunosti zanemaruje činjenica da turističke zajednice malih općina, malih gradova nemaju nikakve kapacitete da to takve vizije i takve planove iznjedre. Mislim nema ni ministarstvo, pa onda nije čudo da nema turistička zajednica općine Smokvica. Dakle, ono što, kad pročitate ovaj zakon nekoliko puta skužite je samo to da ćemo mi eventualno evidentirati koliko je ovaj turistički model neodrživ, ali nećemo ga učiniti održivijim. Dapače, uopće nije jasno koji će to biti pokazatelji za praćenje te iste održivosti, kako ćemo ih računati, na temelju kojih izvora podataka? To ćemo sve propisati naknadnim pravilnikom. Uvodi se plan upravljanja destinacijom. Plan će donositi turističke zajednice, te tipa to općine Smokvica za svoju jedinicu lokalne samouprave. Taj plan one će donositi na temelju izračuna prihvatnih kapaciteta. Ne znamo još kak ćemo računati prihvatne kapacitete. To će turistička zajednica sama izračunati. O.k. Dakle, turistička zajednica zaključi da imaju te i te prihvatne kapacitete metodom kojom još nismo ustanovili i onda ona donese plan upravljanja destinacijom na temelju indikatora održivosti koje isto još nismo ustanovili i onda recimo Turistička zajednica općine Smokvica zaključi da su svi kapaciteti u Smokvici ispunjeni. Inače ovdje piše u ovom vašem zakonu, da definirate prihvatni kapacitet kao broj turista koji mogu posjetiti destinaciju ne uzrokujući neprihvatljive poremećaje okoline i smanjenje u zadovoljstvu posjetitelja. Dakle, ne spominjete zadovoljstvo lokalnog stanovništva uopće niti spominjete da li već imamo u pojedinim dijelovima Hrvatske neprihvatljive poremećaje okoline u destinaciji. Recimo obzirom da nam većina destinacija kako vi nazovete ta mjesta gdje ljudi uz more žive nema još ni kanalizaciju. Ili recimo imaju redukcije vode cijelo ljeto. Jesu to neprihvatljivi poremećaji okoline? Ne znamo, još to nismo ustanovili. E sad, kad turistička zajednica općine Smokvica donese taj plan upravljanja destinacijom onda će predstavničko tijelo te jedinice, dakle neko vijeće gradsko ili nekakav načelnik i njegovo predstavničko tijelo, trebati odlučiti da li će oni taj plan uvažiti ili neće uvažiti, jel oni to mogu ali oni ne moraju. Pa recimo ako sad tam u Smokvici jako su odgovorni, nije očito HDZ na vlasti i oni zaključe da bi oni to uvažili. I kažu ok, stvarno napunili smo prihvatne kapacitete, ne može se više, nemamo gdi, nemamo kud sa smećem, nemamo vode, nemamo kanalizaciju, lokalno stanovništvo ne može proć po ljeti cestom, ok. Ali onda ako oni do njega u Blatu kažu, a ne, ne, ne, nama treba da nas izglasaju i za dvije godine kad su lokalni izbori i kažu mi nećemo ipak prihvatiti tu preporuku plana upravljanja destinacijom i onda Stipe iz Smokvice ne može rentat svoju garažu ili apartman ili šta god za 300 eura, ali Jure iz Blata može. E da, i čik pogodi tko će dobit izbore idući put, a tko će u ovoj zemlji izgubit održivi turizam, izgubit jedina prirodna bogatstva koja su nam preostala. Tako ste to odlično zamislili. Osim toga imate još nekoliko dragulja. Jedan dragulj je članak 34. koji se bavi projektima od posebnog značaja i kaže u svom 1. stavku. Projekt od posebnog značenja za razvoj destinacije je projekt koji je kao projekt od posebnog značaja naveden u planu upravljanja destinacijom, a koji doprinosi provedbi plana upravljanja destinacijom i strateškom cilju definiranom aktima strateškog planiranja za razvoj turizma. Šta to znači. Šta znači ta rečenica. Ja sam to čitala 10 puta, čitala sam već svima to jer je rečenica zapravo užasno smiješna jer ništa ne znači, ali njene posljedice neće bit smiješne. Jer u stavku 3. istog članka jasno stoji da će ovi projekti koje ste ovako definirali imati prednost prilikom sufinanciranja iz Fonda za turizam. A mi znamo kako ide s HDZ-ovim projektima i strateškim partnerima tako da taj članak baš bazdi na prostor za pogodovanje, ucjenjivanje, mito i korupciju. I onda dolazimo do državnih potpora i slavnog članka 38 u kojem je definirano oslobađanje od plaćanja poreza na dobit investitora u turizam. 50% ako ulože 150 tisuća eura, od 150 do milijun, 75% ako je od 1 do 3 milijuna eura i 100% ako ulože više od 3 milijuna eura na 10 godina ih oslobađamo poreza na dobit. Nema nikakvih drugih uvjeta, nema veze gdje ulažu, jel ulažu u Liku ili u Dubrovnik, nema veze kolika je dodana vrijednost ulaganja, hoće bit koje radno mjesto ili neće, nema veza što ćemo se za 10 godina odreć poreza na dobit od ljudi koji će uložiti u gradnju apartmana tamo gdje ima više apartmana nego stanovnika, gdje nema kanalizacije, gdje su cijelo ljeto prometni čepovi, gdje si domaći čovjek ne može priuštit stan. Mi ćemo tog koji će tamo napravit apartman, oslobodit 10 godina poreza na dobit i dapače, on će, on je još više motiviran nego da napravi u Lici jer će bolje zaradit u centru Makarske ili u centru Dubrovnika. Dakle dodatno ih guramo da u one dijelove koji su već sad zagušeni, da ih dodatno zaguše. Dakle niste ih vezali uz slabije razvijene dijelove zemlje, niste ih vezali tamo gdje bi trebalo razviti turističku djelatnost, niste ih vezali uz razvijanje npr. nekih aktivnosti koje bi se mogle cijelu godinu trajati, koje bi stvorile cjelogodišnja kvalitetna radna mjesta. Niste ih barem vezali uz to da nije zeleni teren, nego da je neki braunfield, nešto što je već korišteno, bar to, niti to, ništa. Ja točno mogu zamisliti poimence investitore koji će idući tjedan kad će se ovdje ovo izglasati otvorit šampanjac, protrljat ruke i nazdravit sebi i svojem uspješnom ulaganju. Evo recimo na Lungo mareu izazvalo je referendum lokalnog stanovništva taj si investitor može stvarno čestitati. 10 godina on lokalnoj zajednici koja je bila protiv tog hotela, on neće morat dat niti porez na dobit, niti to. Ništa. Jer zapravo kao sa svim najavljenim reformama HDZ-a ovo nije reforma, jer HDZ nema hrabrosti za ni jednu reformu jer su reforme teške, jer izazivaju otpore, jer to nije lako provesti, a vi ste kukavice i radi toga kolike ste kukavice, ova zemlja stagnira. I stagniraju svi njeni stanovnici radi toga. Mi smo taoci vašeg kukavičluka i vaše nespremnosti da poduzmete hrabre i teške korake, čak i kad i kad su ovako očiti, čak i kad su ovako očiti, čak ni tada to niste spremni. Vrijeme je za izbore. Hvala lijepo predsjedavajući. Državni tajniče, pomoćnici, uvažene kolegice i kolege. Kolega Cappelli samo prije nego što nastavite, dozvolite mi da na galeriji pozdravim učenice i učenike Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca iz Vinkovaca. Hvala lijepo. Pa evo kad već traže izbore, ići ćemo mi brzo na izbore. Taj Zakon o turizmu će itekako bit dobar. Za one koji razumiju turizam mislim da ne moramo previše reć da ovaj konačni zakon naravno da će klub i zastupnici HDZ-a prihvatiti jer smatramo da je to točka na ono što smo tražili u turizmu koji smo malo evo posijedili i ostali bez kose već 40 godina u turizmu i tražili upravo jedan sličan dokumenat dakle koji će itekako stavit točku na onu nedoumicu ako se može reć, a to je nedoumica da interes gospodarstvenika s jedne strane, a s druge strane kako riješit pitanje interesa stanovnika, njihovih problema, komunalnih problema, ekoloških problema, prometa, parkinga itd., Ovaj zakon upravo ide u tom smjeru da pomogne, jer mi interesantni smo u Hrvatskoj kad kažemo da napravimo zakon, da je previše centraliziran, da sve iz Zagreba, da sve premijer kriv valda Vlada, mi u saboru itd., donosimo centralističke nazovimo zakone, a kad konačno damo za decentralizaciju u kojoj zbilja dajemo sve, piše može, a ne mora. Neko je pitao zašto piše može recimo plan upravljanja, zašto piše da ga može i ne mo…, i, E sad to je već diskutabilno, to već ne valja saborskim zastupnicima iz oporbe, zašto nismo napisali da mora. Dakle, kako vjerojatno određena muzika ide tako određeni ples se koristi za neke koji smatraju evo da su, nemaju vremena ni sačekat da im se odgovori na ono što su govorili, a kažu da trebaju izbore, pa nek idu na teren, neka pokušaju dobit izbore, neka pokušaju riješit pitanje odlagalište smeća u Zagrebu, pa će puno toga već riješit, drugo ni ne moraju. Dakle prvi korak u provedbi reforme bilo je donošenje upravo Strategije razvoja održivog turizma do 2030.. Strategijom smo definirali viziju razvoja hrvatskog turizma, vrlo jasna strateška 4 cilja, a konkretne mjere i aktivnosti za njezinu provedbu opisali smo u Nacionalnom planu održivog turizma do 2027., dakle to je bio početak. Na tome trebo, trebo nam je krovni zakon, a to je turizam. neko je danas govorio o Vijeću za upravljanje. Zašto? Pa evo vam primjer jer mi volimo se kad nam odgovara uspoređivat sa drugim zemljama, kad nam ne odgovara onda se ne uspoređujemo. Jedna Španjolska to već ima godinama, neću reć 10-ljećima, godinama. Upravo Vijeće za upravljanje iz razlog što smo mi u turizmu shvatili da, imali smo i Strategiju razvoja turizma do 2020. koju je donijela Vlada SDP-a, po kojoj evo i ja sam kao ministar radio i uvidio sam recimo da postoje problemi propulzivnosti, dakle da se neke odluke ne mogu donijeti. Zašto? Jer su koordinacije upravo bile na razini nižih tijela, a to znači nemogućnost provođenja. Sad će biti koordinacije za Vijeće za upravljanje upravo na ministarskoj razini kojem će predsjedat predsjednik Vlade jednom, dvaput godišnje, triput, ovisno o potrebama i donositi ono što ste vi rekli tu nešto fali, neko gornje tijelo nešto mora usmjeriti i ojačati itd. i to je to upravo Vijeće za upravljanje koje će kroz znanstveni i stručni savjet, koje će postojati ne po stranačkoj liniji jer ako je akademik ili neko sličan i zna, 30.g. u turizmu, dakle nebitno, sam siguran, kao što je bilo ovo tijelo o kojemu danas nismo previše govorili, koje je koordiniralo dakle izradu ovog zakona gdje je bilo 50-tak ljudi. Pa evo i za vrijeme, HTZ i u ovih zadnjih 7.-8.g. što ja bar znam i prije nije bio sastavljeno vijeće TZ-a na način da su bili ljudi iz stranke samo, iz HDZ-a ili neko slično, nego evo i ja kad sam predsjedao, mislim da više od pola vijeća, ako ne i 70% su bili ljudi potpuno nestranački, dakle ljudi iz struke, direktori velikih korporacija, predstavnici privat…, dakle obiteljskog smještaja, agencija itd., koji uopće nisu bili članovi nijedne stranke, dakle da to odma to izuzmemo kad se spominjalo znanstvene i stručne savjete itd.. Indeks turističke razvijenosti, već ga par godina promatramo, ali on će sad vrlo jasno kroz nulti ili prvu ili drugu kategoriju znat, dat nekakav signal u kom smjeru i kako ćemo ić prema održivosti, pokazatelju održivosti. dakle i, i, i na neki način snimat tu, tu održivost i znat ćemo odgovarati jer to ne znači ako neko radi 4.g. da nakon 4.g. će promijeniti ili neće promijenit. Satelitski račun održivog turizma. Dosad smo vodili satelitski račun samo ovog financijskog dijela, dakle kolka je potrošnja turista itd. i tu recimo je nešto interesantno što ćemo svi morat na neki način i dobro je da to ćemo koristiti upravo i taj satelitski račun. Evo jedan primjer, danas se o tome nije razgovaralo, koji su to turisti uopće koji dolaze u Hrvatsku? Većina ih je između 30 i 2-3.g. i 40 i nešto godina, dakle oko 40.g. starosti. Automatski onda vidite i znate koliko ti turisti koji imaju 40-tak godina starosti mogu trošit. Recimo većina turista kod nas dolazi koji imaju obiteljsku plaću negdje na visini 3,5 tisuće eura, dakle odma znamo koliko oni u ovom trenutku mogu potrošiti. Isto tako se moramo zapitat zašto kod nas ne dolazi više od 10-15% turista koji su mlađi od 30.g.? Znači ne pružamo im neku satisfakciju da bi oni našli sebe i došli da imaju recimo 25.-26.g. i to je već kontinuirano manjak tih gostiju do 30.g.. Isto tako u zadnjih par godina po Tomas istraživanjima imamo podatak da je 15% više turista dolazi koji su visokoobrazovani prije nam je dolazilo više turista koji su u SSS, dakle ti gosti koji su više obrazovani zato raste interes veći za kulturom i nekim drugim interesima turista u određenoj destinaciji. Zašto to govorim? Zato što to su sve ispitivanja tržišta koje moramo znati da bi usmjerili destinaciju, oćemo ić u smjeru, ne znam, Zrća, pa neki idu u tom smjeru i u tom smjeru, vjerojatno tamo je 80% turista koji su do 30.g., oćemo li ić u nekom drugom smjeru, odlučit će dakle destinacije. Mi na taj način decentraliziramo i dajemo mogućnost destinaciji da upravo ona odluči u kom smjeru će ić temeljem tih podataka, ne temeljem nekih podataka koje mi želimo, hoćemo, možemo itd., dakle oni će sami odlučivat u kom smjeru. Dajemo im na ovaj način i alate za upravljanje turizmom. Plan upravljanja je dobra stvar. Sad neko kaže turističke zajednice nemaju dovoljnu kvalitetu da bi napravili plan upravljanja jer Vijeće turističke zajednice radi prijedlog plana upravljanja koji ide na JLS, koja ga prihvaća, može i ne može ga i ne mora ga prihvatit. Vrijedi za 4.g., po ovome planu oni koji moraju ga napravit će ga morat napravit za 2.g., oni koji ga ne moraju imaju neki rok, eventualno godinu dana, jel vide dal uopće potrebno da ga rade ili ne. Tako da, reklo se da i onda se obezvrijedilo ovdje malo i neke Smokvice ili ne znam koje turističke zajednice da nisu u stanju ili neće bit u stanju ga napraviti. Nije točno, pa u nijednoj skoro turističkoj zajednici nisu u stanju napraviti jednu strategiju, sve strategije razvojne projekte su radili dal institut, da li neke druge tvrtke ili naravno sa podacima koje će im dati lokalno stanovništvo. Neko je reko tu se ne vodi briga što lokalno stanovništvo misli, pa gledajte najbolje je kad se radi upravo te pripreme za planove upravljanja da dođete na model da negdje 70, 80% prijedloga prihvatite od lokalnog stanovništva, ali da isto toliko imate prihvaćanje onih turista koji vam dolaze. Negdje mora se skoro izjednačit ta želja jednih i drugih da bite vi znali da vam u pravom smjeru ide destinacija i da nije to nametanje ni turista, da u jednoj sredini imaju ne znam više zabave ako to lokalno stanovništvo ne želi. To su dakle stvari koje se mogu približit. Ja imam tog iskustva da smo mi već 2007., 2008. u Lošinju proveli proveli takvo istraživanje, radili smo na tome ni manje ni više nego sedam, osam godina da bi dobili uspjeh da bi dobili nagradu 2011. od UNWTO-a upravo za održivi turizma. Dakle, išli smo u smjeru upravo izgradnje muzeja koji ima godišnje 30 tisuća posjetiteljica kojega do tada nije bilo, znači dobili smo goste koji na neki način prate kulturu. Dakle, vi na neki način vidite destinaciju u kom smjeru bi mogla ić temeljem stanovnika i turista, a ne samo jedne strane to je definitivno na takav način se mora pristupiti. Ima kapaciteta TZ mogu nać one koji će im to izraditi i na temelju njihovih iskustva koja će im reć u kom smjeru i kako oni vide razvoj. Što se tiče plana upravljanja vezano za to da će da su prostorni planovi ti koji jesu i da će se dalje po njima radit, a da se ne može u ovom trenutku braniti što se u prvom čitanju govorili da mi želimo braniti izgradnju apartmana, da ćemo retrogradno to radi, nema retrogradnog u ovom trenutku to što je u planu se može radit, al isto tako da planom upravljanja će se dat mogućnost da u budućem izradi prostornog planiranja vrlo jasno stoji da će se morat uzet u obzir plan upravljanja turizmom za jednu županiju tj. taj regionalni pristup ili lokalni po kojemu ako upravljanju dođe i kaže se da ne treba više picerija ili ne treba više privatnog smještaja itd. da će se na neki način to uzet u obzir pri prostornom planiranju jer ako je to isto gradsko vijeće … jedan dokumenat na takav način donijet će i drugi tim pristupom. Isto tako govorilo se danas i o tome da će se davat poticaji na apartmane, to je potpuna laž, to je potpuno krivi pristup, ajmo što gore to bolje valda. To nije od jučer, ti poticaji se daju već po drugim zakonima i drugim pristupima, mi smo se samo s tim zakonima i drugim pristupima, mi smo se A ako vi možda ne znate ja ću vas podsjetit da samo 12% kapaciteta u Hrvatskoj je hotelskom smještaju. Što to znači? Pa davat će se poticaj za ono što nam fali, ono što nam treba, davat će se poticaj u zdravstveni turizam, davat će se poticaj u te segmente u kontinentalnom turizmu da se razvija. Inače je vrlo isto jedna specifična stvar da neko će reć da u jadranskim županijama je veća potrošnja nego na kontinentu, pa nije, negdje je skoro izjednačeno kad gledate zato što su hoteli skuplji na kontinentu u Gradu Zagrebu recimo i nekim drugim gradovima i rade 12 mjeseci u godini i onda se dođe to toga da prosječna potrošnja hotelskog ostaje 145 eura, a u privatnom smještaju je 88, recimo zadnje što se gledalo, a u kampovima 78. Dakle, sad vidite šta nama treba, nama treba hoteli, poticaj, hoteli, izgradnja, a nikakav privatan smještaj itd.. Što se tiče obiteljskog smještaja, moje osobno mišljenje da treba odvojiti definitivno pravi obiteljski smještaj, kućnu radinost gdje živi vlasnik u toj istoj kući gdje se iznajmljuje sve drugo treba spast pod obrte ili tvrtke i na taj način bi se sigurno dovelo daleko više u red ili treća stvar, a koja se nadamo sutra, preksutra to je porez na nekretnine koje će sigurno donijeti raščišćavanje tu i neke druge stvari. Školovanje kadrova, centri kompetentnosti, šest centara, ja mislim da već i neki su već otvoreni koji će dat odgovor zato što na neki način vidim da je i to problem danas kad se govori o ovom Zakonu o bespravnoj gradnji u siječnju 2011. je donesen zakon da se legalizira ono što ja ne bi nikad legalizirao jer ako sam ja mogo radit pošteno i nisam neke stvari mogo podizat zašto bi drugi mogli. Isto tako zeleno-plava 60 do 70% neki hoteli koriste domaću hranu iz naših dakle iz hrvatskih polja ako mogu tako reći i rekli su da ako bi bilo još više da bi još više otkupljivali. Dakle, tu nije uopće problem otkupa i preuzimanja proizvoda. Isto tako i udruživanje i kad se govorilo o TZ-ima onda se govorilo isto da taj zakon ne … a mi ga nikad nećemo moć sprovest, da će to kao što je gospođa Mrak Taritaš rekla da recimo na Braču ima sedam, osam će bit prostornih planova i da se neće nikad udružiti da naprave jedan. Pa evo tako se govorilo za TZ, evo ovdje kolegica Burić pa evo ona mi je rekla kad smo to taj zakon donosili pa neće nikad možda uspjet isto tako a lajmo to pokušat. I pokušali smo, interesantno TZ maloprije me nazvao g. Hrg direktor TZ-a koji kaže fenomenalno od kad smo se udružili osam, devet TZ funkcioniramo fenomenalno. Rekli su u jednom trenutku neće to nikad bit jer sedam njih je na vlasti u Gorskom kotaru raznoraznih, to isto su rekli u Imotskom, pa su uspjeli, to isto su rekli u Benkovcu pa su uspjeli i na taj način smo udružili i rade se zajednički planovi upravljanja više općina, više gradova, rivijera, recimo crikvenička rivijera, opatijska rivijera, Otok Cres-Lošinj je napravio zajednički recimo Strategiju razvoja turizma, zašto ne bi mogli i drugi otoci. Dakle, to je stvar pojedinaca, a pa nećemo se opterećivat zbog pojedinaca. I na kraju Treveler je prije neki dan objavio da smo među 20 na svijetu konkretno 14. po turističkom proizvodu, kvaliteti i mogućnostima Hrvatske, to je moj odgovor svima što je turizam i da se ne događa slučajno. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora. Iako je kolega Gari Cappelli kojeg sam pozorno slušao imao jedan zanimljiv i dobar govor, o tome apsolutno ništa nema u ovom zakonu. Dakle na početku treba reći da ovaj zakon neće ništa poboljšati niti ikog može prisiliti da nešto napravi u političkom smislu ovo je pokušaj da se turizam normira. To naravno neće uroditi plodom, a normativno ovaj zakon zapravo se može svest na onu trla baba lan da joj prođe dan i opravdava onu tvrdnju ako ne znaš šta ćeš, možda najbolje ništa. Treba reći istinu, Hrvatska je prelijepa zemlja i turizam nam se zato što smo u blizini tj. na samom Jadranskom moru događa manje-više sam po sebi. Kažu ljudi što ti je prednost to ti je i mana, što ti je blagoslov to ti je kletva. Turizam u Hrvatskoj čini već sad preko 25% BDP-a, a multiplikativno i puno više i drugim riječima na žalost kada sve podvučemo, sjećamo se dana kada je Hrvatska bila itekako velika industrijska sila, kada smo imali veliku industriju per kapita i mi smo od tog industrijskog giganta došli do zemlje koja se isključivo oslanja na turizam. Najvećim dijelom svoje gospodarske aktivnosti, tako da se slobodno može reći da nema turizma, Hrvatska bi na žalost bila Tadžikistan. Za što je zaslužan turizam? Turizam je zaslužan prije svega za prepoznatljivost Hrvatske u svijetu, snimani su ovdje mnogi filmovi ali prirodne ljepote naše obale, naše zemlje jednostavno obišle su svijet kroz slike i iskustva brojnih ljudi koji su ovdje dolazili. S druge strane turizam je zaslužan za bolji standard života za one koji se bave turizmom i one koji od turizma žive. Također turizam je zaslužan za jačanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje za potrebe turističkog sektora ali i za bolje punjenje proračuna uslijed poreza na dodanu vrijednost koji se ubire svugdje gdje se stvara potrošnja. Isto tako kada smo kod onih negativnosti i onog svega što nam je donio turizam s druge strane, turizam je zaslužan na žalost i za razvoj rentijerskog društva. Dakle njeguje se kultura u Hrvatskoj da je bolje živjeti od iznajmljivanja nego od rada i to sasvim sigurno nije dobro i morat će prije ili kasnije posljedično otvoriti stranicu onoga što su ovdje mnogi kolege i prije mene ponovili, a to je porez na nekretnine. Turizam je nažalost zaslužan kao masovna industrija u Hrvatskoj i za velik priljev stranih radnika. U ovom trenutku je u Hrvatskoj preko 250 tisuća stranih radnika. Turizam je nažalost zaslužan i za rast cijena životnih namirnica. Jučer smo imali priliku vidjeti naslov jednih dnevnih novina koje su na naslovnici objavile da je Hrvatska rekorder po rastu troškova života. Troškovi života su na žalost eksplodirali, raste plaća i mirovina pojela je inflacija, prosječna mirovina je 449 eura i deda i baka kada izvedu svoje unuke na pizzu, a pizza koja košta 10 eura, ne mogu proći manje od 60 eura ja vas pitam jel se od te prosječne mirovine u Hrvatskoj može živjeti. Turizam je na žalost i odgovoran za rast cijena nekretnina, pogotovo uz more i u turističkim zonama, dakle nama su centri najljepših jadranskih gradića ispražnjeni od stanovnika budući da si tamo nitko više ne može priuštiti stanovanje i s druge strane mnogi ljudi uslijed velikih troškova života, pogotovo cijene stanovanja uz obalni pojas na žalost su prisiljeni seliti na druga mjesta, a kao što smo mogli vidjeti statistika tokom zadnjih 10 ili 15 godina iz Hrvatske je odselilo preko 250 tisuća ljudi i to je između ostalog jedna od nuspojava turizma nažalost. Turizam je i odgovoran za betonizaciju obale, bespravnu gradnju te preopterećenost komunalne infrastrukture koja gotovo praktički nigdje ne slijedi razvoj te komunalne infrastrukture potrebe rasta turističkog sektora i smještajnih kapaciteta. Kad je u pitanju ovaj zakon, on je lista lijepih želja no nešto što bi trebalo zvučati lijepo i djelovati kao da postoji nekakva suradnja između svih dionica turizma i interes svih za održivi razvoj turizma, ali istina nije baš takva. Prvo, zakon nema nikakvih mjera niti posljedica ako netko ne želi izvršavati neku ulogu koju bi po zakonu htio imati. Dakle nema nikakve posljedice neovisno o tome da li je u tome spriječen ili namjerno opstruira, a u nizu stvari bi se zakon trebao regulirati tek kroz niz Pravilnika i Odluka. Dakle, pro futuro, konkretno 3 odluke, 2 Vlade, 1 ministar i 5 pravilnika. Vijeće za turizam po čl. 8. i 9. zapravo nema nikakve ovlasti nad nikime, dakle lijepo zvuči, sadržajno 0. tko, temeljem čega, kako, zašto, ne znamo. Tek bi se to u drugom koraku reguliralo Pravilnikom po čl. 13, dakle rezultati služe samo za praćenje. Te podatke bi po čl. 15. st. 6. trebali koristiti jedinice lokalne samouprave kao podlogu za donošenje odluke o modernizaciji i prilagođavanju javne i privatne te komunalne infrastrukture za definiranje alata za upravljanje tržišnim tokovima. No ne kaže se ni kako, da li je u cilju poboljšanja uvjeta turizma ili upravo suprotno radi smanjivanja poticajnih mjera za turizam. Inače, ministar a niti Vlada nemaju apsolutno nikakve ovlasti nametati jedinicama lokalne samouprave i uprave odluku kako bi trebali postupati s turizmom, da li ulagati u daljnji razvoj turizma na štetu vlastitih interesa ili po vlastite interese ili staviti turizam na prvo mjesto, a turizam po potrebi uključiti kao moguću malu možda beznačajnu gospodarsku djelatnost. Dakle o tome isključivo po Ustavu odlučuju područne jedinice u skladu sa posebnim propisima i ovaj zakon koji ima takve tendencije zapravo se primiče tome da čak može biti i protuustavan. Još gore plan upravljanja destinacijom da izrađuje turistička zajednica čiji su članovi izravno zainteresirani za turizam i sam plan i onda ga usvaja predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave kao svoje dokument, pitanje je što ako ga ne usvoji. Zakon ne kaže ništa, što ako izvršna vlast u jedinici ili predstavničko tijelo ne navede da želi nešto drugo. Mora li to napraviti turistička zajednica? Zakon ne kaže ni po tom pitanju ništa. Po kojem su Ustavnom načelu predstavničko tijelo treba usvojiti plan jedne interesne skupine koji koji su članovi turističkih zajednica. Zakon ni po tom pitanju ne kaže ništa. Dakle zakon zapravo polazi od pretpostavke da svi žele turizam, a da će valjda svi od turizma dobiti sredstva potrebna za razvoj infrastrukture, to je lijepo, to je utopija, to je idila, ali u stvarnosti to nije tako, svi znamo da to nije istina i da turizam ima izrazito sporo vrijeme povrata investicija, a kada se gledaju potrebe za infrastrukturom koja se ne može zadovoljiti, primjerice, na Jadranu tijekom sezone, očigledno je da se od turizma jedinice lokalne samouprave ne ostvaruju dovoljno velike prihode za razvoj te infrastrukture zato jer su oni ograničeni na svoje lokalne poreze, a ne na postotak, recimo, PDV o čemu mi trubimo cijelo vrijeme da bi najpravednije bilo da se dio PDV-a odvaja tamo gdje se on stvara i ostaje u jedinicama lokalne samouprave. Na Jadranu tokom ljeta uslijed te preopterećenosti komunalne infrastrukture, dolazi do pada kvalitete vode jer vodocrpilišta nemaju kapacitete u skladu s potrebama, ceste, mislim da to ne treba ni spominjati, nepouzdana električna mreža je realnost u ljetu s velikim opterećenjima uslijed klima uređaja, ne treba dalje trošiti riječi. Dakle, to je istina o komunalnoj infrastrukturi u turizmu. Rekao sam da planovi upravljanja destinacijom mogu biti produkt interesa članova, no isto tako, mogu biti i realni, ali samouprava ili neke od osoba na vlasti u lokalnoj i područnoj samoupravi mogu imati svoje interese sasvim drugačije od planova pa primjerice, radi koristi u vidu komunalnih doprinosa poduzimati aktivnosti isključivo usmjerene kako bi se omogućila znatnija gradnja turističkih kompleksa kompleksa ili apartmanskih zgrada i slično, sve neovisno o stvarnim mogućnostima komunalne i druge infrastrukture i bez ikakvog zamaranja interesima građana. To se zove betonizacija obale. To ukazujem s obzirom na odredbu čl. 31 zakona pri čemu ne znam kako bi godišnje određivanje ovog moglo biti usklađeno s činjenicom da su smještajni kapaciteti i ugostiteljski objekti dugotrajna investicija u privatnom vlasništvu pod zaštitom Ustava RH. Ovaj Ovaj Zakon kad se zapravo bolje pogleda i kad se svede na elementarne faktore je zapravo skup želja da svi koje navedene u zakonu imaju nekakve alturistične motive općeg dobra svih da budu sretni i zadovoljni, što nažalost gotovo nikad nije slučaj. No, s obzirom da zakon zapravo nema nikakve konkretne mehanizme svoje primjene, time je zapravo svejedno hoće li se ovaj zakon usvojiti ili se neće usvojiti, dragom bogu svejedno, za turizam to apsolutno ništa ne znači, on niti smrdi niti miriši. Od čl. 35.a zapravo se vidi stvarni razlog za zakon, a to su poticaji. Dakle s raznim oblicima dotacija iz proračuna, ova vlast ima vrlo problematična iskustva, više problematična za one koji budu otkriveni i završe u kaznenim postupcima, a manje problematična i više ugodna za one koji ostanu ispod ispod radara. Iznenađujuće ili ne, tek treba biti donesena dakle uredba Vlade o pitanju pojedinih potpora, čl. 38 i 40, zadnji stavak, sva sreća da će se to uređivati uredbom, a ne zakonom jer možemo misliti kakav bi to kaos i kakva bi papazjanija od toga nastala. I samo za kraj podsjećam na čl. 48 gdje je jasno vidljivo da nema nikakve ovlasti nadležnog ministarstva nad jedinicama lokalne i područne samouprave po ovom Zakonu. Toliko o tome, donosimo jedan zakon koji je na nivou stilske figure lijep, lijepo je o njemu pričati, zapravo je potpuno bespotreban, kad se gleda suština, on neće ništa promijeniti i s turizam će ići sa ili bez tog Zakona, a oni ljudi koji su u to uložili trud, a to su predstavnici ministarstva, sasvim sigurno i to treba cijeniti, prema tome, ne možemo omalovažiti do kraja njihov rad, no moramo biti svjesni da jednostavno, ovaj Zakon apsolutno ništa neće ni nametnuti ni promijeniti niti poboljšati u hrvatskom turizmu. Hvala vam lijepo.

Super. Hvala lijepo. Dakle, već sam mislila oni razlozi tehnička pauza i baš kažem dole kolegici pa sad ćemo još čekat, ali dobro da su se iscrpili razlozi. Inače u ovoj sabornici kad je počela rasprava o Zakonu o turizmu osim aktualne ministrice turizma bili su još tri, jedan nam je ostao, bila su još tri bivša ministra turizma što govori o tome da je turizam ja bih rekla i u političkom smislu dosta važan za RH, a to sam apsolutno i sigurna. Ono što hoću govorit, hoću govorit o dva aspekta turizma. Jedan aspekt turizma je u smislu planiranja prostora, to je onako kako sam i završila raspravu u ime kluba ako krivo isplanirate prostor, ako krivo definirate pojedine situacije onda imate trajno krive vrijednosti. Ja ću vas podsjetiti na onu 2004.g. kad je donešena Uredba o zaštićenom obalnom pojasu i iza toga je određena linija od 70 odnosno 10 metara u kojem se ne može graditi jel je tad 2004.g. analiza prostora pokazala da naravno da se ta obalna linija bjesomučno napada, da se napada na način da ćemo izgubiti one vrijednosti zbog kojih se u Hrvatskoj turizam i razvijao, to su prirodne i kulturne vrijednosti. I ta je 2004. donesena uredba o ZOP-u koja je onda ugrađena u zakon i svi su svoje prostorne planove morali uskladiti sa tom uredbom odnosno izmjenom i dopunom planova gdje su morali izanalizirati svoje turističke zone i bili su pojedini kriteriji koji su tad u prostornom bile ovisno o izgrađenosti zone mogli ste planirati nove zone što je apsolutno prostorni kriterij koji je u redu. Vi izanalizirate prostor, ako ste izkonzumirali na način da trebate još novog prostora planirate, a ako ne to ne činite. Tad kad su išle sve izmjene i dopune županijskih planova i prostornih planova općina RH je imala građevinskih područja koji su bili namijenjeni za turizam i za razvoj otprilike za 20 miljona stanovnika. To je analiza pokazala. Ja moram priznati da je bilo općina, gradova i županija koje su tu rekli ok mi ćemo to ali glavnina županija su do zadnje kapi krvi se borili za zadnji metar turističkih zona. Glavnina tih turističkih zona su bile izdvojene izvan građevinskog područja. moram priznati da znam za Livku koja je otišla dosta daleko dobila je svoje prostorne planove i dozvole i nikad nije realizirana, a od tih turističkih zona izvan građevinskih područja se vrlo malo ili skoro ništa realizirano, iz kog razloga? Iz razloga skupe infrastrukture. Da bi vi tu turističku zonu mogli krenuti s realizacijom, morate napraviti cestu, morate dovesti struju, morate dovesti vodu, morate imati sustav za odvodnju, dakle uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, do otpada, s čim smo u jednom trenutku se i u tu referirali, nismo ni došli, ali ajmo reći da bi to moglo biti i sagledivo u smislu da to nekako imamo izdefinirano, ali do toga nismo ni došli. I jednako tako, moram nekako naglasiti da smo imali i postojeće turističke zone koje su devastirani prostori, pa ću malo se referirati, sjećate se Kupara? Sjećate se tamo da se u nekoliko navrata radio natječaj i onaj nesretni ministar Paladina se vezao sa tim Kuparima, ali u ovom trenutku neću govoriti o ovom političkom aspektu svih tih turističkih zona. Dakle, razvijati turizam nije jednostavno. Razvijati turizam je, meni su, ja nisam zaista, razgovarala sam sa stručnjacima i ne utvaram si da o tome jako puno znam, ali znam kad je, da je bilo da vi morate ulagati u neki hotel 20-ak godina da bi se onda on mogao isplatiti i morate kontinuirano svake godine ulagati, onih banalnijih, suđa, posteljine, vrhunskog osoblja i svega ostalog. Dakle što hoću reći? sam apsolutno uvjerena da mi zakon o turizmu imamo. Apsolutno sam uvjerena u ono da vrč ide na vodu dok se ne razbije. Mislim da je on sada polurazbijen. Da mi moramo dobro izanalizirati svoj prostor, dobro vidjeti koji su potencijali tih prostora, vidjeti ono što je bila želja i da se turističke zone razvijaju, da se je pokazalo da to neće ići jer je preskupo, preskupo je bilo kojem investitoru dovesti 5 km ceste i možda je dobro daj je tako, ali imamo potencijal u već brownfield investicijama, već prostorima, zgodan je uvijek primjer, ja uvijek koristim primjer recimo Primoštena, gdje je za onu postojeću turističku zonu napravljena i procjena utjecaja na okoliš i analiza destinacije i sve ostalo i ona je i dalje takva kakva je. U ovaj dio nakon prostornog dijela želim nešto reći i o onom dijelu što zapravo turizam čine. Turizam danas 2023. g. je apsolutno drugačiji nego što je bio pred 20 ili pred 10 godina. Kad su rađene prve analize i planiranje, to je bio projekt gornji Jadran i južni Jadran koji je bio financiran od UN-a, tad su se turistički kapaciteti čitali, izračunalo je većine jednog ručnika, koliko ručnika stane na jednu plažu i iz tog su se čitali kapaciteti pojedinih hotela dakle tamo '71., '2., odnosno '69.-'71. je nastao Babin kuk ili Solaris kao, dakle govorim namjerno o ovom drugom dijelu, ne govorim o Istri i načinu koji je tamo bio. Danas to više nije tako, danas turisti žive drugačije, trebaju drugačije, imaju različite vidove turizma. Imala sam prilike gledati gdje zapravo imate hotele gdje ljudi, jedan dio morate, moraju biti dobro povezani internetski jer ljudi zapravo rade na daljinu, pa onda dio koriste za rad, dio koriste za, zapravo za odmor, ali vraćam se ljudi, ljudima. Dobar turizam i dobar turistički proizvoda, između ostalog, čine i ljudi koji se bave turizmom i koji daju uslugu. Ja sam pitala ministricu i ministrica nam je, mi je odgovorila da 40 tisuća ljudi u ovom trenutku su stranci. Ja moram priznati i to ću sad pročitati, sablažnjivo je bilo da je na jednom kongresu koji je vezan uz turizam, čovjek koji je bio na čelu ceha ugostitelja rekao, ali ajdemo se suočiti s činjenicom da nije ugodno vidjeti ni ljude koji su zamotani, drugih kultura, nije. A mi u ovom trenutku apsolutno smo svjesni činjenice, ja tu već o građevinskom sektoru govorim zadnjih 15-ak godina, ali vrlo blizu je turistički sektor, da turistički sektor neće moći funkcionirati bez strane radne snage. Jednostavno neće moći. S ovih, ove govornice sam već govorila o svim onim slučajevima koji je bilo kad je bio natječaj, jedan privatni hotel je dao natječaj pred jedno 4, 5 godina, odnosno dakle prije korone, vezano uz čistačicu. Dakle čistačica je tražena. Dobili su 30 molbi, na razgovor nije došao nitko. Dakle netko što, njega turist vidi samo povremeno. Gdje su tu cijeli sektor pripreme hrane, cijeli sektor različitih usluga? Dakle gledam što rade druge zemlje. Druge zemlje koje su se s tim suočile prije nego Hrvatska, neću govoriti vezano uz turizam nego načelno, oni rade već centre kompetentnosti, znate gdje? U zemljama iz kojih idu po stranu radnu snagu jer je već dakle bazen ovaj oko Hrvatske je već ispražnjen. Polako se prazni bazen Azije, idu u Južnu Ameriku. Dakle za radnu snagu se ide u Južnu Ameriku, govorim načelno, ne govorim samo za turizam i oni već tamo rade određene centre gdje zapravo gledaju obrazovanje, uče jezike, rade nekakve selekcije jer vam je najgore kad vam dođe tu bez selekcije netko. Dakle dođe vam bez da vi znate kog trebate i bez selekcije netko. Dakle postoje neke stvari koje u ovom trenutku trebam naglasiti i želim naglasiti. riječ o turizmu, usku vezu ima s prostornim planiranjem. Dakle turizam i prostorno planiranje imaju usku vezu i međusoban odnos i to jednostavno tako tamo biti jer se dešava u prostoru. Potrebe za razvoj turizma morate čitati kroz prostorne planove, kontinuirano i stalno, ne kad se prostorni planovi donose odnosno donesu, onda je prekasno, ali ono što mora biti dodatna energija, trud i sve ostalo je ulaganje u radnu snagu i pritom moramo biti svjesni činjenice da će nam u turizmu glavnina radne snage biti stranci. I onda ovu poruku koju je gospodin Letica koji je u međuvremenu dao ostavku, poruku koju je rekao … …/Upadica Radin: Hvala./… imenom i prezimenom)** Hvala kolegice Mrak-Taritaš. Evo ja sam već izrazila svoje mišljenje da je ovo zakon koji je sam sebi svrha, da je to jedna forma bez sadržaja. Manje-više slušajući što su rekli drugi klubovi oporbeni na istom su tragu. Tri stvari su potrebne institucije, prostor, ljudi. Na institucionalnoj razini ovdje se zapravo zakomplicirao proces bez jasne podjele odgovornosti i sustava kontrole, a sve što se već događa u turizmu događa se na temelju drugih zakona koji se evo sad najavljuju mijenjati i niza provedbenih akata, pravilnika itd. koje tek treba donijeti. Analiza prostora nije napravljena, analiza boljeg upravljanja prostornim planovima također, a o kapacitetima da ne govorimo. Čuli smo danas u raspravi da je dobar dio nekretninskog portfelja u stranom vlasništvu da sada i u smislu radne snage trebamo sve više stranaca … …/Upadica Radin: Hvala./… … i postavlja se pitanje što je hrvatskog ostalo i koliko je hrvatskog ostalo u hrvatskom turizmu i koliko ćemo moći apsorpcije naših nacionalnih resursa upotrijebiti? **Radin, Hvala lijepo. Dakle, stvari ne počinju sa nama, stvari su počele znatno drugačije. Mi samo možemo probati stvari mijenjati na način da budu nešto bolje. Ja se sjećam pred ne znam desetak, petnaestak godina sam bila savjetnik crnogorske Vlade vezano uz prostorno planiranje. I tad sam prvi put čula tamo, a to se sad na žalost dešava i u Hrvatskoj, da zapravo oni ne upravljaju svojim turizmom jer da se ključevi za apartmane dijelilo do nedavno u Beogradu, a da se sada što se tiče Crne Gore dijelilo u Moskvi. To je naravno bilo znatno prije svega ovog, tako da i ovdje je pitanje koliko mi upravljamo pojedinim procesima jer nam dio portfelja koji nam služi za turizam imaju stranci. Pri tom ja ne mislim na hotele, hotelski smještaj. Točno mislim na ove apartmanske kuće. U Hrvatskoj podaci kažu da imamo 230 000 praznih stanova, jer su apartmanske kuće napravljene kao stambene kuće koji su prazni a zapravo ne služe za stanovanje. …/Upadica Radin: Hvala./… Ovaj podatak 230 000 nisam ja isisala iz prsta, rekli su vladajući. Sada je na redu rasprava gospođe Branke Juričev-Martinčev. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, ravnateljice, ravnatelju, kolegice i kolege. pred sobom imamo Konačni prijedlog Zakona o turizmu. Ono što bi na samom početku posebno pohvalila to je kad imamo izmjene u odnosu na prvo čitanje i kad su predlagatelji jako dobro saslušali sve one primjedbe i prijedloge i sve što se moglo uvrstiti uvrstilo se u konačni prijedlog zakona. Bilo bi lijepo i korektno od naših oporbenih zastupnika čuti i pohvaliti da su tu uvršteni i neki prijedlozi na primjer od kolege Dretara, pa od kolegice Glamuzine, Marijane Puljak ponovno od kolege Dretara jer obično kažu da bez obzira što oni izgovore u ovoj sabornici da se nikad to neće naći u prijedlogu zakona ili u proračunu i Pa tako na primjer imamo izmjene jasnije su utvrđene kategorije prvog indeksa turističke razvijenosti gdje su svrstana turistička nerazvijena područja, a i u kategoriju nula gdje su područje bez turističke aktivnosti. Ono što je bilo dosta polemizirano u prvom čitanju odnosi se također i na ekološki doprinos, pa onda imamo sad preciznije definiranje tog pojma jednodnevnog posjetitelja u članku 32. točno se navodi i definira pojam jednodnevnog posjetitelja tako da je plaćaju turisti koji ne koriste usluge smještaja u destinaciji na način određen odlukom o uvođenju turističkog turističkog ekološkog doprinosa. Naravno odmah decidirano i stoji da neće ga plaćati djeca do 12 godina, osobe sa invaliditetom od 70% i većim uz svog pratitelja, osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova borave u općini ili gradu u kojoj nemaju prebivalište, profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima, sudionici školskih izleta koje su odredile školske ustanove, osobe korisnici socijalne skrbi itd. Znači precizno da ne bi bilo dilema se navodi tko to ne mora plaćati ekološki doprinos. Također u ovim izmjenama se točnije navodi da planove upravljanja destinacijom izrađuju turističke zajednice, a donose ih predstavnička tijela jedinica lokalne odnosno područne regionalne samouprave. Još jedanput bih podsjetila da je u biti ovaj zakon nastoji povećati otpornost i održivost turističkog sektora. To je bila naša i obveza prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti za 2021. do 2026. godine. Sigurno znate da su bili brojni zakonski prijedlozi koje smo čak i u hitnoj proceduri usvajali u Hrvatskom saboru kako bi ostvarila prava i osigurala sredstva iz ovog plana. Po prvi puta iz europskih sredstava mogu se financirati i projekti u turizmu. Nacionalni plan oporavka i otpornosti već je imao poziv za ukupnu vrijednost 289, preko 289 milijuna eura i to za javni sektor i preko 124 milijuna eura, ali i za poduzetnike za gotovo 166 milijuna eura bespovratnih sredstava. Imali smo za javni sektor za posjetiteljsku infrastrukturu koja podrazumijeva ulaganje u objekte kulturne baštine poput dvoraca, utvrda i slično i za infrastrukturu aktivnog turizma je bilo na raspolaganju preko 37 milijuna eura gdje se planira potencirati razvoj sportskog turizma koji ima veliki potencijal. Naime, RH i u svojoj Strategiji razvoja turizma stavlja akcent na specifičnim oblicima razvoja turizma, kao što je i zdravstveni i kongresni i sportski i drugi turizmi. Privatni sektor je također, za njega su osigurana, gotovo, kao što sam rekla 166 milijuna eura bespovratnih sredstava, prvu grupu ovog poziva čine projekti razvoja turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te digitalnu i zelenu U drugoj grupi onoj namijenjenoj transformaciji smještaja u domaćinstvu, dakle privatnih iznajmljivača i za tu alokaciju predviđeno je 6,6 milijuna eura. U posljednjoj grupi vrijednoj nešto manje od 24 milijuna eura su projekti za poticanje razvoja proizvoda i usluga koji doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji. Maloprije je bilo pitanje u replikama ministrici, što oni koji nisu se stigli prijaviti na ta bespovratna sredstva ili neće ostvariti pravo, da li ima mogućnost da se financiraju iz nekih drugih sredstava, međutim, već i u narednoj financijskoj perspektivi, Višegodišnji financijski okvir 2021.-'27. predvidio je određene alokacije za turizam, imamo u okviru cilja politike pametna Hrvatska i jačanje održivog rasta i konkurentnosti, iznos od 90 milijuna eura. u okviru cilja politike 4, solidarna Hrvatska, također, za turizam je osigurano dodatnih 40 milijuna eura, za integrirani teritorijalni program 50 milijuna eura i imamo još 3 operacije za turizam i sport, za turizam za sve 10 milijuna eura za pristupačnost i prilagođavanje turističke infrastrukture i sadržaja za osobe s invaliditetom, za što je također, upit poslala i naša kolegica Ljubica Lukačić i 2, uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u sportu 19 milijuna eura i pod 3, jačanje kapaciteta u sportu osoba sa invaliditetom i za tu namjenu 4 milijuna eura. Maloprije smo slušali prilikom tražnja kolega za stanku, ne znam kako, na koji način će se regulirati i kritiziraju ovaj zakon jer u njemu nije predviđeno ukidanje određenih građevinskih zona po postojećim planovima gdje je moguća izgradnja višestambenih objekata. Treba znati da jedanput stečena prava se ne mogu oduzimati, a ovaj Zakon predviđa da upravo lokalna samouprava u suradnji sa turističkom zajednicom i svim dionicima bude kreator buduće politike i kao što je i rečeno i kao što nalaže ovaj Zakon, znači predstavnička tijela su ta koja će potvrditi ove planove i naravno, ako oni su protiv novih razvoja i nove izgradnje višestambenih objekata koja bi mogla ugroziti i život stanovništva i na bilo koji način i razvoj kvalitetnog turizma na toj destinaciji, onda do novih građevinskih zona sa takvim namjenama, naravno, neće ni doći. Slažem se sa kolegicom Mrak-Taritaš da je izuzetno uska veza između turizma i prostornog planiranja i zato, kad kaže kolega Dretar da je političko tijelo ono na čijem čelu je predsjednik Vlade, mislim da je to jako bitno i jako dobro jer upravo predsjednik Vlade u suradnji sa svim nadležnim ministrima, od onih kao što tu stoji, nadležnim za financije, gospodarstvo, kulturu, rad, poljoprivredu, promet, prostorno uređenje, regionalni razvoj, unutarnje poslove, zaštitu okoliša, zdravstvo, državnu imovinu, vanjske poslove, obrazovanje i naravno, uz predsjednike nacionalnih udruga općina, gradova i županija i direktorom Hrvatske turističke zajednice može biti kreator i mora biti kreator kvalitetnom razvoju turizma. Čuli smo i pitanje od kolegice Nađ na koji način regulirati daljnji razvoj turizma u destinacijama gdje još nije izrađen sustav odvodnje i kanalizacijski sustav. Mislim da upravo ovo tijelo može putem svojih i ministara i samog premijera staviti akcent na određene projekte jer evo, u mom gradu npr. u Vodicama, još uvijek nemamo u cijelosti izgrađen kanalizacijski sustav, što je velika ugroza, ne samo za razvoj turizma u gradu Vodica, nego na čitavom Jadranu i sigurno da u ovom tijelu kad sjedi, između ostalog i ministar zaštite okoliša i ministar za regionalni razvoj jer se očekuju sredstva, europska sredstva i ministar nadležan za financije mogu donijeti kvalitetnu odluku i reći što je to prioritet u RH u koji u koji treba ulagati, u kojem smjeru ići kako bi zaštitili turizam kao granu koja je od iznimnog značaja i za razvoj BDP-a i u cijelosti za razvoj RH. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Hvala. Kolegice Jurčev-Martinčev, ovim Zakonom o turizmu turističke zajednice dobivaju novu ulogu u upravljanju destinacijom, pa evo na koji način

i značajan daju doprinos razvoju turizma. Sad su dobili nove zadatke, međutim, konačna odluka je ipak na izvršnim tijelima, znači općina, gradova ili županijskim skupštinama. Za očekivati je, ništa neće moći neki zaposlenik, jedan zaposlenik, zaposlenik, direktom ili njegov tim od dva, dvoje, troje zaposlenih, čak i našim Vodicama nemamo veliki broj zaposlenih iako smo poznato turističko odredište, da ne kažem, vjerojatno kod vas u kontinentalnom dijelu, ako ne bude kvalitetna suradnja svih dionika. Znači svi oni koji koji žive od turizma i za turizam u tom kraju morat će dati svoj doprinos kako bi izradili što kvalitetniji plan i naravno konačna odluka je i politička odluka i na političkom tijelu kao što su vijeća gradska, općinska odnosno …/Govornica

da li Hrvatskoj treba više turista? Ako gledamo malo od '16., '17. na današnji dan cca osim putimo onaj koronu dok je bila, brojali smo stalno 7 do 10% više turista tj. više noćenja, više dolazaka, ali i cirka tolko investicija oko 7% investicija. Ove godine negdje se računa da će biti preko 300 milijuna eura investicija. Brojke su ono 210-ak milijuna turista, oko 100 milijuna noćenja da li da tim ritmom i jedna dobra stvar je danas da se nisu previše te brojke spominjali, trebalo bi se možda malo više oko investicija spominjat. Da li dakle nama treba još više turista ili ćemo na neki isti broj biti u ovom sezonalnom dijelu, a van sezone možda brojati jedan veći dio turista i prosječne cijene i sve skupa, dakle ovo što ste vi rekli primjer Vodica, da li Vodicama treba više turista dok se ne riješi pitanje komunalnih …/Upadica Radin: Vrijeme, hvala./… Hvala lijepo. Kolega Cappelli pa i mislim da ste u svom pitanju već nekako i rekli i odgovor, a i ovaj zakon također ide u tom smjeru. Nije bitno i svaki put isticati svaku godinu mi imamo rekordnu turističku sezonu, imamo sve veći broj broj posjetitelja, imamo sve veći broj noćenja, međutim noćenja da, ali posjetitelja samo možda drugačije raspoređeni. Svi težimo da ta naša turistička sezona više ne bude posebno je svojevremeno su sezone bile i živili smo samo od sunca i mora i na taj način privlačili goste i ta sezona je bila od nekih 50, 60, 70 ili nešto više dana, sada težimo da to bude 365 dana. Imamo i projekt razvoja turizma 365 dana i to ne samo na moru nego i na kontinentu.

Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege. Ja bih voljela danas kao i u prvom čitanju govoriti o uvjetima rada u turizmu i govoriti što sve država kroz svoje zakone i propise može napraviti da bi se poboljšali uvjeti rada u turizmu. Kao što znamo jedan od glavnih ciljeva održivog turizma je kvaliteta života lokalnog stanovništva i uvjeti rada ljudi koji su zaposleni u turizmu. To uostalom i stoji u Strategiji razvoja održivog turizma do 2030.g. koju je ova Vlada usvojila. Sad pitanje, da li mi ovim zakonom uistinu vodimo računa o radnicima u turizmu? Ja bih rekla i ne baš odnosno ti ciljevi su sporedni i u ovom zakonu, a oni to ne bi trebali biti. Ono što je problematično navest ću kao primjer jedan da u ovom zakonu kao jedan od poticaja poslodavcima se primjerice daje smanjeni porez na dobit na investicije i to na 10 godina, ali bez ikakvih jasnih uvjeta. Dakle, taj tip poticaja za poslodavce u ovom zakonu nije se recimo vezao uz ciljeve smanjenja sezonalnosti, nije se vezao uz to da se ulaže recimo u slabije razvijene dijelove zemlje gdje je naravno tek potrebno razviti turističku djelatnost, a bome se nije vezao ni uz to koliko će poslodavac osigurati radnih mjesta. A broj radnih mjesta i kvaliteta života lokalnih stanovnika su kao što sam rekla ključni jer krajnji cilj bi trebao biti korist radnicima, korist lokalnom stanovništvu i održivosti. Opet ću da to primjerom ponoviti slučaj hotela koji je imao četri zvjezdice, imao po 300 soba, samo 12 zaposlenih osoba, 12 zaposlenih osoba stalno zaposlenih osoba na 300 soba i čak 47 sezonaca. Dakle, da li mi želimo davati poticaj takvim poslodavcima, poslodavcima koji grade ogromnu infrastrukturu imaju ne znam 300, 400, 500 soba, mali broj zaposlenih, stalno zaposlenih osoba i jako puno radnica ili radnika u turizmu koji rade na određeno? Pa ja mislim da ne želimo nego da trebamo jasno reći i jasno davati poticaje onim poslodavcima koji zapošljavaju što više radnika na neodređeno, koji sklapaju kolektivne ugovore sa sindikatima i koji redovito podižu plaće za svoje radnike. Takav tip turizma i poslodavaca u turizmu bi trebali poticati. Međutim, ja želim podsjetiti da ni dan danas zapravo nemamo čvrste mjere za podizanje kvalitete rada, a nemamo ni u turizmu, nemamo ni u drugim sektorima. Zašto sad spominjem konkretno turizam? Pa zato što je turizam izrazito bitna djelatnost to svi znamo za Hrvatsku i udio turizma u BDP-u je ogroman preko 20% odnosno 24% i to je ono što to znači je zapravo da rad u turizmu ima snažne posljedice na rad, na uvjete rada u cijeloj Hrvatskoj i u svim drugim sektorima zbog svoje strateške važnosti koju ima u Hrvatskoj. Ono što isto tako znamo da u turizmu radnici još uvijek rade na nesigurnim sezonskim poslovima, da su plaće i dalje male, da rade u izrazito teškim uvjetima, često bez stanki, često bez odmora i da se to sve skupa ne kontrolira u dovoljnoj mjeri od strane inspekcije rada. Zbog takvih teških uvjeta rada u turizmu godinama imamo fluktuaciju samih radnika, o tome pričaju i sindikati kao što pričaju o tome da nedostaje kvalificiranih radnika u turizmu, imamo situaciju da velik broj radnika iz turističkog sektora prelazi na druge, na bolje plaćene poslove i umjesto da taj problem onda rješavamo u korijenu podizanjem uvjeta rada, mi onda uvozimo velik broj stranih radnika kojima onda ne poboljšavamo radne uvjete nego oni isto tako rade u očajnim uvjetima i onda i sami bježe iz Hrvatske. Dakle, vrtimo se u jednom te istom začaranom krugu bez stvarnih reformi. Ono što želim reći je kada bismo sustavno podizali uvjete rada u ovom sektoru, postigli bismo i značajne iskorake općenito uvjetima rada za cijelu zemlju. Međutim, mi još uvijek nemamo akcijski plan primjerice za podizanje kolektivnog pregovaranja koje bi trebali imati prema direktivi o adekvatnim minimalnim plaćama. Inspekcija rada je još uvijek podkapacitirana i slaba. Mi ne koristimo mehanizme poput javne nabave da kažemo da ćemo javni novac recimo davati onim poslodavcima koji poštuju kolektivne ugovore i mi još uvijek nemamo poticaje, jasne poticaje zapravo nikakve poticaje koji su vezani uz pozitivne ishode na tržištu rada. Dakle, nema pravih reformi na tržištu rada koje bi zaista mogle osigurati ozbiljan zaokret po pitanju uvjeta rada ljudi u turizmu i općenito radnika u Hrvatskoj. Ne samo to, nego danas imamo stanje koje je gore nego prije, a to mogu i oprimjeriti jednim dosta žalosnim podatkom, a to je da je u 2022. godini udio rada u ukupnom BDP-u je pao na povijesno najnižu razinu, a udio kapitala se istovremeno popeo na povijesno najvišu razinu. Upravo zbog inflacije, upravo zbog rasta profita sa jedne strane i nedovoljnog rasta plaća sa druge strane, jer vidimo da je udio rada danas u BDP-u na povijesno najnižoj razini. Dakle realno, danas imamo Hrvatsku koja radi i od toga sve manje ima i Hrvatsku koja na tome obilato profitira. Mi kao političari moramo imati mjere kojima vraćamo ravnotežu na stranu rada, gdje vraćamo mogućnost da ljudi danas mogu dostojanstveno živjeti od svog rada i u tome je ključno kakve zakone i koje zakone donosimo i zato upravo u uvjetima rada govorim i u ovom specifičnom zakonu, u Zakonu o turizmu zato šta i u tom zakonu možemo imati brojne mjere i apsolutno više mjera kojima potičemo bolje ishode na tržištu rada. Zahvaljujem. Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Zahvaljujem. Ja ću nastojati biti što kraća zato što se uglavnom sa svime što su rekli ostale kolege iz oporbe mogu složiti, a suština je u sljedećem, dakle da ovog zakona uopće nema, da se ne donese i ne izglasa ne bi nastala nikakva promjena za turizam u cjelini, pa čak ni u smislu povlačenja sredstava iz europskih fondova. I to bi se moglo napraviti na neki drugačiji način, drugim modelima bez ovog zakona. Ključna pitanja na koja nismo dobili odgovor niti u ovoj raspravi, niti prilikom prvog čitanja i nema ih u dokumentima koje je pripremila ova Vlada. To je odgovor na pitanje u koga će se ulagati, po kojim kriterijima i koliko lokalnog će se ugraditi u pruženu turističku uslugu. Na tome se nije radilo i o tome se uopće nije ni promišljalo. I također kao da si nitko nije postavio pitanje koliko profita će ostati iz turističkog sektora u Hrvatskoj i koliko od tog profita će se reinvestirati. Nisu riješeni ključni problemi, primjerice preizgrađenost u pojedinim područjima. Sve manje imamo pogotovo na Jadranu onog Mediterana kakav je nekad bio, a kada govorimo o turizmu to nam je sve do nedavno bio zaštitni znak. Eto taj zaštitni znak se gubi. Također nije utvrđeno čega nam točno nedostaje i u smislu infrastrukture i u smislu drugih pratećih sadržaja što kulturnih, što sportskih koji bi mogli obogatiti obogatiti sveukupnu turističku ponudu i nacionalni identitet. Vlada je fulala i promašila u poreznoj politici koja očito pogrešno stimulira različite sektore, pa se onda i Sektor turizma u svemu tome pronađe. I evo ovo što je rekla kolegica prije mene nije postignuta odgovarajuća ravnoteža između slobode tržišta i sigurnosti rada pogotovo radnika u najpotplaćenijim kategorijama. S obzirom da je jasno da u Sektoru turizma radi velik broj stranih radnika

osnovno teško da možemo govoriti o reformama, teško možemo govoriti o tome kako će se ovaj zakon ovako kompleksno zamišljen sa pretjerano velikim brojem aktera što turističkih zajednica, što jedinica lokalne samouprave moći provesti ako prethodno ne krenemo u reformu teritorijalnog ustroja u pravcu povezivanja općina, dakle smanjenja broja gradova i općina na jednu petinu u odnosu na današnje stanje. I također pretvaranje postojećih županija u regije. Sve to nije za očekivati da je moguće u mandatu Vlade Andreja Plenkovića i HDZ-a, pogotovo ne na kraju njihovog mandata i pretjerano duge vladavine. Hvala. Hvala i vama. Gospodin Josip Borić ima svoju raspravu. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi potpredsjedniče evo želim nešto reći u ovom konačnom prijedlogu Zakona o turizmu, jer mislim da prvo pitanje treba li nam ili ne treba. Mislim da, evo nakon što su u oporbi utvrdili da nam ne treba ili da bi vam sve bilo jednako i da ga imamo i da ga nemamo to su njihova rješenja. Znači za njih u biti turizam je nekakva vrsta koja je u biti neki teret ovoj državi ovisno od vremena kad se oni kupaju, da li im nešto tada treba ili ne treba, smetaju im te gužve ili ne, pa onda nek imaju određena mišljenja. Ozbiljni političari, ljudi koji se žele baviti turizmom kao temom jednostavno promišljaju drugačije. Mislim da je ova Vlada ozbiljno prišla ovom problemu utvrđujući da mi kao jedna destinacija sa brojnim destinacijama koje zaista u ljetnim mjesecima proživljavaju opterećenost imamo konačno priliku pokušati to urediti na način da nikome baš ne zabranimo ne znam što, što se ovdje tvrdi da će se događati. Svatko će procijeniti za sebe što mu treba i na taj način ima svoju autonomiju kao čovjek na lokalnoj razini, kao čovjek koji predstavlja turizam, kao čovjek koji je ne znam znam hoćemo govoriti o načelnicima, gradonačelnicima koji su predsjednici skupština turističkih zajednica, kao ljudi koji se bave turizmom i vode turističke zajednice tj. direktori sa svim svojim djelatnicima, da procjenjuju što im se događa na njihovom prostoru. Ja dolazim sa otoka, dolazim iz općine Lopar koja ima 1200 stanovnika, a u ljetnim mjesecima imamo 12 tisuća turista dnevno plus jedan veliki dio migracija sa drugog dijela otoka i postavlja se pitanje da li nama Vlada treba, na neki način dati neki alat da mi to pokušamo nekako urediti, a da s tim alatom onda dođemo u situaciju da možemo koristiti i benefite tog zakona u smislu određenog financiranja potrebnih infrastrukturnih nekih objekata koji nam mogu služiti u tome da rješavamo taj problem na način da nam se nešto pomaže. Čujemo sa strane oporbe da to nije potrebno jer praktički, oni su svi neki veliki zaštitnici prirode. A pouzdano znam, kad dođu u taj prostor jer dođu na mjesto, u mjesta koja su baš prave destinacije, koje imaju veliki broj turista u odnosu na broj domicilnog stanovništva, da im smeta sve. Najprije gužva, pa zašto moram čekat u dućani, pa što je nered, pogotovo u destinacijama koje imaju jednu plažu i svi ovise o toj jednoj plaži, kod nas je to malo drugačije, imamo zaista puno plaža i možemo to brzo riješiti, tj. nemamo nikakvih potreba da rješavamo nečiju želju da se kupa, a onda nastaju oni problemi koje smo rješavali ili pričali kad se govorilo o pomorskom dobru, itd. i najedanput svima smeta gužva, pogotovo u vršnom opterećenju sezonskom, znači tamo između 15.7. i 15.8. koje je najzahtjevnije. što je Vlada htjela? Po meni, kroz ovaj Zakon pomoći upravo lokalnim čelnicima. Neki su to spremno prihvatili kao što su prihvatili spremno, ne znam, izmjene poreznih zakona i rekli, mi ćemo nagraditi naše građane, nećemo dizati porezne stope, omogućit ćemo visoke plaće, a neki koji su nesposobni, kao ovi u Zagrebu, oni su rekli, mi ćemo vas kazniti zato što vam je Vlada dala mogućnost da, recimo, građanima podignete plaće. Mi ćemo vas kazniti svojom nesposobnošću i obrazlagat ćemo to zašto vas kažnjavamo i vi ćete bit zadovoljni i vidimo što se događa. Znači to isto žele napraviti u novom zakonu. To su nam htjeli napraviti na zakonu o pomorskom dobru, kada su ovdje u jednom trenutku došli i rekli mi smo spasili pomorsko dobro. Nitko ne zna na koji način, tako što su glasali protiv tog zakona koji je učinio sve da konačno, recimo, lokalni čelnici imaju neke alate u rukama. Da imaš .../nerazumljivo/... ovaj redara, pomorskog redara koji će ti nešto pomoći. Do sad nije imao nikakve ovlasti. Da dobivaš ovlasti na tom prostoru gdje ih do sad nisi imao, imala ih je neka druga institucija. Oni kažu, mi pomažemo tako što glasamo protiv. Tako ćemo glasati protiv Zakona o turizmu jer to sad možda nije aktualno, kao ne znam, ova ekološka bomba u Zagrebu na Jakuševcu, gdje je onako, iz čista mira eksplodira odlagalište. Znači možda građani koji to gledaju se čude što se to govorilo, ali to je jedna neozbiljnost ljudi koji su došli na poziciju da upravljaju i s tim prostorom, to je njihova čista ovlast, oni to pokušavaju prebaciti na nekog drugog. Kad gledamo neka naša postupanja, ja sam bio načelnik kada vam zatvaraju odlagalište u sred sezone. Došao je inspektor, zatvorio ga je 18.7. u sred sezone, najveće aktivnosti. Izvolite se snaći, na Lošinju isto, na Cresu isto, na Krku, gdje su imali primjer kako se to trebalo, zatvori i vozi na centar. Oni kažu, mi smo trebali doći na gotovo, ako sam slušao kolegicu Kekin, da bi mi onda upravljali, mi smo trebali doći na gotovo da mi s time upravljamo jer nas već dvije godine nije briga apsolutno, već sam rekao ne znam koliko puta o raspravama da oni to neće zatvorit, zato im je to najlakše i najjeftinije rješenje, a osim što im se događaju ovakve katastrofe gdje se pokušavaju oprati. Ovo je velika briga za gradonačelnika i ne može pobjeći od nje, ali opet će se vratit na Zakon o turizmu. Mislim da kroz ovaj Zakon onako institucionalno kako smo i naveli, želimo konačno riješiti i pravila ponašanja u tom turizmu. Da netko zna što ću dobiti ako se ponašam onako kako u zakonu to piše o stavljam mogućnost da se ili netko udruži, ako misli da treba ili da ostane samostalan, ali dobiva mogućnost. Do sada se o tome samo uglavnom nešto malo pričalo. 150 milijuna eura godišnje. Je li to dovoljan razlog da možemo konačno to podijeliti po nekim pravilima koje ćemo donijeti ovdje u ovom domu, a onda razraditi i kroz određene natječaje plasirati u lokalne samouprave. Jesmo li imati ta sredstva do sada na taj način? Nismo. Znači samo nekoliko benefita, već je dovoljno da svatko tko razumije što turizam je je dovoljan razlog da podržiš ovaj Zakon. Međutim, ni to nije dovoljno za naše kolege u oporbi jer oni smatraju da ne treba činiti ništa, da se evo i u Zagrebu, sada je vrijeme Adventa pa vidimo na što to izgleda. Na što to izgleda i kako se to događa i oni će opet reći da je to super i najbolje ikada, ali ljudi koji dolaze, koji to gledaju svake godine, vide da postoje razlike. Da li smo već kao država, kao ljudi koji dolaze iz destinacija na razini da možemo samo mirno promatrati, a da ništa ne radimo, da ne djelujemo? Mislim da ne. Pogotovo atraktivne destinacije, kao što je to Dubrovnik ili neki drugi grad, Split. jednostavno moraš početi plaćati određene poticaje. Da se to ne svodi na to zabranit ćemo, ne znam, alkohol na plaži ili ne znam, bikini ili ne znam što, a da se ne diramo u sve ono ostalo što turizam jest. Tako da, ova priča o turizmu je po meni pozitivan prvi iskorak u tome da želimo upravljati, da ova generacija kroz to što će raditi ne učiniti nešto, a da našteti nekoj sljedećoj generaciji na istom ili sličnom resursu. Mislim da smo dovoljno u tome zreli i da smo pokazali da nam je turizam važan. 2015., prihodi od turizma 7,1 milijardu. 2023., oni će preći 14 milijardi, bit će dvostruko veći nego 2015. Da li nam ta dvostruka aktivnost ili dvostruka zarada daje određene signale da nešto moramo učiniti? Broj dolazaka, do evo, do 11 mjeseca 20 200 000. Broj noćenja 106 800 000, to je indeks 103, 3% više nego prošle godine, znači da ćemo biti tu negdje sa 2019. g., ako ne i bolje. Financijski najbolji, ono, ajmo reći dijelu koji se tiče samog kretanja i fizičkih pokazatelja, uvijek se poziva na 2019., možda najbolja godina. Da nam to govori da mi nešto moramo učiniti, mislim da to činimo sada i da je Vlada htjela i slušati one koji govore ili misle nešto drugačije, nešto se od primjedbi uvažilo, nešto se objašnjava zašto ne. Generalno, zakon je dobar, početak koji se može nadograđivati u vremenu kojeg ćemo imati ispred nas sa ozbiljnim ljudima koji to gledaju kako treba i da se onda na terenu kada provedba krene promatra što se događa. Zasigurno da moguće će neki naći određene primjedbe iz razloga da se nešto ne događa, kao i za otpad i tamo su svi bili obvezni nešto, neki su čelnici radili i stvorili nešto, a neki su rekli da ih to ne interesira jer je to najjeftinije rješenje i onda im se desi ovo što im se događa i kažu, što bi mi sad bili krivi, neka bude netko drugi kriv. Ali ljudi koji to gledaju, koji žive na tim prostorima gdje je turizam, koji žive i uz takvo jedno odlagalište, razlikuju tko šta može. Da li ovi što se zovu Možemo! mogu ili ne mogu ili ovi koji se zovu nekako drugačije nešto mogu ili ne mogu bolje od njih. Tako da, evo, moja podrška ovom Zakonu i mislim da je ovo prvi korak dobar početak u priču o održivom razvoju u smislu da možemo konačno početi kontrolirati što nam se u nekim destinacijama događa, a najveći teret stavljamo opet na lokalne čelnike jer i one se takmiče da govore tko što zna bolje ili ne može pa kad dođe vrijeme sljedećih izbora lokalnih, oni će govoriti što smo učinili ili nismo da pokušamo na tim prostorima učiniti život održivim, a ne uništiti nekome drugome mogućnost da on to isto doživi.

Sigurno da je ovaj prijedlog zakona o turizmu jedan dobar normativni okvir za budući razvoj turizma u RH jer sigurno da nije točno ono što se danas moglo čuti iz opozicijskih redova da se, eto, turizam događa sam po sebi, bez obzira što mi tu činili ili ne činili, to su potpuno neke, neki pogrešni stavovi koji ne drže vodu. Ali sigurno je i ovo što ste rekli, da u glavnom gradu RH taman uoči jednog velikog događaja koji je vezan na turizam u gradu Zagrebu, na Jakuševcu dođe do eksplozije jednog ovakvog ekcidenta, mislim da je to katastrofa i najgore je što se, eto, oni koji bi trebali biti najodgovorniji za to, prebacuju odgovornost na nekog drugog, prebacuje se odgovornost unazad

Slažem se. Nisam mislio ovaj, baš njih previše spominjati, kada govorimo o kolegama iz Zagreba i ovome što im se događa u gradu jer turizam je sasvim neka druga priča od one ekološke bombe na Jakuševcu, o tome sam već puno pričao, ali ovaj, pitanje je tko što želi slušati. Tko želi odgovarati za nešto kad dobije priliku da to radi, tako da, ja tvrdim da je ova Vlada dobila priliku da upravlja državom, Zakon o turizmu je priča koja treba pokrit jedan veliki sektor koji se, evo, koliko vidimo, prihodima turizma vrti u zaista velikim iznosima i to treba uređivati na način da sačuvamo ono što imamo dobro i da ne ugrozimo onim budućim generacijama da se na tim prostorima također, mogu baviti ili turizmom, uvijek, uglavnom kad govorimo o obali, ali i nekim drugim mogućim djelatnostima, s time da pojednostavljujemo onda i sustav i način upravljanja u smislu kad govorimo o turističkim zajednicama, njihovim mogućnostima, pa do toga na koji način ćemo to raditi, kad govorimo o planovima upravljanja destinacijom. **Radin, Furio molim da ga ugasite. Hvala. Pa evo, s obzirom da je to vama danas sport, činjenica da se borimo sa problemom koji je naslijeđen, ali se borimo barem, a sad da ja vas pitam, ovako, g. Boriću, recite mi, koja je vaša županija izgradila centar za gospodarenje otpadom u 2,5 godine? Drugo pitanje, koliko je HDZ izgradio centara za gospodarenje otpadom od 2005. do danas? Pod tri, koji vam je centar za gospodarenje otpadom izgrađen, recimo, za Splitsko-dalmatinsku županiju, di ste na vlasti? Jeste li izgradili centar za gospodarenje otpadom u Dubrovačkoj županiji, gdje ste na vlasti? Nabrajam samo turističke. I da vas pitam, kad ste tako bezobrazni, a ja zaista nisam bila kad je bila ta katastrofa u Drava International u Osijeku, tko je onda odgovoran za katastrofu koja se dogodila u Osječko-baranjskoj županiji i čiji su koristili mobilni aparat za mjerenje kvalitete zraka? Od vas, HDZ? .../Upadica: Hvala./... Ne, nego od nas koji smo im posudili i posudili bi opet. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Izvolite, g. Borić, odgovor. Hvala lijepa. Nisam mislio da će Zakon o turizmu izazvati ovakvu nervozne reakcije gđe zastupnice koja sutra želi voditi državu. .../Upadica se ne čuje./... Znači to je prva loša reakcija, ne smijete biti nervozni. Drugo, kad govorite tko je izgradio, ja dolazim iz županije koja ima centar, za 2,5 godina, razlika je u tome što vi govorite i o čemu ja govorim o tome da vi još niste ni počeli, znači vi još nemate ni lokaciju nakon 20 godina priče o tome, zašto? Zato jer vas nije bilo briga prije pa vas nije briga ni sada. I to ćete raditi dok god vam država na neki način i zakon dozvoljava da to držite otvorenim jer je to za vas najjeftiniji način zbrinjavanja otpada, a onda se događaju ovakve katastrofe, svi ostali su skuplji. Ja znam koliko mi plaćamo tonu miješanog komunalnog otpada koji se zbrinjava na centru za gospodarenje otpadom, a koliko plaćate vi. Tako da, ovo što radite u Zagrebu je vaš, kako ste ono .../nerazumljivo/... vaša odgovornost prema građanima koje ste prevarili. Tamo ste zabili zastavu i rekli da je Zagreb vaš pa kad je Zagreb vaš, onda ga izvolite urediti kako treba. **Radin, Furio (Nezavisni)** Povreda čl. 238, dakle vrijeđanje lažima, ali to je klasično za vas, g. Boriću. Prvo, da, postoji lokacija, izglasana je, između ostalog, HDZ je glasao za nju. Drugo, da, morali smo novelirati studiju jer su se promijenila pravila, a to ste morali raditi i vi i za Dubrovnik i za sve drugo, ako želite povući EU novce i to jako dobro znate. Tri, na, mi hoćemo to riješiti i mi ćemo to riješiti. Ali vi ostale svoje županije nećete!

da su članovi Odbora za okoliš i prirodu od strane HDZ-a jučer odgodili tematsku sjednicu na temu istrage požara u Drava International. U biti je istina da su članovi HDZ-a tražili proširenje tematske sjednice sa Drava Internationala na Jakuševac, a gđa. Benčić je samoinicijativno pomakla i odgodila tu sjednicu.

Hvala g. Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa evo ima jedna županija koja je uspjela riješiti i nakon 10.g. sputavanja rješava svoj problem s otpadom i HDZ-ova je kako to kolegica hoće reć. Ali vratimo se turizmu koji između ostalog želi imati manju sezonalnost u turizmu, a to znači kapacitete koji će biti u funkciji cijelu godinu. Ono što oni ovdje sada puno puta spominju, kolega upravo zbog čega bi bile investicije te stimulirane da se ulaže dakle u hotele, a zna se da mi kao država imamo preko 60% apartmana više od

Mislim o tome najprije da nam je kolegica Benčić vrlo nervozno reagirala na istup kolege Brkana i ovo ne priliči zastupnici koja uz to želi i biti premijerka ove države… …/Upadica Radin: Ne./…

da će doći do smanjenja mogućnosti da ima apartmana ili da je ovaj broj koji sada će biti na silu uređen način da ih bude manje, ali potičemo i onaj institucionalni dio izgradnje objekata, hotela itd. da taj odnos dođe u neku ravnopravnost i da to onda funkcionira na drugačiji način. Oporba je protiv takvih rješenja, ne nude nikakva druga, za njih je turizam stihija i nek se tako i dalje događa, njima je to isto i u Zagrebu tako i onda se čude i kažu danas mi smo trebali doći na gotovo odlagalište. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, hvala, hvala, hvala, dobro da nas turisti ne gledaju jer možda ne bi ni došli ovdje Gospodin Kirin replika, izvolite. tu ste vi doma, gradnja, potpore, iznajmljivanje, to vam je sve jasno i prihod od turizma. 18% BDP-a u Hrvatskoj je od turizma, predmnijeva se ove godine 14,5 milijardi prihoda od turizma. Molim vas, da li je to promet u turizmu ili čisti prihod? Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Kirin, teško je to sad malo meni objasniti, znači možda je i malo i kriva brojka koju ste izgovorili itd., govorimo onome što nam je poznato, statistički ukupni prihod imamo od turizma na nivou koji će preći nekih 14 milijardi koliko ja mislim da će biti, a to je dvostruko više nego 2015.g.. Ali kad ste već spomenuli Rab Rab itd., mi smo lokalna samouprava koja svojim poreznim izmjenama dolje na nivou nismo napravili to što su napravili u Gradu Zagrebu, da smo onemogućili našim građanima da od 1.1. imaju nešto veće plaće nego što su ih imali dosad. Razlika između onih koji hoće se brinut o građanima je ta, znači ne kažnjavaš svoje građane ako želiš se brinuti o njima. Kažnjava ih i na drugi način, pogledajte što se dogodilo na Jakuševcu. Danas su nervozni. Zašto? Jer su rekli, ako ste slušali kolegicu Kekin, da su oni ustvari trebali doć na gotovo odlagalište, da bi onda oni upravljali, kao što su došli na ovo, a pogledajte na šta to sve izgleda nakon 2.g. njihove vlasti. Znači postoje razlike, tu smo da građanima govorimo o tome…/Upadica Radin: Hvala, hvala, hvala, hvala, hvala./…i da onda Hvala g. predsjedavajući. Poštovani kolega Boriću, pa evo i danas smo imali prilike čuti od g. Bernardića ovdje u njegovom izlaganju, a inače oporba to često ponavlja, da nije dobro da je prevelik udio turizma odnosno sredstava u turizmu u ukupnom BDP-u RH, da to nije dobro, što ja apsolutno smatram da nije točno i da je to, dapače da je to dobro. Jer kad pogledate geografski položaj RH, poglavito Jadran u Europi, onda vam je sve jasno. Isto tako kad pogledate odličnu cestovnu infrastrukturu, autoputeve novoizgrađene koji omogućuju tim gostima da dođu na Jadran. Isto tako kad imate u vidu da je trenutno, ne trenutno nego već dugi niz godina, sigurnosna situacija u RH jedna od najboljih u Europi, a što je u posljednje vrijeme jako bitno za razvoj turizma, onda vam sve to skupa daje nekakve argumente zašto…/Upadica Radin: Hvala./…velik broj turista dolazi i zašto su…/Upadica Radin: Hvala./…veliki prihodi od turizma. Evo molio bi vas argumente. Hvala lijepo. Rado ću komentirati zato jer imamo ovdje jednu kolegicu zastupnicu koja recimo predstavlja stranku zelenih ajmo reći ili zelene politike, a svoju vikendicu u Istri gradi bazen i sad spojite bazen uz vikendicu i zelene politike, e sad jel to ide zajedno? Ja mislim da ne, ali oni mogu reć da su zeleni i gotovo i mi moramo slijegat ramenima, ali turisti dolaze kod nas radi onoga što im možemo ponuditi, kao destinacije, kao cjelokupno ovaj sustav cijele države kad govorimo i o prometu i o brodovima i linijama itd. u načinu dolaska, uživanja onome što imamo, u prirodnim ljepotama, dobra gastronomija, to svi navode, pristojne cijene, prihvatljive cijene i u privatnom smještaju, i u hotelima, kampovima, itd. i tu mi nemamo problem. To vam je što s time sad pokušavamo upravljati, a oni su protiv toga, oni bi stihiju i dalje da sad opet, mislim stihija ono kako je bilo do sada nije to baš ni stihija, ali ono da ništa ne radimo a to se ne može s obzirom na neke brojke koje sad već pokazuju da nešto moramo učiniti. …/Upadica Radin: Hvala. Hvala./… I to čini razliku Zahvaljujem. Poštovani kolega Borić evo vaša kolegica je govorila u vezi otpada i turizma, pa mene evo recimo zanima, ja mislim da je, odnosno sigurna sam da je rješenje za Jakuševac je lokacija na Resniku recimo. A zanima me zašto recimo vaš kolega u Gradskoj skupštini Mislav Herman to blokira cijelo ovo vrijeme, a dok je recimo, kad ste bili sa Milanom Bandićem na vlati govore da je to ta lokacija, to treba ta lokacija na Resniku, a sad najednom kad su izbori ta lokacija ne valja. Zašto vi to blokirate? Zašto blokirate izgradnju postrojenja otpada na Resniku kojim bi se zatvorio Jakuševac? I drugo pitanje, kažete HDZ će pomoći. Pa recite vi meni kome ste vi pomogli kad od 2005. ste trebali izgraditi 20 postrojenja za obradu otpada, niste niti jednu izgradili. Izgradili ste samo u županijama gdje niste uvijek bili na vlasti. Kome ste vi pomogli kad je gorilo u Drava International? Kome ćete vi pomoći? Gdje je ta vaša ekspertiza za otpad? Mi smo predložili rješenja, rješenje je Resnik, treba jasan model financiranja, treba Vlada reći da li je to taj model financiranja i treba odobriti lokaciju i to je rješenje za Jakuševac. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospođa Miloš, odgovor. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Ja ne znam kako HDZ može spriječiti recimo ovu ekipu iz MOŽEMO, iz SDP-a ovdje koje Skupština donosi odluke da donesu odluke kad je njih više, njih je baš više. I sad kao i sad priječe donošenje odluka. Pa nisu čak ni to, pa je sad Vlada kriva jer eto nije rekla koliko će tko dati novaca, nije točno navela točne iznose itd. A problem je u tome da oni još nemaju ništa nakon 20 godina što se bave kao s tim problemom. A zašto? Jer sam rekao već 10 puta da je to najjednostavnije i najjeftinije rješenje dok se ne dogodi ovakva katastrofa. Kad se dogodi sad svi nude rješenja. I Tomašević nudi rješenja, ali sad mu je već malo kasno. Znači u percepciji građana propao projekt plavih vrećica, ja ne znam kako to uopće i funkcionira. Drugo, raspalo se odlagalište otpada u dvije katastrofe praktički i traži se treće krivac, tko bi trebao biti kriv a da ne budu oni koji upravljaju gradom Zagrebom.

na jednoj osobnoj razini moram reći da, mene zaista kad netko može netko gledat u oči i lagat izuzetno izbaci iz takta, jer ne mogu vjerovat da takvi ljudi postoje pa i nakon tri i pol godine ovdje. Ali evo postoje, evo postoje i u tom cilju ću već sam stavila u protokol gospodine Brkan javno objaviti u vrlo kratkim videima sve što ste jučer govorili na Odboru za okoliš u pogledu rasprave o Drava Internationalu tako da možemo staviti ad acta tko je šta jučer tražio. Što se tiče Zakona o turizmu i voljela bih da se vratimo na njega. Danas sam pitala jedno vrlo konkretno pitanje našu ministricu i voljela bih dobiti odgovor do kraja ove rasprave na to pitanje, a to je zašto se Zakonom o turizmu oslobađaju neselektivno sve nekretninske investicije u turizmu plaćanja poreza na dobit. Kada kažem neselektivno mislim na čini mi se članak 38. koji propisuje pragove iznosa investicija i njihovo oslobađanje od plaćanja poreza na dobit. NKD-i koji su tamo navedeni, dakle su NKD-i koji obuhvaćaju čitave grupe. Između ostalog u grupi 55 obuhvaćeni su i apartmani. U zemlji u kojoj je jedna od podloga za izradu ovog zakona bila analiza problema koja je pokazala da je apartmanizacija problem kako onda dolazimo do rješenja u kojem investicije između ostalog i u apartmane oslobađamo poreza na dobit. Kako smo točno, kojom logikom smo do toga došli umjesto da to destimuliramo? Ja bih razumjela i razumijem ako ste htjeli stimulirati primjerice brandfield investicije u hotele, jer to bih razumjela, jer zaista želimo potaknuti više investicija u hotelski smještaj kužim i slažem se sa tim pristupom i slažem se da bi pristup trebao biti brandfield investiranje ako već neko investiranje potičemo, a ne greenfield jer time štitimo prostor i revitaliziramo ona područja koja su bilo zapuštena, bilo imaju određenu infrastrukturu koju treba obnoviti. Ali to ništa nije navedeno kao uvjet i molim vas da mi odgovorite kako po ovom zakonu primjerice investitor Ukršan koji želi tamo napraviti koliko 500 kreveta, 3 heliodroma, 50 vila sa bazenima kako on to neće bit oslobođen poreza na dobit sljedećih 10 godina? Bit će, bit će, po ovome će bit da u jedno malo mjesto nakrcamo 50 vila sa 50 bazena i 3 heliodroma i to je turizam kakav želimo? Ne, ja mislim da to nije turizam kakav želimo. Drugo ako uspoređujemo sa Zakonom o poticanju ulaganja jer moguće je da tamo gledate gdje je člankom 5. definirano koja ulaganja u Hrvatskoj se potiču. Razlog zašto ste sad to propisali Zakonom o turizmu jest taj da u Zakonu o poticanju ulaganja turizma nema, ali sa logikom ga nema. Ja ću pročitati djelatnosti koje su definirate. Dakle, poticanje ulaganja u smislu ovog zakona predstavlja sustav potpora ulaganja i pravodobno ostvarenje ulagačkih aktivnosti s ciljem uspješnog i vremenski određenog ostvarenja održivih tehnoloških naprednih projekata ulaganja visoke dodane vrijednosti na području RH. Potpore uređene ovim zakonom odnose se na održive projekte ulaganja koji za cilj imaju jačanje konkurentske sposobnosti u proizvodno prerađivačkim aktivnostima, razvojno-inovacijskim aktivnostima poslovne podrške i aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti. Pa dajte mi molim vas recite ako smo tu postavili te ciljeve i postavili još dodatne kriterije da takve potpore mogu ići onima koji imaju doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji, doprinos održivom konceptu industrije, unosu opreme i suvremenih tehnologija, većoj zaposlenosti izobrazbi zaposlenika, razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti. Kako? Kako smo onda došli do toga da na svaku investiciju u turizmu nekretninskog tipa mi dajemo oslobađanje od plaćanja poreza na dobit. Zašto je to još bitno? Jer gledajte kada pogledamo strukturu investicija, stranih investicija u 2022. to je zadnja godina za koju imamo podatke, imamo strukturu stranih investicija ovakvu najveći udio stranih investicija je 25% je išao na financijske usluge. To isto nešto govori o našoj ekonomiji, a govori i to da naravno kad su banke sektor koji raste po stopi od 25%. S druge strane turizam zajedno sa nekretninama čini 20%, turizam zajedno sa nekretninama je na 20% odmah iza financijskog sektora pri čemu na žalost tu turizam je 4%, a 16% su nekretnine kao što se i velika većina investicija u turizmu svodi na kraju na nekretninski biznis. I sad da kažem još jedan bitan argument. Kada gledate strukturu BDV-a bruto dodane vrijednosti po našim županijama onda vidimo koje su to noseće djelatnosti sa najvećim udjelom u bruto dodanoj vrijednosti po svakoj županiji. Ja sam očekivala primjerice sa su sve dalmatinske županije da je turizam i ugostiteljstvo kao djelatnost na prvom mjestu, ali nije nego su nekretnine, nekretnine. Dubrovačko-neretvanska i Istarska županija imaju turizam na prvom mjestu prema zadnjem onom što je rađena analiza. Primorsko-goranska ima u prerađivačkoj zato što imaju i industriju i sve ovo u sredini nekretnine. Ako želimo održivi turizam on ne može počivati na nekretninskom biznisu, to nije održivi turizam. Ako želimo zeleni turizam onda nam cilj ne mogu biti greenfield nego brandfield investicije. Ako želimo održivi turizam onda nam ne treba više nego manje apartmana. Ako želimo održivi turizam onda moramo uz njega razvijati one grane koje stvaraju radna mjesta koja su cjelogodišnja i koja su sigurna i koja su dobro plaćena, jer koja je logika da ćemo lika koji će uložit u ne znam koliko apartmana i vila primjerice u Kršan oslobodit plaćanja poreza na dobit di će on zapošljavat koga? Stranu radnu snagu, jer domaća neće raditi za to, neće raditi za te novce ide radit u Austriju jer dobije tri puta više za to. Koliko će ih zapošljavati? Koliko će zapošljavati? Zapošljavat će samo u vrijeme sezone. koliki će biti trošak i na lokalnu i na regionalnu zajednicu zbog eksternaliziranih troškova turizma koje će on tamo raditi. Sad govorim samo jedan primjer, može biti bilo koji drugi. Istovremeno, dakle potičemo to i niču takvi apartmani, apartmanska naselja, vile diljem Hrvatske, a 15 godina ako ne i duže niste sposobni obnovit Kupare u Dubrovniku. Niste! I kome ste dali? Ovom kojeg ste si postavili za ministra onda. Mislim nevjerojatno i onda pričamo o održivom turizmu. U NPO-u govorite o održivom turizmu i kao primjer navodite da ćemo raditi između ostalog marine za mega jahte. Pa dajte mi točno recite šta je zeleno u ono marinama za mega jahte? Šta točno je tu zeleno, šta je tu održivo? I da na kraju zaključim. Kada jedan sektor apostrofirate, naglasite njegovu poreznu rasterećenost kao što ste napravili za turizam i u pogledu plaćanja poreza na rentu kao i u pogledu sada investicija, onda se investicije preusmjeravaju u taj sektor. S obzirom da je taj sektor djeluje samo u jednom dijelu Hrvatske većinski vi ćete stvorit ogromne regionalne nejednakosti u smislu ulaganja i politike investicija. I cijela središnja Hrvatska, Slavonija, sjeverozapadna Hrvatska će bit na gubitku jer će se investicije preusmjeravati u turistički sektor koji ste oslobodili plaćanja poreza na dobit, a proizvodnju, obrte, radnike, tvornice koje postoje u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i Slavoniji, poljoprivrednike itd. njihovu hranu koju stavi, e njih ne, njih nećemo. Digitalnu industriju nećemo koja stvara visoko kvalitetna radna mjesta gdje je prosjek plaće 3000 eura. Imamo više replika. Prva je poštovanog zastupnika Deura. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Benčić, ja vjerujem da ovo sve što ste danas rekli ali i u nekim drugim vašim izlaganjima da s tim često odete kod vašeg gradonačelnika, našeg Tomaševića da mu dajete savjete i vjerujem ovo sve što radi da je to i vaš savjet. Ali nešto drugo vas želim pitati. Zastava na Jakuševcu 2017. „Zagreb je naš“. Kako se sad osjećate kad vidimo Pernara na pressicama uz sve ovo šta radi vi ste bili taj dio bivšeg gradonačelniku. Obećali ste da ćete to riješiti jer ste smatrali da ste bolji tada od te aktualne vlasti. Evo treća godina ide, imamo divlje svinje u glavnom gradu Zagrebu, trava do nebodera. Ovaj dio istočnog grada Sesvete, Dubrave to niste ni došli ne poznate da to postoji. Želite u Sesvetama napravit odlagalište umjesto na Jakuševcu koje ste rekli da ćete ga sanirati. Vaše saniranje nered, kaos i tu u Saboru spočitavate Vladi koja pomaže građanima grada Zagreba pa i toj aktualnoj vlasti na žalost koju vidimo koju svi snosimo posljedice. **Reiner, Željko (HDZ)** Dosta. Hvala. Odgovor poštovane zastupnice Benčić. Zahvaljujem se. Pa evo počet ću od ovog dijela koji možda više imao smisla pa ću se onda vratit na besmisao. Sesvete, prvi starački dom nakon valjda, valjda ikad u Sesvetama koji vi naravno sa svojim pajdom Bandićem niste napravili. Vrtići, evo do sad ja mislim 4 koja idu su upravo napravljena za vrijeme našeg mandata koja vi sa Bandićem niste napravili. Jakuševac, 2017. godine nakon što smo ušli u Skupštinu zagovarali smo i cijelo vrijeme gurali da se napravi model gospodarenja otpadom koji će omogućiti da se zatvori Jakuševac. Došli smo na vlast napravljeno nije bilo ništa. Dal smo mi sada napravili studiju izvodivosti, da. Radili smo na tome mi smo ju novelirali zato jer ste vi zeznuli i gledajte kad me pitate kako se osjećam kad vidim Pernara. Kao i kad vas vidim, kao i kad vas vidim. Kolega Deur je dignuo povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. 238. vrijeđanje. Pa jesam baš rekao gospodina Pernara jer u vašem liku on to danas radi vama jer to je bila vaša djela dolaska na vlast. Vi u Sesvetama niste ništa napravili, vi ste samo uvrijedili te građane. I vrtiće to je djelo bivšeg gradonačelnika, jedino šta ste otvorili, otvorili žičaru koji je bivši gradonačelnik napravio. Jedino što ste napravili na Jakuševcu ovaj nered

Poštovana kolegice Benčić, kontinentalni turizam u RH posljednjih godina zaista bilježi jako dobre rezultate i moramo priznati da sve donedavno je i grad Zagreb u tome dosta sudjelovao, imao dobar iskorak u razvoju turizma kontinentalnog. E sad, postavlja se pitanje odnosno ja postavljam pitanje vama, da li vas nije strah da bi nakon svega ovoga što se dešava sada trenutno u Zagrebu, nakon ovog smeća koje privlači svinje divlje, nakon ovih izvaljenih stabala po parkovima, po ulicama koje još uvijek niste sanirali, nakon ovog Jakuševca koji ugrožava i zrak i ostale građane i stanovnike Zagreba, nakon tramvaja koji, uvozite stare tramvaje koji nemaju klimu itd. Da li vas nije strah, da li nekad razmišljate uopće o tome da bi to moglo negativno se odrazit, da bi jednostavno pad turizma mogao biti značaj u gradu Zagrebu i da će se to jako, jako loše odraziti. Ok, mogu odgovorit? Zahvaljujem se. Evo ovako ću vam odgovorit. Grad Zagreb je pogodio potres 2020. godine taj potres pa onda i sa Coronom je sigurno imalo utjecaj na turizam. Taj turizam se vratio, nikad jači moram reći u gradu Zagrebu prošle godine i ove godine, tokom cijele godine broj turista je značajan, značajno porastao, jedan je od najvećih do sada tako da se ne bojimo za taj dio. Ono za što se mi zaista bojimo pa se o tome brinemo, ne da se bojimo nego se brinemo. Brinemo se za to da oni problemi koji nisu bili rješavani 20 godina, npr. nove tramvajske pruge, 20 godina nije bilo kilometra, evo mi sad radimo. Da nabavimo nove tramvaje jer se nisu nabavljali novi tramvaji, naručili smo 20 od Končara, naravno naravno to valjda znate, treba im vremena da se, da se naprave jer se ne mogu za mjesec dana. Do tada imamo prijelazne tramvaje koje smo dobili odnosno kupili za cijenu jednog, dobili smo ovaj …/Upadica Reiner: Hvala, poštovani zastupnik Borić./… lijepo kolegice Benčić. Mislim da bi vi u toj stranci Možemo trebali počet igrat neku igru spajalica jer ovo što vi govorite, jedno s drugim ne ide. Pa pričate o digitalnoj industriji i uvozite tramvaje od 20 godina star, što je tu digitalno. Bez klime. Zelena politika, bazen uz vikendicu u mojoj Istri ili u kući ili zelena politika, Jakuševac eksplozija i odron. Što je tu spojivo? Ništa, znači da se bavite politikom na način da nešto pokušavate vatrogasno to riješiti, da to traje ne znam dok ne dođe netko drugi. Jer ste promašili sve, izvarali ste velik broj građana, a onda ste ih još i kaznili i ako imate milijun i 300 tisuća dolazaka i 2 milijuna noćenja u ovom gradu Zagrebu, onda se postavlja pitanje, kako to onda djeluje na te ljude, kad to sve vide. I vi s ovim gradom upravljate loše i vi to morate priznati i vrijeme vam je da umjesto isprika, preuzmete odgovornost, jer su stradali ljudi. …/Upadica Reiner: Zahvaljujem se. Vidim da Borić prednjači u ovom zaista, ali to je zbilja jadno jer kažem kad ste imali nedavno katastrofu, kad ste imali druge katastrofe, pa bili smo jedan od rijetkih klubova koji zaista nisu govorili Anušić je kriv za Drava international ili Radić je kriv za Drava international. Nismo, jer se to tak ne radi, u katastrofama se to tak ne radi. U katastrofama se radi ono što smo mi napravili, što je gradonačelnik Tomašević napravio. On je nazvao HDZ-ovog gradonačelnika Radića i pitao ga što mu treba i to mu poslao. E vidite, tak se ponaša u katastrofama. Ali to smo mi, a ovo ste vi. To je sve što mogu o tome reći. Što se tiče tramvaja. Ajmo ovako

trebaju dvije godine da se naprave, naručili smo od jedine hrvatske firme koja to još radi Končara, jer ste onu drugu Gredelj koja je mogla zaista imala kapacitet i brzo napravit, uništili vi pa je više nemamo.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Povrijeđen je čl. 238. Poslovnika. Poštovana kolegice Benčić, kad govorite i uspoređujete ono što se dogodilo u Osijeku i spominjete župana i govorite kako ste vi tu bili korektni u ponašanju i uspoređujete to s Jakuševcem, morali bi znati da je to neusporedivo jer Jakuševac je odgovornost gradonačelnika Tomaševića, a ovo u Osijeku je bila privatna tvrtka. ovaj repli…, nije bila replika, pa vam moram dati opomenu. Poštovana zastupnica Mrak-Taritaš. Hvala lijepo. Nakon svih ovih replika koje ste dobili dosta teško se vratiti na temu, a tema je Zakon o turizmu. Ali imamo priliku vidjeti PR, kako je PR HDZ-ov na djelu, svi unisono jedno, nije van teme nego sve ono što ih žulja i boli, a žulja i boli ih što su izgubili mogućnost upravljanja Gradom Zagrebom, pa je to ono nešto šta dosta teško sjeda, ali što je tu je, mora se i s tim stvarima pomirit. Ali ja ne mogu, zaista mislim da se treba vratiti u temu i nešto vezano uz turizmu i nekretninski biznis. Nekretninski biznis u Hrvatskoj uništava turizam i ono šta turizam treba biti. Dakle, zadnji podatak koji je resorno ministarstvo dalo je, radi stambenu politiku gdje imamo 230 tisuća praznih stanova koji su rađeni kao, ne stanovi za, u turističkoj namjeni, ne za apartmane, nego za stanovanje, a zapravo od tih 230 tisuća 50 tisuća je u Zagrebu, ovo ostalo je uz obali, stoji prazno i služi za turizam… …/Upadica Reiner: Hvala. Hvala. Tako je i upravo to je i jesu pokazale sve analize i istraživanja utjecaja turizma na kvalitetu života, kao što su pokazale i analitike HNB-a na koji način zapravo apartmanizacija u Hrvatskoj utječe na priuštivost stanovanja za stanovnike u Hrvatskoj. I sad to ne trebate bit veliki istraživač da vam je potpuno jasno da u onim gradovima u kojima imate veliku apartmanizaciju odnosno pretvaranje stanova u apartmane da bi se iznajmljivali tokom sezone imate izuzetno visoke cijene stanovanja, kvadrati su već odavno prešli 3 i pol, 4 tisuće eura za kupnju stana, a o najmu da ne govorimo o cijenama jer ljudi bi i platili bilo koju cijenu, međutim oni koji, koji to mogu jer moraju zbog posla, ali nema ni stanova za najam, nema u Splitu, nema u Dubrovniku, Zadar, Šibenik, dakle to su sve gradovi koji imaju ozbiljan problem sa priuštivošću stanovanja, kao i Zagreb, kao i Zagreb

Do lokalnih izbora 2021. nad Zagrebom je vladala mafija čiji su politički pokrovitelji bili Milan Bandić i HDZ. E sad, himna RH „Lijepa naša“ opisuje prirodne ljepote i zbog tih prirodnih ljepota turisti dolaze, no kako će dolaziti kad je otpada u RH sve više i otpad nam gori po svim mogućim odlagalištima, po svim županijama gdje god da ih ima, vrlo često zbog toga što je za njihovo zbrinjavanje zadužena kompanija, privatna kompanija za koju komotno možemo zaključiti da je čisti potpaljivač požara jer je puno jeftinije požar potpaliti nego otpad propisno zbrinuti, a tko o tome ne brine? Pa ne brine za početak država i državna inspekcija kojoj je na čelu tko, Andrija Mikulić, član HDZ-a. **Reiner, Željko Zahvaljujem se na ovom pitanju. Pa kao što sam i danas u slobodnom govoru rekla i reći ću opet, a toga su svjesni i kolege iz HDZ-a. Nama čitav sustav gospodarenja otpadom ne valja otpočetka do kraja, otpočetka do kraja. Čak i oni Centri za gospodarenje otpadom koje ste uspjeli napravit od 2005. do ovdje, čak i oni su ozbiljan problem i za okoliš i za ljude oko sebe i zbog pitanja zbrinjavanja onda tog goriva koje zapravo niko neće. I zato cijelo vrijeme i na odboru i kroz svoje govore ovdje pozivam da se razgovaramo o tom sustavu i kako ga unaprijediti jer je taj problem i problem Zagreba, ali je problem i svih drugih sredina i Splita i Dubrovačko-neretvanske županije i Slavonskih županija itd., ali ne, vi se o sustavu razgovarat ne želite, vi samo želite samo prvoloptaški napucavat. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Poštovana kolegice Benčić, zanimljivo je bilo vidjeti dok ste vi govorili da se skuplja zapravo sve veći i veći broj kolega zastupnika iz HDZ-a, tu sad šta 11, 12, 13 junaka i sad da bi otvorilo baražnu vatru na Možemo!, pa zar se vi nas tolko bojite? meni, ono što je meni zanimljivo isto tako da nitko od tih sad 11, 12, 13 junaka nije niti jednoj od nas tri odgovorio na ono ključno pitanje, a ključno pitanje je zašto vaš kolega Herman iz gradskog HDZ-a blokira zatvaranje Jakuševca i blokira zajedničku lokaciju na Resniku, koja je ključna da bi se zatvorio Jakuševac, zašto vaša Vlada ne kaže da je to rješenje ta lokacija i zašto se ne daje jasan model financiranja. To je vaša strana odgovornosti, dakle to niste napravili, ali glavno da ste otvorili baražnu vatru toliko vas To znači da mi dobro radimo svoj posao, hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Povredu poslovnika digao je poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Ovo je zaista omalovažavanje sada bilo od kolegice Miloš iako to od nje ne očekujem jer je smatram dobrom zastupnicom. Ali reć da mi ne smijemo govoriti o problemu o kojem govore svim, pogotovo zato što smo i mi u Zagrebu, i sabor je u Zagrebu i vidimo što se događa i sad ne smijemo o tome govoriti jer to njih kao vrijeđa, onda smo mi kao neki junaci i to povezujemo sa turizmom. Pa ima to veze i sa turizmom, ali ne možete vi na taj način nastupati, a sad, sad se nama nešto desilo, nije nam dobro, e sad izvolite vi svi šutjet, a kad se drugom nekome nešto dogodi heee onda ide tirada. E ne ide to tako.

dakle o čemu gđa. govori? Prema tome, mi ovdje radimo svoj posao i imamo pravo govoriti o svemu. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je faktografski točno, ali isto nije ovaj bila povreda poslovnika pa vam moram dati,

Zahvaljujem se. Dakle ovako, da kolegice Miloš, da toliko se boje. Da točno toliko jer je to od početka nemogućnost prežaljenja što se više ne može zajedno sa Bandićem uzimat sve ono što je javno u gradu Zagrebu i pretakat u stranačke džepove, kao što se ne može eto više s Bandićem dogovarat različite pozicije za različite funkcije kako bi se različiti HDZ-ovi stranački kadrovi, uhljebili u Holdingu ili u Gradu Zagrebu pa znam da vas to boli i to će vas boljet i dalje. Što se tiče ovog svega o čemu ovdje govorimo, da naša je odgovornost i mi ćemo to napraviti. Ono što ja govorim jest da vi odradite svoj dio odgovornosti jer mi ne želimo vašu pomoć. Pa mi bi se prije ranili nego htjeli vašu pomoć, mi tražimo da vi odradite zakonski ono što ste obavezni odradit. Samo to i ništa drugo. **Brkan, Jure (HDZ)** Zahvaljujem se predsjedavajući. Zastupnice Benčić, vi plašite narod turizmom. Plašite ga strašna u prvom čitanju u ovome drugome sada čitanju bez obzira na to koliko je taj turizam donio blagodati u biti cijelom primorskome dijelu Hrvatske. Ne nudite apsolutno nikakva rješenja, a u panici reagirate na kad bilo tko spomene Jakuševac. Tako je jučer bilo na sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode, gdje ste sami inicirali datum 12.12. kao datum tematske sjednice u vezi požara u Drava international te sličnih događaja na radilištima otpada. Na moj zahtjev da tu sjednicu proširite sa temom Jakuševca. Počeli ste nabrajat razloge zbog čega to ne može, da treba imat posebna …/Govornik se ne razumije./… da treba 4, 5 posebnih sjednica, onda ste krenuli citirat datume od 19.12. jer ste tvrdite da će bit izvanredna sjednica sabora pa ste završili na 19. siječnju 2024. godine za održavanje tematske sjednice. To je istina, u panici ste, na znate šta radite i nećete da odstupite i nećete da preuzmete odgovornost. Gospodine Brkan, da pustim sad snimku, da pustim snimku. …/Snimka: Da li vam je to svima prihvatljivo?/… 12.12. …/Snimka: Pa ja nisam baš siguran jesu se stekli uvjeti da je napravimo, ne zato, imamo li ikakva saznanja da li su istražna tijela obavila svoje radnje, koga ćemo pozvati pa ajmo prvo vidit to prije nego što zaključimo datum. A s druge strane pošto navodimo da ćemo govoriti o sličnim događajima, zašto ne bi tematsku sjednicu proširili i na Sad ću vam dat odgovor. Jučer kažem, pazite sve te snimke će izać van, ja jučer kažem, apsolutno možemo imat tematsku sjednicu o Jakuševcu, moramo imati možemo imat ovaj tjedan. Ali ne, vi i dalje ste htjeli prebacit Dravu international. I mi ćemo imat tematsku sjednicu o Jakuševcu u na ovoj sjednici, a o Dravi international će bit u siječnju jer ste vi trako tražili. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. Slijedeća pojedinačna rasprava, bit će poštovanog zastupnika Gorana Ivanovića. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, svi vi dobri ljudi iz sfere turizma, uvažene zastupnice i zastupnici. Ne bojte se, ja čak mogu predložiti evo ako se bojite da jedan dio zastupnika HDZ-a izađe iz sabornice da bi vam smanjio, smanjio strah ali izgleda da se vi bojite nečeg drugog. Ne bojite se vi rasprave o hrvatskom turizmu, ne bojite se vi onoga što mi govorimo jer govorimo uglavnom istinu no istina će prije ili kasnije, doći na vidjelo. Evo nekako sam osjećao potrebu da nekoliko riječi kažem, možda i o jednoj sferi turizma koji je ja bih rekao tek u povojima, on se polako ali sigurno Treba mu dati vjetra u leđa, to je kontinentalni turizam koji sve više uzima onaj dio prostora kada Jadran i obala ostanu naravno nakon završetka sezona puno prazniji nego što su bili do tada i tu kontinent sigurno može pružiti puno, puno dobroga. Danas je bila slana jedna poruka koja u biti nije dobra. Nakon godina ulaganja u hrvatski turizam, a ja bih rekao da u ovih 30 i nešto godina je uloženo puno novca u hrvatski turizam, što je dobro i onda žaljenje za tim što udio u BDP-u previše uzima, uzima turizam. Bilo bi obrnuto loše da smo uložili toliki novac, a da udio u BDP-u se bitno smanjuje i da je on sve manji i manji. To mislim da nije dobra, dobra teza napraviti i izgraditi infrastrukturu je nešto što je bilo potrebno da bi se i onda ovi ostali segmenti o kojima govorimo, a to je vječna ona tema zelene i plave, plave Hrvatske koja sigurno ne bi trebala biti isprazna priča, ona bi trebala biti, biti realnost. Čuli smo danas nekoliko podataka koji trebaju biti osnova za izračun toga. 20 milijuna turista, 106 milijuna noćenja u Hrvatskoj je nešto što nam daje priliku da u sferi poljoprivrede, u sferi zdrave i ekološke hrane, možemo oživiti ono što nam je težnja, a to je da i Slavonija i Baranja i Srijem pa i ostali dio i, i Like i Gorskog Kotara i hrvatskog Zagorja i Dalmatinske zagore, mogu pružiti upravo to što želimo. Ono što ja vidim u ovom zakonu, a da je Ministarstvo turizma i Vlada RH prepoznala to je ono gdje kontinent može participirati, to je zdravstveni turizam, to su toplice. Toplice su sigurno nešto što treba biti jedan od boljih turističkih proizvoda koji će biti stavljen u funkciju i to su geotermalni izvori. Geotermalni izvori su sigurno potencijal o kojem se možda još u ovom vremenu priča, ali sigurno će u vremenu koje je ispred nas doći do ekspanzije odnosno do realnosti koja se nudi na pladnju da možda taj jeftini izvor energije implementiramo naravno sa ovim lječilišnim turizmom, to imamo primjer i na području dijela Slavonije iz kojeg ja dolazim, Bizovačke toplice su već godinama nešto što s geotermalnom vodom radi

uključeni u turizam, evo tu mislim i na kolegu Cappellija i kolegu Borića, pa i na uvaženu zastupnicu Martinčev-Juričev koja sigurno puno o tome zna, kako doći do, do tog većeg dohotka u turizmu? Jedan podatak mislim koji je vrlo bitan. Hrvatska ukupno u hotele može smjestiti negdje oko 12%, posto turista koji dođu u Hrvatsku. Italija, Španjolska su negdje na 50, pa neke su čak i blizu, blizu 60%. Tamo gost troši negdje oko 400 eura u prosjeku, nekada i više, u Hrvatskoj je to oko 100 eura. To je upravo ovo što ovaj zakon nudi da investiranje u hotelske kapacitete može donijeti taj veći ostatak u, u proračunu i mislim da je, da je, da je to dobro. Naravno, kontinent se nikada neće moći mjeriti sa Jadranskom obalom, to bi bilo i suludo uopće pokušavati izjednačiti i staviti nekakav znak jednakosti. Kontinentalna Hrvatska nudi ono što mislim da, da svaki istinski turist voli i želi, to je čist prostor, to je ekološka hrana kojoj itekako teži i to je enološki aspekt, i Slavonija i Baranja i Srijem su poznata po svojim vinogorjima koja plijene svojom kvalitetom vina i ono što im možemo možda pružiti, a što današnji turist traži to je taj robinzonski turizam, da i on sudjeluje u proizvodnji nekakve hrane koju će možda za 2-3 dana objedovati za istim tim stolom kod svog domaćina, to su mogućnosti koje nam se pružaju. No ono što je potrebno možda kontinentalnom turizmu je ta vidljivost, možda smo još uvijek nedovoljno vidljivi, možda još uvijek nemamo dovoljno iskustva i u menadžmentu, a isto tako i u medijskom oglašavanju, pristupu i svemu onome, no zato postoje Dani kontinenta…, odnosno Dani hrvatskog turizma. Vidjeli smo kolka se razlika samo desila nakon 2018.g. kada su Dani hrvatskog turizma održani u Slavoniji. Uvaženi zastupnik Cappelli je onda bio ministar, ministar turizma i tu smo dobili taj možda jedan taj okidač koji je bitno povećao i kvalitetu usluge i želju i volju ljudi s kontinenta da se, da se bave, bave turizmom. Ja sam u sferi onih političari, političara koji u biti uvijek vidi priliku i uvijek vidi rješenje za određene probleme koje ovog trenutka imamo. Poljoprivreda kao primarna djelatnost na području Slavonije, Branje i Srijema se nikada neće opraviti ako ju ne stavimo u funkciju turizma i tu nema govora. Hotel koji želi petu zvjezdicu, koji želi izvrsnost mora u svom, u svojoj gastronomskoj ponudi imati domaću hranu sa slavonskih polja, zagorskih polja, međimurskim polja, sasvim je svejedno i ja se nadam da će vrlo brzo doći vrijeme kad to neće možda biti samo neka patetična izreka da želimo spoj zelenoga i plavoga, nego će to biti realnost. No da bi se ona desila potrebna nam je infrastruktura, potrebna nam je na kraju krajeva i zakonska regulativa koja će to urediti, unaprjeđivači uvijek postoje, uvijek se mogu koristiti. Ja moram ovdje reći da suradnja sa Ministarstvom ovdje sjede mnogi načelnici i gradonačelnici koji dolaze s kontinenta, ne mogu se požaliti, uvijek na, na usluzi, uvijek u traženju najboljih, najboljih rješenja i to mi evo nekako daje, daje vjeru i nadu da ćemo u godinama ispred, ispred nas stvarno i kontinent staviti u funkciju i u dobrobit svih ljudi koji će željeti posjetiti Hrvatsku, no uvijek žalosti to da jedan dio zastupnika želi tu Hrvatsku prikazati drugačijom, želi ju prikazati puno gorom, želi na kraju krajeva neke turiste odvratiti da dolaze u Hrvatskoj, u Hrvatsku. Zastupnik Cappelli je rekao jednu činjenicu koja je ne plod nekakve strategije, elaborata Ministarstva turizma nego najveće svjetske agencije gdje je Hrvatska od 20 najboljih destinacija u svijetu završila na 14. mjestu. To se ne događa slučajno i to se nije dogodilo slučajno, koliko god to izazivalo kod nekih zastupnika ogorčenje što smo eto 14. na svijetu, ima svoju, svoju budućnost, čak štoviše ima svijetlu budućnost. Ja bi volio da dio te priče koja će se pričati i koja će biti kruna svega, bude i kontinentalni turizam, hvala vam lijepo. Poštovana zastupnica Marić ima repliku. međutim ja bi vas pitala zašto Međimurje može, a Slavonija još uvijek ne može dovoljno participirati i u kontinentalnom i u zdravstvenom turizmom? Kad je bila ministrica tu vjerojatno ste čuli Međimurje 4. u svijetu regija Green Destination, 1. regija u Hrvatskoj. Gdje su tu druge regije? Znači zašto kod nas može kod vas ne može imamo sličnu i klimu i gastronomiju i enologiju i vrijedne ljude itd., ali u čemu je kvaka? Znači kod nas se sigurno događa sinergija djelatnika u turizmu i tvrtke koje djeluju tamo i Međimurske županije i cijelog lokalnog stanovništva. Jel naša svijet možda jača da treba razvijat zdravstveni kontinentalni turizam ili gdje je kvaka? Što će evo zakon i donijeti da se i Slavonija podigne u tom smislu, a ja vam to od srca želim. Hvala. Poštovani zastupnik Ivanović. rekao bi zaglavni kamen, tek '98.g. se taj dio prostora mirnom reintegracijom vratio u okrilje RH, trebalo je nekoliko godina da se uopće zbroje sve štete koje su načinjene pa je onda trebao jedan dobar dio niz godina da se te štete uspiju popraviti. I ja bi rekao evo u zadnjih možda pet ili šest godina to se vidi, taj napredak se vidi. Možda će nam trebati još vremena da se izjednačimo sa nekim krajevima koji nisu toliko bili uključeni kad je bilo stradanje u pitanju stradanje u Domovinskom ratu, ali ono što je za turizam najbitnije je probuditi tu volju, želju i entuzijazam ljudi da se uopće žele baviti turizmom i da žele svoju regiju staviti na mapu …/Upadica Reiner: Hvala./… koja bi bila poželjna za dolazak turista u njihov kraj. Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani kolega Ivanović evo vidimo nakon činjenične rasprave da je ekipa iz ne možemo pobjegla iz sabornice kao što bježe i od odgovornosti, ali dobro. Sami ste rekli da kontinentalni turizam je nešto što u zadnjih šest, sedam godina bilježi rast. Ja mogu reći evo što sam već istaknuo danas da sa ponosom u Gradu Vukovaru brojevi i dolazaka i noćenja i novoga smještaja raste, da smo praktički sa nula kreveta kad smo se vratili u Vukovar sada imamo preko 1100 ležajeva. I kad ste sjetim, a mislim da ste u to vrijeme vi bili zamjenik župana Osječko-baranjske županije kad smo gledali kako se kreće sa Baranjom, sa malim OPG-ovima, sa seoskim domaćinstvima, sa svime onima što je naš marljiv, vrijedan, Slavonac, Baranjac i Srijemac krenuo raditi, danas možemo i vi i ja reći da se osjeti napredak, da ide i da upravo s ovim novim zakonom će se omogućiti još dodatna ulaganja u kontinentalni turizam i vjerujem da će to naši ljudi iskoristit. Poštovani zastupnik Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo zastupniče Mažar. Da, tako je o tome sam i govorio da je ta vidljivost koju samo sada dobili kada je u pitanju kontinentalni turizam nešto što je apsolutno potrebno, ako niste vidljivi neće niko ni znati za vas i onda ćete imati problema. Što se tiče zastupnika iz stranke Možemo oni su danas cijelo vrijeme zagovarali borwnfield investicije pa su stoga i nabavili tramvaje koji su stari 30 i više godina jer to je ta neka baština koja je ostala nekom drugom pa su je oni sada dovezli u Zagreb, ali to i treba možda iskoristiti kao dobru turističku podlogu. Zašto se neko ne bi vozio u vlaku koji je vozio ne znam prije 30 i više godina za možda cijenu koja je i veća od ove? No šalu na stranu. Štogod tko rekao

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, drago mi je što ste naglasili napredak kontinentalnog turizma u zadnjih nekoliko godina, mislim da su tu brojni naši gradovi pokazali kako znaju i umiju zaista brojnim projektima privući turiste u svoje sredine i ono što je bitno također što ste naglasili smatram da zaista trebamo povezati tu zelenu i plavu Hrvatsku i sa našim proizvodima na našim naših hotela, zaista ponuditi turistima ono najbolje što imamo i mislim da tu još možemo napraviti puno više. Ono što bih također htjela naglasiti, sve to što se postiže zaista je odgovornost ne lokalnih šerifa kako ih posprdno nazivaju nego zaista onih koji zaista obnašaju vlast u tim sredinama jel svi ti projekti koji se ostvaruju kreću upravo od one vlasti koja obnaša u tim sredinama i odgovorno izvršava svoje obveze koje su preuzeli danim obećanjem pred građanima kad su osvojili vlast. Međutim, vidimo da oni koji to ne rade odgovorno i sada su pobjegli iz sabornice nakon što su ovdje nas

većina tih inicijativa je krenula od lokalnih i regionalnih čelnika lokalnih i regionalnih samouprave i oni su puno toga učinili dobro. Neki dan smo u Osijeku imali manifestaciju dodjele Suncokreta ruralnog turizma gdje se u biti vidjelo i sam sam obišao puno toga, ali kad sam vidio što ljudi rade i to u obiteljskim pričama, u pričama koje često nisu praćene možda ni s nekakvim eu novcem niti s nacionalnim novcem nego su stvorena vlastitim idejama i vlastitim sredstvima pokazuju da Hrvatska ima potent koji joj treba. Ja sam bio oduševljen i kada su u pitanju i obiteljska gospodarstva i vinarije i sve ono što današnji turist želi vidjeti i osjetiti bilo gdje u svijetu pa tako i u Hrvatskoj, tim ljudima treba čestitati na tome i tim ljudima treba zakonski …/Upadica Reiner: Hvala./… okvir u kojem će oni biti sigurno da će se njihovo ulaganje vratiti. **Reiner, Željko Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi kolega Ivanović i vi ste u vašoj raspravi sami rekli da turistički pokazatelji na kontinentu u zadnjih nekoliko godina bilježe sve bolje i bolje rezultate. Pozitivni pokazatelji su gotovo u svim slavonskim županijama, a i zainteresiranost ljudi za kontinentalni turizmom je sve veća, a i zadnji natječaj iz NPO-a je naravno pokazao sve veću zainteresiranost iz kontinentalnog dijela. Smatrate li da će konačno u fokusu ove turističke reforme i ovoga zakona kontinentalni turizam dobiti ono mjesto koje i zaslužuje? Zasigurno hvala na pitanju. Naravno ima ovdje i kompetentnijih ljudi od mene koji bi mogli odgovoriti na ovo pitanje, ali evo Poslovnik kaže da moram odgovoriti ja. I s ponosom ću odgovoriti da ne da sam, da vjerujem nego sam siguran da će se to dogoditi, jer sve ukazuje na to. Nacionalni plan oporavka i otpornosti je dao veliki dio tog kolača upravo Ministarstvu turizma koji je upravo većinu tog novca želio ugraditi u kontinent i mislim da je to pošteno, mislim da to će se u budućnosti itekako vratiti. vratiti. No i naša izvrsnost mora pokazati da smo na razini onoga što se od nas očekuje stoga i centri kompetencije, izvrsnosti koji se grade diljem ovih naših kontinentalnih županija, pa i u Osijeku i ugostiteljska i turistička škola su sigurno dio priče koja će poslije biti dobar parametar za izračun tih boljih dana kada je u pitanju kontinentalni turizam. **Reiner, Željko Poštovani potpredsjedniče, kolega Ivanoviću Vlada Andreja Plenkovića pokrenula je projekt Slavonija, Baranja, Srijem kojim su se postavili na neki način baza ulaganja i u turizam i u razvoj turizma. Dakle, bez obzira ako nije direktno bilo ulaganje u turizam mi danas gospoda iz MOŽEMO brkaju neke stvari. Kao prvo sve su 90% ulaganja u turizam ovih godina sve su bile u braundfield investicije, tako da tu odmah riješimo to neznanje. I razlika između mene i gospođe Benčić i sličnih što se tiče turizma ja živim turizam, ona ga u političke svrhe upotrebljava. To je velika razlika. I da joj je interes bi sjedila još ovdje i ona i njezina ekipa, ali toliko laži, uvreda oko toga i turizma, svega nisam dugo čuo, ne volim o tome komentirati. A evo kolega Ivanović možda nam komentirate da kažete koliko je pomogao taj projekt, dakle Slavonija da se neke stvari razviju koje direktno, indirektno se dotiču i turizma. Jer kažu BDP 20%, pa PDP da je i 23% pa aktivira sve druge djelatnosti puta 10, jer da nema tog turizma ne bi bilo proizvodnje … …/Upadica Reiner: Hvala./… … ni drugih stvari. Hvala uvaženi zastupniče Cappelli. Da, Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem kao institut rekao bih i pokretač toga što se dešava iako se mnogi s tim ne slažu, no o.k. svatko ima pravo na svoje mišljenje. Ja ću napomenuti samo jedan od projekata koji se desio, a izvrstan je u turističkom smislu na prostoru Vukovarsko-srijemske županije u gradu Otoku, jedna prekrasna priča koja se zove otočki virovi je upravo rađena u smislu da uz sve ono što Slavonija može dati unaprijedi tu priču. Neki dan smo svjedočili i jednoj privatnoj investiciji na području općine Čepin gdje smo otvorili novi hotelski smještaj i gdje smo upravo izgradili jednu bolnicu, odnosno privatna investicija je bila izgradnje bolnice za rehabilitaciju. E to je ta priča koja nam treba. Slavonija, Baranja i Srijem ovog trenutka još nemaju dovoljno hotelskog smještaja, ali upravo ovakvim stvarima idemo naprijed. **Reiner, Željko Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Ivanoviću, pa sami ste spomenuli prije par dana smo bili u Osijeku u gospodarskom centru na dodjeli nagrada suncokreta ruralnog turizma gdje smo doista vidjeli postignuća kontinentalnog turizma na području i Slavonije, ali i cijele kontinentalne Hrvatske. Koliko se sjećam mislim da nisam vidio, odnosno da grad Zagreb nije dobio niti jednu nagradu od svih onih predloženih tamo, a samo bih podsjetio na neke činjenice da je prije 134 godine, 1889. godine u Zagrebu krenuo prvi tramvaj. Vukla ga je konjska zaprega. E sad možda je to neki novi turistički sadržaj, nova ponuda grada Zagreba, pa na godinu možda i oni dobiju neku od nagrada za razvoj kontinentalnog turizma. Hvala lijepo uvaženi zastupniče Šašlin. Da, nikad ne znate što se krije iza priče ove kad su u pitanju tramvaji koji su stari preko 30 godina, no pustimo to. Ono što još želim reći bili ste i sami na ovoj dodjeli daje jednu dobru energiju ljudima koji su se natjecali, koji su bili nagrađeni, ali isto tako trebamo naglasiti da nisu naravno sve regije jednako potentne za turizam. Vi dolazite iz područja Baranje, Baranja je jedna prirodna regija koja jednostavno i da se ništa drugo ne dogodi ljudi bi voljeli tamo doći jer i prirodno i geografski i enološki i gastronomski je ono što se kaže mamilica za turiste, ali Baranja je možda najbolji pokazatelj da se od kontinentalnog turizma može živjeti i da će kontinentalni turizam biti vrlo bitno

imali ste jako, jako dobru raspravu. Vjerujem da bi se brojni turistički djelatnici zasramili brojkama koje ste iznijeli. Između ostalog govorili ste i koliko prosječan gost troši u RH, a koliko na nekoj drugoj destinaciji. Pretpostavljam da prema ovom novom zakonu područja kategorije nula, odnosno bez turističke aktivnosti će sigurno biti daleko više na vašem području, odnosno u kontinentalnoj Hrvatskoj nego u priobalju. Koliko je potrebno više napora da se razvija turizam, da postaje vidljiviji na kontinentu nego što je kod nas u priobalju. Koliko će tome doprinijeti upravo ovaj zakon ne samo razvoju turizma nego i ravnomjernom razvoju Republike Hrvatske. Goran (HDZ)** Hvala vam lijepo. Da o tome bi sigurno najbolji odgovor mogli dati i sami načelnici i gradonačelnici koji dolaze s područja ovih pet slavonskih županija i neke su brojke jednostavno neusporedive i na kraju krajeva, ne treba ni priču usmjeravati ka tome da se kontinent proba na bilo koji način uspoređivati sa Jadranom, to je nemoguće, ali je bitno implementirati i iskoristiti sve ono što je Jadran iskoristio u svojoj promidžbi i izgradnji infrastrukture i svega onoga da bi to na kontinentu jedan dio toga se mogao implementirati. Pogledajmo samo što je Istra učinila i to u kontinentalnom dijelu Istre, koja je bila praktički šikara do, ne znam, prije 30-ak godina, ne u smislu lošem, nego u smislu da nije bilo te turističke aktivnosti. Danas je to oaza turizma na prostoru, ne samo Hrvatske, nego ovog dijela Europe, prema tome, može se,

Svjedoci smo i vi i ja da turisti žele doći posjetiti i Slavoniju i Baranju. Naveli ste da smo na području Slavonije u potrebi za turističkom infrastrukturom, Ministarstvo turizma nas tu zadnjih godina stvarno prati, još bih dodala, ustvari i da smo u deficitu s kadrom, što je bio naš problem. otvoren je i Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, upravo kako bi se obrazovao taj turistički kadar. Smatram kako se sve više osvještavamo koliko kontinentalni turizam može napredovati, imamo sve jače i sve bolje i smjerove i srednje škole, npr. agroturizam koji spaja i poljoprivredu i turizam, dakle vidimo sve te potencijale, zdravstveni turizam, ne treba bježati, na kraju krajeva ni od ratnog turizma, moramo biti ponosni što smo proživjeli jer je to jedna dio, gradimo, radimo kulturnu baštinu, obnavljamo, sve su to nekakve … .../Upadica: Hvala./... Hvala lijepo uvažena zastupnice Blažević. Da, evo i grad iz kojeg vi dolazite i kojem ste gradonačelnica, grad Pakrac, svi koji su bili, evo, ja nisam imao priliku do lane bit možda jedno, pa možda od prije rata u Pakracu, Pakrac je napravio puno u tom smislu i spomenuli ste jednu priču koja je se Hrvatska nikad ne bi smjela stiditi, to je Domovinski rat. Mi u Vukovaru kao simbolu hrvatske obrane želimo svakom turistu na onaj pravi način prikazati što se ustvari tu dogodilo, to je vrlo bitno, to je taj spoj i turizma, ali i edukacije svakog turista koji dođe, da je Hrvatska svoju neovisnost i slobodu platila krvavo i da je to nešto o čemu mi moramo progovarati i kroz sve sfere, a možda jedan od tih je i turizam, ne u onom bukvalnom smislu, nego u smislu, evo kao što je i Pakrac nastradao u ratu i bio sam u muzeju … .../Upadica: Hvala./... koji stvarno plijeni pozornost svakom tko dođe. **Reiner, Željko Hvala g. potpredsjedniče. Uvaženi kolega Ivanoviću, u svom dobrom govoru dobro ste se osvrnuli i na kontinentalni turizam, kolegi stranački ishvalili, ali ja ću pohvaliti nešto drugo. Dobro ste se osvrnuli i na vezu ugostiteljstva i turizma, što jednako dobro, pa i bolje, jer imamo više vremena za govoriti, spomenuo g. Cappelli. To je iznimno važno i mi ćemo morati, odnosno vi, gospodo, vrlo brzo krenuti u izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti jer g. Cappelli se upitao zašto određena populacija, misli na najmlađe ljude, izbjegavaju Hrvatsku. Izbjegavaju zbog toga što skoro 20 godina je potpuni kaos i nered u radnim vremenima dnevnih lokala. Kad se to uradi, proradit će diskoteke, onda neće Hrvati ići u Crnu Goru niti će Hrvati iz Županje ići u Orašje, itd. Hvala lijepo. **Reiner, Hvala lijepo poštovani zastupniče Prkačin. Evo, misli da svi kojima ste htjeli poslati poruku ste poslali, mislim da je to dobro, ugostiteljstvo je bitan generator turizma, bez ugostiteljstva, na kraju krajeva ni nema turizma i ja se slažem, zašto bi naši ljudi išli preko granice, zašto bi išli na splavove u Beograd kad mogu to sve dobiti i ovdje, samo se možda treba drugačije urediti i osmisliti, ali evo, novi izazov, ne samo za Ministarstvo turizma, nego i za Ministarstvo gospodarstva, da se tome posvetimo i donesemo možda drugačiju regulativu. Hvala lijepo. Sad će govoriti poštovana zastupnica Grozdana Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče i kolege. Ja ću se osvrnuti upravo ono što sam govorila i u samoj replici, a to je zapravo nedostaci koje trenutno nas muče, a to su upravo visoka sezonalnost i apartmanizacija. Međutim, ne mogu se složiti s ovim kolegama koji kažu, zbog čega se stimulira ulaganje i zbog čega se dodjeljuje na ovaj način indirektne potpore onima koji ulažu određene iznose upravo u te kategorije, više kategorije smještaja i smatram da upravo ovaj Zakon kao zakon lex specialis koji to mora uređivati, to je zaista dobro i učinio, odnosno Zakon o poticanju ulaganja i investicijama koje se donosio na razini Ministarstva gospodarstva, zaista je isto tako dobrodošao i dapače, sve ovo se naslanja dijelom upravo i na te odredbe. Ono što ovaj Zakon zaista omogućava, a to je da se više aktiviraju, kako turističke zajednice, tako gradovi, općine, županije, da u sinergiji zaista donose kvalitetne planove planove upravljanja i koji na taj način će moći i morati, bez obzira na strategije su do sada donosili, morati zaista bolje upravljati svojim destinacijama, sa svojim područjima jer ono što sam zakon zaista opisuje to je od onog najsitnije detalja evo npr. kao što mi imamo trajektnu luku Gaženicu do onog upravljanja koliko autobusnih linija, koliko taksi službe, taksista na koji način će biti povezano sa centrom grada, koliko će biti dostupnost i mogućnost posjeta centru grada ili na koji način će se upravljati da se i ponuda poveća na način da upravo ti i takvi gosti mogu vidjeti što se događa u našoj okolici, kako izgleda ta naša okolica i što ima u zaleđu počevši od ne znam, Zrmanje ili Krke ili Plitvice itd. Prema tome sve to što ovaj zakon čini je upravo to da sagledamo u cijelosti naše, naše lokalne sredine i zaista podignemo upravo i kvalitetu ali isto tako da nas javnost i naši potencijalni turisti zaista prepoznaju. Uostalom kada se rade pojedine strategije onda se isto tako ocjenjuju zadovoljstva recimo upravo tih gostiju sa našom ponudom i tu onda vidimo rangiranje što zapravo nudimo, što tim gostima u ocijeni koju oni daju nedostaje i po tome onda možemo dalje projicirati sve ono što želimo postići. Kada govorimo upravo o toj visokoj sezonalnosti, da naše područje je upravo takvo do sada i jako puno je apartmana preko 60% za razliku od onih destinacija kao što je Španjolska, Portugal, Grčka i slične pa evo i Turska, možemo to proširiti na puno širi obuhvat osim EU, gdje su smještajni kapaciteti hotelski u većem omjeru nego što su to apartmani, a to je ta razlika između nas i njih. Cilj upravo ovog zakona je da se ta razina ponude i usluge podigne, time dobivamo na kvaliteti i na kraju krajeva i cijene će biti više, dakle i ako ćemo govoriti o financijskom učinku onda je to sigurno nešto na što će se itekako odraziti ali isto tako ta sezonalnost se gubi jer tada podizanjem upravo tih kvaliteta takvi objekt i takva ponuda nudi onda boravak cijelu godinu a ne samo, ne samo u ljetnom periodu jer znamo da je to nekad bilo zaista još uže od ovoga što nudimo sada. Ne znam zbog čega je sporno upravo ovo ulaganje koje iznosi od 150 do u članku 38 do milijun eura odnosno 3 milijuna eura, odnosno više od 3 milijuna eura gdje na taj način zaista smo uvjereni i sigurni da će onda ulaganje biti itekako kvalitetno i dobro. Ono što bi još htjela spomenuti da upravo smo svjedoci i dolazim iz županije koja isto tako ima dio neaktivne imovine koja je u vlasništvu RH, a znamo da jednako tako postoje neaktivna imovina koja je u vlasništvu Republike i na drugim područjima i koja i nakon evo preko 30 godina još uvijek nije došla u funkciju. Sa ovim zakonom se zaista i članak 40 to potiče, gdje početno ulaganje za tu i takvu imovinu mora biti najmanje 3 milijuna eura, tako da se uz samo upravo tu grounfield investiciju postoji i spojivost potpore s pravilima za dodjelu regionalnih državnih potpora za ulaganja, sukladno propisima o državnim potporama. Prema tome ovdje i na ovaj način zaista potičemo onda da upravo ta neaktivna imovina koja je sada u vlasništvu i dalje RH ili sutra u vlasništvu koja će biti prenešena na lokalne jedinice, zaista može doći što prije u funkciju i na taj način možemo itekako više i bolje utjecati na razvoj i na kraju krajeva sve ono što je do sada bilo zapušteno se može staviti, staviti u funkciju ali normalno da je očekivanje svakog investitora da mu za to pružimo isto tako određene benefite jer na ovaj način zaista možemo na jedan način potaknuti vlastiti razvoj, a isto tako i potaknuti velika, velike investicije u ulaganja koja se mogu dogoditi u ovom slučaju. Prema tome, ovo je itekako važan iskorak i sigurno da je dobro da to činimo jer na ovaj način možemo samo podići kvalitetu, a ono što je za turizam specifično upravo, a to smo vidjeli i u vrijeme Covida i u vrijeme potresa, koliko je zaista turizam osjetljiv na ekonomske, na političke, na klimatske uvjete, dakle to je nešto o čemu itekako treba voditi računa, a jednako tako i podizati kvalitetu našim gostima, ne samo našim gostima nego i našem stanovništvu i nama koji živimo na tim područjima.

oni turisti koji su nam došli ponovno se vratili i kako bi privukli neke nove turiste, tu se apsolutno slažem s vama, al mislim da tu moramo spomenuti još jedan dio, što danas nije previše spomenuto, a to je sportski turizam, mislim da tu možemo napraviti još jako puno. Stoga pozdravljamo i najavu Vlade u izgradnji stadiona, mislim da imamo sport kakve mnoge druge zemlje bi priželjkivale i da u toj grani i iz tog aspekta možemo također razvijati taj sportski turizam puno više. Stoga mislim da je isto tako pohvalno i dobro što je ovim zakonom uvedeno da predstavnička tijela JLPS donose planove razvoja turizma jel mislim da nitko bolje

Hvala lijepo. Da, upravo sportski turizam, evo i na području moje županije gdje je i puno otoka, zapravo kroz razne modele se i načina financiranja i razno razne projekte činilo sve da bi se radile i biciklističke staze npr. ili da bi se razvijao upravo robinzonski turizam i ostalo. Prema tome, jednako tako je važno pojačati i povećati ponudu upravo gostima, ali i lokalnom stanovništvu i, i stanovnicima Hrvatske, da imaju izbora i načina gdje i kako provoditi svoj godišnji odmor, da li će to biti aktivan u ovom slučaju ili na neki drugi način. Prema tome, jako je važno i to prepoznati, a to zaista mogu prepoznati samo lokalne sredine koje upravljaju upravo tim područjem. **Reiner, Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana kolegice, pa evo često puta čujemo banalizaciju turizma kao da je to jedna monokultura, što smo imali danas priliku jednim dijelom čut od kolega iz oporbe, međutim treba imati na umu da sva dobit koja se događa u turizmu ona se multiplicira u druge djelatnosti. Evo tako ja mogu govoriti iz prakse u Dalmaciji, kao i vi zasigurno možete potvrditi, svi obrtnici i svi zanatlije imaju posla i ko ima volje i zna raditi zasigurno će zaraditi za egzistenciju, možda kvalitetnije i bolje nego to šta odlaze vani. I također me zanima jer dolazite sa zadarskog područja, znamo da se značajno ulagalo u infrastrukturu na području i grada Zadra i Zadarske županije, posebno u lučku infrastrukturu, kolko se sve to odrazilo na porast, nadam se porast dolazaka turista? Hvala. **Reiner, mi smo možda specifična županija po tome i sam grad jer osim turizma kod nas je jaka i marikultura i prijevoz brodovima i ostalo. Međutim, ono što sigurno je jako značajno upravo i turizam koji na ovaj način, a indirektno multiplicira mnoge djelatnosti. Ono što sigurno treba, a to su već kolege itekako spominjale, a to je mogućnost i razvoj i održavanje i podizanje zapravo i poljoprivredne proizvodnje, što bi itekako doprinjelo onda našoj boljoj turističkoj ponudi jer je to naše zaleđe koje može imati, ono kako se kaže, i tri berbe. Prema tome, evo i to bi bilo itekako značajan doprinos za razvoj daljnjeg turizma. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvažena zastupnice Perić, evo nas na kraju ovog drugog čitanja Zakona o turizmu. a bili smo na raspravi i pri prvom čitanju i sad prema, kod drugog, ja bi rekao da je ovo dobar zakon. Nismo danas čuli ništa što bi bilo oportuno, što bi bilo drugačije od onoga što predlagatelj predlaže ovim zakonom. Spominjao se čl. 38. gdje se navodno kroz zakon želi pogodovati nekome. Ja mislim da je to dobro, želi li neko ulagati u nešto, želi određeni benefit za ulaganje, to je dvostruka korist državi, pa i svemu onome što želimo raditi. I evo kako se meni čini, a bio sam i na prvoj i na ovoj drugoj raspravi, da je ovo zakon koji, kao krovni zakon garantira i generira ono što želimo sa hrvatskim turizmom u narednom 10-ljeću. **Reiner, Da, kolega Ivanoviću sigurno da je dobar, da daje određenu podlogu za, za daljnje promišljanje, zapravo svako od nas ovdje je vidio što znači planiranje uopće prostora, što znači planiranje evo mi smo imali kroz ova 10-ljeća razvoj sustava odvodnje, pa sustava zbrinjavanja otpada itd. i nisu to bili jednostavni zahvati, ali je to dugoročno moralo se u nekom razdoblju o tome razmišljati da bi danas imali uređeniji sustav, ne samo za one koji dolaze nego za nas koji tamo, koji tamo živimo i to je zapravo ključ svega ovoga da se sve to sublimira i da se sagleda sve ono što čini neku destinaciju boljom, lošijom i što treba popraviti, evo zato to, ovaj zakon zaista kao takav nudi. Sada će završno u ime Kluba HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Jure Brkan, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče sa kolegama, evo danas čitav dan slušamo po meni jednu vrlo bitnu, bitnu raspravu, bitnu temu, turizam i ponovit ću isto sve kao na prvoj raspravi, znači vrijednosti koje nama turizam donosi. Znači turizam je dobar, turizam je dobar i za Hrvatsku i za sve njene građane. To je pokazalo dosadašnje naše 100-godišnje skoro, više od 100-godišnje bavljenje turizmom i najveće benefite od turizma to su imali primorski krajevi, krajevi naše domovine. Zadnjih 10-tak, 15.g. sve više i više te benefite osjećaju i kontinentalni dijelovi i prvenstveno glavni Grad Zagreb koji se turistički izuzetno razvio u odnosu na prije 15 godina, a isto tako i ostali krajevi počevši od Like do Baranje. Jednostavno turizam je dobra stvar koja svugdje gdjegod dođe donosi jednu dodanu vrijednost. I stoga jednostavno ne treba ljude i naš narod plašit turizmom, koristit teme kao prekomjerni turizam i generalno stvarati od turizma bauk kao nešto nepoželjno, a pogotovo ne iz onih razloga koji se nabacuju svim i svačim koji nemaju osnove u biti ni u praksi zašto kao turizam ne valja jer ne možemo doći onda do stambenog prostora. To nije tako, to postoji neki pojedinačni posebne incidentne situacije koje se dan danas mogu rješavat. Način za rješavanje i unapređivanje turizma u našoj domovini i samoga bavljenja turizmom u našoj domovini je upravo donošenje ovakvoga krovnoga Zakona o turizmu, zakona koji uređuje u biti načine ponašanja u turizmu, u turizmu, odgovornost ljudi koji rade u turizmu, očekivanja od ljudi koji rade u turizmu i u biti u konačnici iscrtava put kojim će se naša domovina baviti turizmom. Iz ovoga krovnoga zakona proisteći proisteći će razne izmjene drugih zakona koji se odnose na turizam i ugostiteljstvo i u konačnici sve će to voditi ka cilju da je to bolje i održivije upravljamo turizmom u našoj domovini. Nabrajali smo i ljudi su iz ministarstva već nam nekolko puta ponovili što sve novi zakon donosi, a ja mislim da je bitno ponovno da je svrha poticajnih mjera osiguranje ključnih strateških ciljeva razvoja turizma u smjeru održivosti u RH, a koji se odnose na ravnomjeran, cjelogodišnji i regionalno odnosno prostorno uravnoteženiji razvoj turizma koji uključuje i razvoj posebnih oblika turizma kao i unapređenje međunarodne povezanosti RH. Dalje, društveno i okolišno održivi razvoj turizma s ciljem smanjivanja negativnog utjecaja turizma na okoliš, klimu i prostor, razvoj konkurentnog i inovativnog turizma uključujući jačanje ljudskih potencijala, povećanje kvaliteta smještajnih i ostalih kapaciteta u okviru turističke ponude kao i diversifikacija cjelokupne turističke ponude te digitalna transformacija turizma, povećanje otpornosti djelatnostima u turizmu na vanjske utjecaje. Sve ove stvari koje ovaj zakon će donijeti će se vrlo brzo osjetiti na terenu. Već su jedinice lokalnih samouprava počele donositi studije nosivosti turističkih kapaciteta na osnovu njih će bit izrađeni planovi upravljanja i ja vjerujem kod svih odgovornih čelnika jedinica lokalne i regionalne samouprave to će biti jedan vrlo važan alat kako unaprijediti poslovanje u turizmu. Nemam više što duljit, zakon je dobar. Klub HDZ-a ga je branio i u prvom čitanju i sada u drugome čitanju i kao takvog ćemo ga podržati na glasovanju. Hvala puno i čestitamo ministarstvu na donošenju ovakvoga krovnoga zakona. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će završno u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tonči Glavina. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Uvažene zastupnice i zastupnici. Meni je jako drago da je Zakon o turizmu danas u HS-u probudio dosta emocija i vrlo interesantne rasprave s obe strane ove sabornice, a posebno sa ove lijeve oporbene. Ali evo ja vjerujem da je to radi toga što je turizam od posebnog interesa za RH zbog njegovog gospodarskog, društvenog i međusektorskog utjecaja. Upravo radi toga je ovaj naš Zakon o turizmu uključen instrument za osiguravanje daljnjeg napretka cjelokupnog gospodarstva, ali zaštite i resursa na kojima počiva turistička on po prvi puta omogućava ostvarenje razvojnog smjera hrvatskog turizma, a to je razvoj u smjeru održivosti. Pri tom treba biti jasno da održivost nisu samo zelene politike već ravnoteža između ekonomskih interesa, interesa lokalnog stanovništva i zaštite resursa i prostora. Stoga smo započeli sveobuhvatnu reformu upravljanjem razvoja turizma. Prvi korak u provedbi reforme bilo je donošenje Strategije razvoja održivog turizma koji je Sabor usvojio u prosincu prošle godine. Vlada je uz to usvojila i srednjoročni dokument Nacionalni plan razvoja održivog turizma s Akcijskim planom gdje su mjere detaljno razrađene i povezane s financiranjem. Kako bi se osigurala provedba predviđenih mjera i aktivnosti osigurali smo 1,3 milijarde eura najvećim dijelom bespovratnih sredstava za sektor turizma, a … koji će se njima financirati doprinijet će rješavanju izazova s kojim se turizam susreće. I konačno kao kruna reforme danas smo raspravljali o Zakonu koji uređuje upravljanje razvojem turizma u smjeru održivosti. Zakon je izrađen imajući u vidu specifičnost hrvatskog turizma u cjelini, njegov neravnomjeran razvoj i njegovu sezonalnost kao i funkcioniranje sustava turističkih zajednica i ovlasti lokalne i i regionalne samouprave. Upravo su zato ovim zakonom nove ovlasti prenesene lokalnim i regionalnim vlastima kako bi uz stručnu pomoć TZ-a i na temelju mjerljivih podataka mogli sustavno koordinirano upravljati svojim destinacijama. Jedna od takvih novih ovlasti je donošenje odluke o broju i vrsti ugostiteljskih objekata s kojom se može ograničiti otvaranje novih smještajnih kapaciteta ili svih tipova restorana, barova odnosno ugostiteljskih objekata koji uslužuju piće ili hranu, dakle ili u dijelu grada, destinacije, ulice ili primjerice samo nekakvoj povijesnoj jezgri. Tu je važno naglasiti naravno da se nikome ne mogu oduzimati stečena prava i odluka se može donijeti samo s ciljem ograničavanja rasta, a ne i zatvaranja. Ova mogućnost je ogroman i velik iskorak upravo zato što se do sada mogao izdati neograničen broj rješenja bez kontrole grada ili općine u kojoj se ti objekti nalaze. Međutim, takve odluke se mogu donijeti samo temeljem plana upravljanja destinacijom koji mora imati uporište u izračunu prihvatnih kapaciteta, dakle temeljeno na provjerljivim podacima koji su koji su transparentni i dostupni cijeloj lokalnoj zajednici. Ima nekoliko još tema na koje bi se volio referirati, bile su spomenute danas u različitom dijelu rasprava, bilo da je to bilo rasprava klubova ili rasprava pojedinačnih zastupnika, odnosno pojedinačnim raspravama,

dakle između dva čitanja, usvojili određene komentare, prijedloge, poboljšali zakon upravo na tragu prijedloga, između ostaloga, i saborskih zastupnika opozicije, kao što je saborski zastupnik Dretar, Miletić, Glamuzina, itd., između ostaloga, dio koji se tiče usvajanja plana upravljanja na razini gradskih vijeća odnosno predstavničkih tijela općina i gradova, između ostaloga, bio i prijedlog i pozicije i opozicije i taj dio smo usvojili. Također smo razgovarali o turističkim rezultatima ove godine, pa je saborski zastupnik Bajs neke netočne informacije iznio u vidu nekakvih turističkih rezultata, tu neću puno dužiti, ali bitno je naglasiti samo da turistička 2023. g. je bila nikad bolje turistička godina, nikad nismo imali bolje turističke rezultate, nikad bolju predsezonu, nikad bolju postsezonu. U odnosu na prošlu 2022. g., povećanje 9% dolazaka i 3% noćenja, također, 7% povećanje noćenja u hotelima, a unutar, unutar smo dakle što se tiče fizičkih pokazatelja noćenja i dolazaka, unutar smo pola postotnog poena unutar dakle one rekordne 2019. g. po tom pitanju, međutim, ono što je najbitnije u ovim cijelim rezultatima, dakle to su prihodi, a prihodi su 20. .../nerazumljivo/... 20% veći u odnosu na rekordnu 2022. g., koja je opet, bila negdje preko 15% bolja iz prihoda iz 2019. g. Dakle to su jako bitni podaci i jako bitno, žao mi je što zastupnik, bivši ministar, g. Bajs nije tu, da mu još jedanput spomenemo da su ove godine turistički rezultati na kontinentu bili 15% bolji nego te dakle rekordne turističke godine, mislim da je to jako važno. Što se tiče teme legalizacije, uvažena zastupnice Mrak-Taritaš, vi ste se dosta na toga referirali u vašoj pojedinačnoj raspravi, koliko je legalizacija koja je pokrenuta u 2011. g., koliko je ona donijela dobroga i koliko je ona donijela lošega za turizam, to je možda tema o kojoj možemo razgovarati, trebali bi, ali ne danas u ovoj formi, ali ono što vjerujem da je bilo vi ste sami rekli u samom početku, dakle da omogućimo ljudima koji su u postupku, da se mogu baviti turističkom aktivnosti dok se ti postupci ne riješe. Mi smo upravo sukladno toj nekakvoj politici morali prilagođavati naš zakon, odnosno omogućiti tzv. privremena rješenja, ali ono što je bitno, mislim, vezano je najvažnije na vaš dio komentara ili prijedloga, ako hoćete, dakle po sadašnjem zakonu, po Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, ta privremena rješenja ističu dakle krajem 2024. g. i mi u ovom trenutku sada, kako stoje stvari, pretpostavljamo da će temeljem svih obrađenih zahtjeva koji će se, dakle završiti u cjelokupnoj 2024. g. da više jednostavno neće biti potreba da izdajemo bilo kakva privremena rješenja da se ta odredba na taj način definira. Spominjali ste, također, destinaciju pa primjer ste iskoristili Vis i Komižu, pa evo, mi se u turističkom smislu, naravno, s vama slažemo. Destinacija nije nešto što definiramo papirom, nije nešto da definiramo nekakvim našim osobnim razmišljanjem, definicija je jedna prostorna, tržišna cjelina koju su praktički definirali naši turisti, jedno, tržište koja kaže otprilike da je to jedna cjelina koja ne poznaje, naravno, nekakve te administrativne podjele koje mi nužno imamo. Upravo zbog toga smo u prethodnom mandatu pokrenuli reformu cijelog turističkog sustava, gdje smo napravili jedno kompletni različiti pristup, što se tiče upravljanja sustavom turizmom i turističkih zajednica. Evo, bilo je nekoliko saborskih zastupnika koji su to spomenuli, vjerujem da je bila i i gđa Puljak danas sa tim komentarom u replici, pa evo, mogu vam reći da smo mi dakle, zahvaljujući zakonu i naporu da smanjimo odnosno ne nužno da gasimo, nego da spajamo i organiziramo turističke zajednice po principu upravo destinacije, mi smo formalno imamo pojedinih 32 predstavljaju i koje uključuju više od 100 jedinice lokalne samouprave, a kao posljedica zakona koji smo proveli dakle krajem prethodnog mandata, mi danas imamo preko 50 udruženih turističkih zajednica, odnosno turističkih zajednica koje su prije bile individualne, a sada su udružene u jedne određene cjeline, pa ću vam samo istaknuti izvanredne primjere gdje imamo jako dobre turističke rezultate koji su pokazali rezultat koji, o kojima možete čitati i pratiti poprilično redovno, dakle Turistička zajednica Imota, 9 jedinica lokalne samouprave, 1 sad turistička zajednica, TZ Ravni Kotari, ako se ne varam, također, 9 jedinica lokalne samouprave, pa imate Gorski kotar, gdje je bilo također, 8 ili 9 jedinica lokalne samouprave, dakle 8 ili 9 turističkih zajednica, sad je 1. Dakle na tome mi radimo sustavno, u oba mandata ove Vlade i imamo jako dobre rezultate i vjerujem da upravo idemo u smjeru onoga što ste vi govorili, dakle razvoja destinacijskog menadžmenta, a ovaj Zakon, Zakon o turizmu je upravo najbolji primjer da kompletno transformiramo i mijenjamo način upravljanja našeg turizma, dakle nastavljamo tu reformu u smislu destinacijskog menadžmenta menadžmenta jer upravo s ovim Zakonom dajemo te dodatne ovlasti i alate, spuštamo odgovornost na regionalne turističke zajednice, na lokalne turističke zajednice, odnosno na županije, općine i gradove da odgovornije preuzmu, da preuzmu upravljanje turizmom puno odgovornije i konkretnije. Također je bilo spomenuto dio što se tiče ulaganja u kontinentalni turizma, odnosno za manje razvijena turistička područja, rekao sam već rezultate koje imamo za kontinentalni turizam, ali je bitno naglasiti da smo kroz Fond za nerazvijene i udružene turističke zajednice, kroz Fond za turizam pri Ministarstvu Ministarstvu turizma, kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, kroz Višegodišnji financijski okvir, dakle u periodu koji je ispred nas i sada trenutno, .../Govornik se ne razumije./... osigurati preko 1,3 milijarde eura, dakle to su kompletno ulaganja u turizam, ali jedan veliki dio toga upravo će se realizirati i realizira se na manje razvijenim turističkim područjima i kontinentu, upravo zahvaljujući između ostaloga našoj politici koja je i, i elementu koji je sastavni dio ovog zakona, to je indeks turističke razvijenosti gdje dakle u svim našim pozivima i pozivima koje ste imali prilike vidjeti u Nacionalnom planu za oporavak i otpornost, sada gdje dodjeljujemo dakle 2,2 milijarde kuna, indeksom o turističkoj razvijenosti smo definirali da prednost pri investicijama, ulaganjima, prednost pri vrednovanjima, imaju upravo turistička područja koja su manje razvijena ili turistička područja na kontinentu i upravo zahvaljujući tome imate rekordna ulaganja sada na cijeli kontinent, rekordna ulaganja u Slavoniju, Baranju rekordna ulaganja u Liku, rekordna ulaganja u Gorski Kotar, rekordna ulaganja u, u, u zagrebački prsten ako hoćete, sjever, rekordna ulaganja u Dalmatinsku zagoru, dakle od zaleđa Dubrovnika do zaleđa Zadra, isto tako u središnju Istru. upravo na najveći mogući način doprinosima cjelogodišnjem razvoju turizma Hrvatske i naravno smanjenju sezonalnosti tako da vjerujem da, da su to podaci koji su jako bitni. taj indeks turističke razvijenosti nam je jako bitan zato što je to nije alat koji smo sada praktički osmislili, to je stvar koju već provodimo. Indeks turističke razvijenosti je bila tema koju je spominjao ako se ne varam uvaženi zastupnik Bernardić pa da i njemu odgovorim na to pitanje. Dakle indeks turističke razvijenosti je indeks koji smo razvili Ministarstvo turizma i sporta zajedno sa Institutom za turizam. način vrednovanja turističke razvijenosti koji je javno dostupan. Vi ako sada odete na internet, ukucate indeks turističke razvijenosti odvest će vas na stranicu gdje se on spominje, gdje imate interaktivnu mapu za svaku od 556 turističkih zajednica koji ima svoj broj, izračun, koji je vrlo javan, vrlo transparentan i vrlo jasno je navedena metodologija kako se indeks turističke razvijenosti mjeri, na koji način, što doprinosi pa u njega ulazi dakle od same veličine prostora dakle općine ili grada do broja stanovnika, broja zaposlenih, broja zaposlenih u ugostiteljskim djelatnostima, broj smještajnih kapaciteta, broj smještajnih kapaciteta u hotelima, zatim ostale turističke atrakcije, eventualno interesi za jednodnevne goste itd. Vrlo jasan, javan, transparentan način mjerenja turizma s kojim usmjeravamo naša ulaganja. Mi u to vjerujemo da nam je to jako bitno. I sad još jedna tema o koju se moram, koju se moram vrlo jasno obrazložit je i razjasnit, jer vidim da ima jako puno nerazumijevanja, a to je tema koja je vezana za između ostaloga i apartmanizaciju, tzv. apartmanizaciju ali i dio koji se tiče poticanja ulaganja. Dakle, ranije danas u ovde raspravi u svom jednom emotivnom nastupu, žao mi je što nije ovdje prisutna saborska zastupnica gospođa Benčić je rekla da mrzi da je izbaci iz takta kad se krivo prenosi informacije, laže, manipulira itd. Ja ću koristit malo pristojniji rječnik ovdje pa ću samo ovaj reći da su oni, ona konkretno sa svojom kolegicom Kekin u svom izlaganju manipulirali, da budem blagan i govorili netočne informacije, vezano konkretno i za jednu i za drugu temu. Dakle, što se tiče programa ulaganja koji je predmet ovoga zakona. Ono što je jako bitno naglasit što on potiče. Mi smo vrlo jasno, to je, to je jako bitno da naglasimo. Mi smo vrlo jasno u ovom zakonu naglasili što se potiče, na koji način, kakve aktivnosti i koje je uporište u tim dokumentima. Pa neću sada sve to citirat ali ću samo par stvari pročitat gdje pišemo u što se ulaže na koji način. Dakle ulažemo u turističke proizvode, više dodane vrijednosti na cijelom području RH inovativne destinacijske ponude koje se temelje na klimatskim prostornim značajkama, povijesno kulturnom naslijeđu, prirodnoj baštini te drugim osobitostima svake destinacije s ciljem ravnomjernijeg turističkog razvoja i smanjivanja sezonalnosti. Ulaganja u javnu turističku infrastrukturu i razvoj turističke ponude osobito u slabije turističke razvijenim područjima. Ulaganja u zelenu plavu tranziciju koja uključuje smanjivanje nastanka otpada, učinkovito korištenje energije i vode, poticanje kružnog gospodarstva, korištenje energije iz obnovljivih izvora energije, smanjivanje misija stakleničkih plinova, inovacija je standardna itd. Ulaganje unaprjeđenju strukture i kvalitetu smještajnih, ugostiteljskih, sportskih, rekreativnih, zabavnih i ostalih kapaciteta odnosno sadržaja, više dodane vrijednosti. Ulaganja u nautički i čarter turizam temeljem očuvanju okoliša, kvalitetnim marinama i ostaloj infrastrukturi. Vrlo je jasno u nekoliko različitih članaka i cijelom ovom poglavlju koristimo dakle termine kao što su djelatnosti, kao što su poslovne jedinice, postojeće poslovne jedinice, nove poslovne jedinice, vrlo jasno propisujemo i kažemo da je dio koji je vezan za ovo broj radnih mjesta. Potpore su vezane za otvaranje novih registriranih radnih mjesta pa kažemo da je minimalni broj radnih mjesta povezanih s ovim ulaganjima koje je potrebno otvoriti, početnim ulaganjima bit će definiran uredbom iz stavka 10. ovoga članka dakle dio je vezan za to. I nigdje i nigdje niste mogli pročitat u ovom zakonu, nitko od vas bilo gdje ni riječ apartmanizacija ni gradnju apartmana i tome slično. Dakle ovo je program potpora za poduzetništvo i to je isto tako jasno definirano, dakle ovo nije program potpora za privatne iznajmljivače nego za poduzetništvo i na taj način je vrlo jasno usmjereno, usmjereno i pokazano što se što se s time može i ne može radit. Isto tako mislim da vam je jako bitno naglasit, to je posebno apostrofirala saborska zastupnica Kekin pa da joj to i odgovorim. Dakle zašto turizam itd. da malo je upoznam preciznije sa informacijama koje je bitno da zna. Dakle program poticanja i ulaganja nije samo za turizam i ne postoj samo od danas. Dakle to je program koji postoji, koji mi već provodimo kao Vlada dugi niz godina. Dakle postojao je jedan horizontalni program potpora na razini cijele RH za cijelo gospodarstvo. Turizam je bio jedan od dijelova tog programa. Međutim sada novim zakonom mi propisujemo sektorski program koji je samo za turizam. Jako vam je bitno naglasiti da je opća uredba o skupnom izuzeću EU, dakle onaj famozni GBER, on sadrži upravo sektorski program za turizam i omogućava ga i zahvaljujući tome mi smo ga mogli implementirati. Isto tako zahvaljujući tome što smo otvorili ovaj sektorski program mi smo osigurali dodatnu alokaciju, novu alokaciju od 150, 150 milijuna eura godišnje, što je prije bila alokacija horizontalno za cijelo gospodarstvo, sada je ona za turizam. Tako da na taj način mislim da treba bit savršeno jasno da nikakve, da se ne potiče nikakva apartmanizacija, svako ko to tumači na taj način i govori na taj način, jednostavno govori neistine, manipulira i, i koristi formulacije koje jednostavno krivo interpretiraju ovaj zakon. Mislim da je jako bitno to naglasit, treba bit korektan i reći stvari, nazvati ih točno onako kako jest. Dakle još jedanput, sve je ovo u zakonu, sve se može pročitat, sve je jasno i jako je dobro razjašnjeno. Nadalje, što se tiče apartmanizacije koja je spomenuta u negativnom kontekstu par puta i eventualno primjedbama koje smo mogli čut danas da eventualno ovaj zakon ne rješava problem apartmanizacije i da ne rješava problem tzv. neregistrirane turističke djelatnosti itd.. To nije točno zato što su u ovaj zakon ugrađeni elementi koji upravo pomažu sprječavanje ovakvih pojava, ali mi osim ovoga zakona istodobno radimo na dva kolosijeka ako hoćete, dakle osim ovoga zakona trenutno se na razini EU razgovara i provode jako bitne direktive i uredbe koje utječu na ovo. Prvo da kažem što se tiče samog ovog zakona, dakle temeljem stručnih podloga koje će raditi općine, gradovi i županije, temeljem plana upravljanja i studije prihvatnih kapaciteta destinacije moći će se za one koji smatraju odnosno na kojima je utemeljeno da imaju problem sa održivosti i eventualno problem sa nekakvom apartmanizacijom oni će moći donijeti odluke o zabrani daljnje kategorizacije odnosno smanjivanju te apartmanizacije na taj način. Također će moći donijeti odluku ukoliko žele da recimo na području grada ili na području stambenih jedinica, stambenih zgrada itd. onemoguće dalje kategorizaciju soba, apartmana i tome slično, dakle to će biti alat koji je na raspolaganju svima onima koji taj alat žele koristiti. Mi vjerujemo da smo kao turistička zemlja sazrjeli, da smo dovoljno mudri, pametni i našim destinacijama treba dat priliku da upravljaju samostalno vlastitim razvojem, vlastitom strukturom smještajnih kapaciteta ponude, dati im mogućnost da se profiliraju kao turistička destinacija i odrede svoju budućnost. Danas sutra ako se pokaže da to, da je to nešto što oni ne rade iz ovog ili onog razloga, to je uvijek nešto što mi na nacionalnoj razini možemo propisat horizontalno, ali mislim da ćete se svi skupa u ovom domu složit sa mnom da prvenstveno iz Zagreba se ne može upravljat svim destinacijama u Hrvatskoj, nego svim destinacijama u Hrvatskoj treba dat priliku da upravljaju sami sobom, a eventualno mi možemo tu uskočit i pomoć u situacijama u kojima je to potrebno i u kojima treba napraviti intervenciju. S druge strane spomenuo sam dakle proceduru koja, koja se trenutno provodi na razini EU. Upravo sada smo u nekakvim možemo reć završnim koracima izrade jednog dokumenta odnosno uredbe vezano za kratkoročno iznajmljivanje …/Govornik se je jedan, jedna tema koja je vrlo aktualna na razini cijele Europe jer na razini cijele Europe imate ovaj problem sa povećanjem kratkoročnog iznajmljivanja, što posljedično dovodi do povećanja nekretnina, cijene nekretnina, posljedično kvari kvalitetu života, ljudi iseljavaju iz gradova itd. i upravo zahvaljujući tome sada se provodi, priprema ta jedna uredba, a ona će nam prvenstveno pomoći, ovo je sad jako bitno da, da, da čujete, ona će nam prvenstveno pomoć da onemogućimo na razini cijele EU nelegalnim, dakle sivoj i crnoj zoni, nelegalnim iznajmljivačima da se i oglašavaju, da se prodaju i naravno ukoliko postoje i određeni prihodi koji su ostvareni na taj način oni će bit zahvaljujući dobroj suradnji koja je propisana i obveza dakle sa tijelima, poreznim tijelima i jako će se brzo moć ustanovit. Dakle, sada ste imali situaciju da ste na platformi su se mogli stavit kapaciteti koji nemaju kategorizaciju i sad se to više ne može napravit. S druge strane imate situaciju u kojoj su platforme obvezne u stvarnom vremenu razmjenjivat podatke sa tijelima, sa tijelima, poreznim tijelima svake zemlje i porezna uprava naša, tako i druge, snimaju dakle račune na kojima se radi transfer novca itd., vrlo brzo mogu detektirat ako postoji dakle nekakva neregistrirana djelatnost, dakle na taj način to rješavamo. A također ova Direktiva DAC7 koja je već djelomično primijenjena otpočetka, od 1.1. ove godine, također pomaže i taj dio rješavanje za financije. Ukratko, to su jako bitne informacije koje smatramo da morate znati i mi vjerujemo da smo sa ovim Zakonom o turizmu napravili jedan veliki iskorak za budućnost. jedno je bilo pitanje nekoga od saborskih zastupnika danas kakva je, kakvi je stav gradonačelnika, načelnika i župana iz turističkih sredina? Pa evo možemo reć s ponosom da smo imali jako dobar dijalog, da su bili uključeni svi skupa u izradu ovoga zakona i da su pozdravili donošenje ovog zakona jel im uistinu dajemo alate i mogućnosti da mogu upraviti sa svojom turističkom politikom na način kako oni smatraju da je najbolje, da je najadekatnije, adekvatnije. Zahvaljujući cjelovitoj reformi turističkog sustava koja se provodi u dva mandata ove Vlade mi smo danas konkurentniji, mi smo danas bolji, mi rastemo po svakim parametrima, nudimo dobar turistički sadržaj, približavamo se što se tiče i cijena i prihoda, dakle onih odnosa, nekim primjer…, najboljim primjerima svjetske prakse. Kao turistička zemlja smo vrlo snažni u vidu našeg glasa na razini EU, ali isto tako kao zemlja članica Izvršnog Vijeća Svjetske turističke organizacije. Naša turistička politika koju mi provodimo i ono što imamo reći, a posebno po pitanje održivosti ovoga zakona se prati na svjetskoj razini, pohvaljeni smo u međunarodnim platformama po tom pitanju, pa i ministrica Brnjac kada je bila nedavno ovaj u UN-u, kada je predstavljala i ovaj zakon kao doprinos razvoju održivog, održivosti gospodarstva i života općenito i u tom smislu radimo veliki iskorak. Turizam jest naša velika velika gospodarska prilika, prilika je zato što kroz turizam širimo i razvijamo cijeli niz gospodarskih aktivnosti i djelatnosti i sektora, u tome smo, postajemo sve bolji i sve kvalitetniji, naši turistički sektor, naši djelatnici rastu kompetencije njihove su danas bolje nego ikad i vjerujemo da imamo jako dobro osiguranu turističku budućnost. Ali da bi ona bila još bolja, još kvalitetnija i ovo je jako bitno, mi jednostavno moramo imat jako dobru i kolektivnu suradnju odnosno poseban apel prema destinacijama našim, prema županijama, gradovima i općinama dakle najuža moguća suradnja na razini turističkih dionika i kada se donose ovi planovi i ove stručne podloge da one budu temeljene na zajedničkom radu, na doprinosu sudionika u turizmu i da na taj način svaka destinacija ponaosob napravi iskorak. Zahvaljujem se na vašoj pažnji i predlažemo naravno ovome časnome domu da usvoji ovaj konačni nacrt prijedloga Zakona o turizmu. Hvala vam lijepo. Možete otići na mjesto imamo više replika, prava je poštovane zastupnice Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, još nekoliko riječi o zdravstvenom turizmu to mi je omiljena tema. Nekoliko ministara iza jel, a i sadašnja ministrica kaže kako nam je eto zdravstveni turizam moramo biti u fokusu, imamo neiskorišteni potencijal. Kolko su nam sad prihodi, jesu nam uopće 500 milijuna eura? Znači daleko smo mi od Slovenije kojoj su prihodi zdravstvenog turizma 40% od ukupnog turizma ili ne znam Turska 5,8 milijardi dolara, Mađarska koja ima 12 spa gradova itd.. Međutim, nije dovoljno samo ulaganje u lječilišta u terme u objekte i u neke projekte nego i u ljude koji moraju raditi u tom zdravstvenom turizmu. Znači s jedne strane stručnjaci u zdravstvu, a s druge strane stručnjaci odnosno kadrovi ugostiteljsko turističkim … objektima. Jeste li vi kao vaše ministarstvo sjeli sa Ministarstvom obrazovanja, Ministarstvom zdravstva i sa poslodavcima koji moraju platiti te djelatnike

ne samo da smo napravili to, to smo radili u prošlom mandatu, dakle mi smo i u prošlom mandatu definirali u zakonskom smislu u konačnici zdravstveni turizam, omogućili ga kroz izmjene troju zakona, jedan iz domene Ministarstva turizma, dva iz domene Ministarstva zdravstva i zakonska regulativa i sve ono što se tiče upravljanja zdravstvenim turizmom je definirano. mi smo napravili sada jedan novi puno veći iskorak i puno važniji, a to je što smo se potrudili da iz NPOO-a iskoristimo maksimalno sredstva koja su nam na raspolaganju pa imamo ulaganja od 930 milijuna kuna između ostaloga razvijena u tri grupe. Jedna grupa je dakle dio koji se odnosi samo na zdravstveni turizam i tu imamo otprilike negdje preko 60 milijuna eura na raspolaganju koje smo sada upravo u fazi dodjele. Zahvaljujući tome financirat ćemo jedan cijeli set zdravstvenih centara koji će biti pretežno na kontinentu, a s obzirom da želimo napravit tako jak i velik iskorak osigurali smo i u proračunu za sljedeće

Konačni prijedlog zakona je jasan, sveobuhvatan i obećava daljnji razvoj turizma u RH. Povećanje poreza sa 60 po krevetu do maksimalno 199 eura godišnje, na to upućuju privatni iznajmljivači Rijeke, jer Rijeka ima oko 120 aktivnih dana godišnje, ali nikada ne može i ne i ne mogu dostići Zagreb, Split i Dubrovnik. Molim vas da li mislite da bi visina poreza trebala biti ovisna o destinaciji? Poštovani državni tajnik. propisima koje smo mi napravili i način kojim smo definirali minimum i maksimum, dakle dajemo mogućnost destinacijama da definiraju gdje oni pripadaju. Ne samo to, te odluke donose dakle oni na lokalnoj odnosno na regionalnoj razini isto tako ne moraju donositi odluke horizontalno. Recimo, koristili ste primjer Grada Rijeke za cijeli grad nego se može definirat po dijelovima grada, po različitoj razvijenosti grada pa je centar grada jedna kategorija, neki drugi dijelovi druga, treća, peta kakogod hoćete. Dakle, mi smo apsolutno po propisima njima omogućili da upravo rade to. Ono što je bitno da gradovi i općine preuzmu na sebe odgovornost i donesu odluke koje su upravo u interesu gdje i razvijaju, a istodobno omogućavaju onima koji rade da mogu radit kvalitetno i da naravno od toga imaju nekakve koristi. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče, ja vam moram postaviti pitanje koje je znatno šire od teme vašeg ministarstva, a to je da su se gradovi Europe susreli sa problemom gdje su centri gradova postali napušteni jer su stanovi koji su bili građeni za stanovanje krenuli za najam. Jedan od prvih gradova koji se je s tim borio je bio Berlin, doneso je odluku, Ustavni sud Njemačke tu odluku poništio da je protuustavna. I drugi gradovi su zadnji mislim da je Firenca pa će bit zanimljivo vidjeti što je Firenca tu napravila. Mi na razini države odnosno resorno ministarstvo radi stambenu strategiju i ja baratam podatkom koja je došla iz resornog ministarstva da u Gradu Zagrebu ima oko 55 praznih stanova, a na razini države 230 tisuća praznih stanova koji su deklarirani ko stanovi i koriste se za povremeni najam u smislu turizma. Da li ste sjeli i razgovarali sa

turističke organizacije, to je apsolutno tema u kojoj je turizam horizontalno uključen jer ako hoćete i u pozitivnom i u negativnom smislu turizam ima tu doprinos u vidu nekakvih tih pojava. Upravo vizavi toga je donešena odluka da se horizontalna odluka na razini cijele EU, a sada pojedinačno i druge zemlje, trećih zemalja uvjetno rečeno bave tom problematikom. Mi želimo da kroz kontroliranje turizma odnosno kroz kontroliranje kratkoročnog najma upravo utječemo pozitivno na pojave koje imamo i da omogućimo dakle turizam uz kvalitetu života lokalnog stanovništva. Bez zadovoljnog lokalnog stanovništva nema i kvalitetnih destinacija, jer danas sutra ako na našim destinacijama ne bude bilo građana onda te destinacije više kao takve neće biti nikome interesantne. **Reiner, Željko Hvala lijepa. Evo drugi put repliciram i to iz zadovoljstva. Kao što sam zadovoljan bio dvojicom kolega tako isto i vama državni tajniče prvi put je rečeno nešto što nitko rekao nije, da se razmišlja ozbiljno o ograničenju broja ugostiteljskih objekata jer Hrvati su čudnovat narod. Svi su jako lijepi, jako pametni. Kad oni otvore lokale sve će živo trčat k njima i svaki grad u Hrvatskoj evo ima 50 do 70% više ugostiteljskih objekata nego treba. vam je razlog. Sad ću ja vama reći nešto što od nikoga čuli niste. Cajke i Aleksandra Prijović je u Zagrebu iz tog razloga. Otvorilo njih, u Brodu je cajka ušla u Hrvatsku, u gradu gdje ja živim. Bilo je 10 lokala noćnih više nego što treba da bi čovjek proradio snalazi se kako zna. Krenulo je šalom i došlo je dotle do čega je došlo s tim što ja tu cajku ne držim pošast. Ima i tamo 10, 15% muzike koja paše i ja ću to zapjevat kad mi je merak, ali dotakli ste sa velikim zadovoljstvom sam doživio ovo što sam čuo **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Glavina, Tonči** Poštovani saborski zastupniče Prkačin zahvaljujem na tom komentaru. Što se tiče, to nije moj izbor muzike tako da u tom smislu vam ne bi ništa pametno mogao reći po tom pitanju. Ja sam Dalmatinac, vi znate kako, mi smo čak par puta i zapivali ako se ne varam, tako da vi znate koji je moj odabir. Malo se šalim, ali ovako. Vezano za ovo važnije prvo što ste spomenuli. Dakle, apsolutno mi ne govorimo samo i o limitiranju i ograničavanju itd. Možda to ovako grubo zvuči, ali koncepcija je vrlo jednostavna. Dakle, moramo definirati nekakav optimum kada u nekom trenutku prelazimo u previše. I nije samo pitanje smještaja, nego je pitanje i cijeli niz ugostiteljskih objekata koji služe za usluživanje hrane i pića i to je snažan alat za profiliranje destinacije. Recimo da li jedan, na pamet govorim, evo iskoristit ću šampiona hrvatskog turizma ove godine Dubronik, da li Dubrovnik želi u centru grada gradit destinaciju fast fooda i pića s nogu ili želi bit destinacija ugostiteljstva visoke dodane vrijednosti. I upravo sa ovim zakonom omogućavamo da budu … Hvala vam poštovani državni tajniče. Obzirom da ste nas opetovano prozvali da manipuliramo i lažemo iz ove klupe mene zanima kako vi tumačite članak 38. vašeg zakona u kojem jasno stoji da oslobađate poreze na dobit, investitore u turizam. Ja sam pogledala koje djelatnosti uključuje i izgradnju apartmana i kako vi to točno tvrdite da mi lažemo kad kažemo da će to poticati aprtmanizaciju. Dakle, vi tvrdite da ako oslobodite investitora poreza na dobit sto posto na deset godina da za izgradnju apartmana u vrijednosti od tri milijuna eura na gore da to neće poticati apartmanizaciju. To je vaša tvrdnja. Poštovani državni tajnik. nema razloga za takvi neki rječnik. Vi možete jako fino nama dat do znanja što razmišljate bez neke te energije negativne i eventualno visokih tonova. Ali ovo je opet netočno. Dakle, članak 38. propisuje posebne uvjete za dodjele državnih potpora u obliku umanjene stope poreza na dobit. Spomenuo sam ranije, niste me možda čuli. Dakle, koje definicije, tko može korisnik potpore za koje aktivnosti? Dakle, što je apartman i kakva je kategorizacija apartman? To je nešto što je kategorizacija vezano za tzv. iznajmljivanje i pružanje usluge u domaćinstvu. Dakle, mi ovdje govorimo o otvaranju novih radnih mjesta, govorimo o poslovnim jedinicama, govorimo o poduzetništvu i govorimo, dakle ne o nekretninskom biznisu nego o poduzetništvu, radnim mjestima,

Dobro, time ćemo zaključiti raspravu o ovoj točci, a o njoj ćemo glasovat kad se steknu uvjeti. E sad su me zamolili iz tehničkih razloga da napravimo jednu kratku stanku, pa ćemo onda se vidjeti i 16,45.